Evo poštovane kolegice i kolege molim vas zauzmite svoja mjesta, kako bismo mogli krenuti sa slijedećom točkom, kao što smo se ranije na sjednici dogovorili provest ćemo objedinjenu raspravu o Izvješću o radu odnosno poslovanju HRT-a i to za 2019.,

Vlada je dostavila mišljenje. Želi li podnositelj dati dodatno obrazloženje? Da. A prije nego što krenemo na to imamo stanke, prvi je zatražio u ime Kluba Suverenista poštovani zastupnik Marko Milanović Litre, izvolite. Hvala vam poštovani potpredsjedniče sabora. Tražim stanku u ime Hrvatskih suverenista u trajanju od 10 minuta kako bi još jednom ukazao na problematiku oko djela odabranog programa koji se zadnjih nekoliko dana vrti na HRT-u. Naime, Hrvatice i Hrvati plaćaju pristojbu HRT-u u većem iznosu od milijardu i 200 milijuna kuna godišnje odnosno 93% od ukupnih prihoda HRT-a, a što dobivaju a što dobivaju natrag za tu pristojbu, za tu donaciju da vi možete radit, dobivaju propagandu, propagandu rodne ideologije i marksizma koji HRT govori da je to visoko kvalitetni sadržaj koji zagovora temeljne vrijednosti našeg društva, to Hrvatice i Hrvati danas dobivaju za svoje novce, javni servis koji bi trebao biti na usluzi građana svih i predstavljao hrvatsko društvo kao takvo, ono što dobivamo je čista propaganda i agenda rodne ideologije u Hrvatskoj, a da ne govorimo o političkoj situaciji, možemo i o tome pričat danas gdje određeni žetončići nakon prelaska u vladajuću većinu dobivaju 10 puta veću zastupljenost na javnom servisu nego što je to bilo prije, pa me zanima kakva je to uređivačka politika danas na HRT-u, na hrvatskoj televiziji, hrvatskoj nacionalnoj televiziji koja na žalost je sve osim hrvatska, a vrijeme je da postane hrvatska. U ime Kluba zastupnika Mosta stanku je zatražio i naravno odobravam stanku jasno, ali zatražio je stanku i poštovani zastupnik Nikola Tražim stanku u ime Kluba Mosta kako bismo se konzultirali i o korupciji na HRT-u, o cenzuri za koje postoje i pravomoćne presude, ali isto tako i sa ovim najnovijim pokazateljima koliko su stvari na HRT-u osim ove političke pristranosti i cenzure otišle daleko. Naime, izravno se krše odredbe Pravilnika o zaštiti maloljetnika u elektroničkim medijima emitirajući bez oznake dobnog ograničenja iznimno problematične sadržaje u formi crtanog filma u dnevnom terminu. Kada sam prije 2.g., skoro 2.g. govorio da treba zakonski zaštititi djecu i maloljetnike od te neznanstvene, sulude, vouk i rodne ideologije tada sam bio ismijavan, napadan jer zapravo izmišljam nekakvu nepostojeću opasnost, kad evo u 2 sata popodne dakle nakon popularnog dječjeg Juhuhu programa bez oznake dobnog ograničenja u formi crtanog filma kao uzor našoj djeci, djevojka, prikazuje se djevojka kao nekakav uzor, a zapravo muškarac koji je odstranio spolne organe i isto tako kao ideal oslobođenja žena koja napušta svoju obitelj, je li to vaša izjava ona koju ste priložili uz izglasavanje Istambulske konvencije, koja je interpretirala što zapravo donosite? Što na ovo kaže kolegica Petir? Evo Zekanović, čini se da je HRT skrenuo ulijevo otkako je Zekanović postao dio vladajuće većine, to je ono što propagirate. Osim što gurate preko Informativno medijskog servisa isključivo vladajuću stranku otjerujete kvalitetne novinare s HRT-a i imate zapravo konstantnu korupciju, najbolji dokaz je da je uhićen ravnatelj HRT-a o čijem izvješću Sada će stanku u ime Kluba SDP-a imati poštovana zastupnica Mirela Ahmetović, izvolite. Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče, tražim stanku u trajanju 10 minuta u ime Kluba zastupnika SDP-a kako bi se dodatno konzultirali oko radničkih prava na HRT-u. Naime, danas u podne i 5 minuta održan je skup radnica i radnika na HRT-u kako bi se dogovorile eventualne akcije ili štrajk upozorenja jer unatoč relativno visokom prosjeku isplaćene plaće na HRT-u 2.200 od 2.800 zaposlenih na HRT-u prima plaću ispod prosječne plaće na području Grada Zagreba pritom vjerovali ili ne čak 75 radnika ima plaću nižu od minimalne plaće koja se onda pomoću trikova usklađuje sa zakonom. Uprava uporno odbija uvesti reda novom sistematizacijom i kolektivnim ugovorom za bolje radne uvjete zaposlenih. sredstva se troše na vanjske agencije, putuje se u Las Vegas i slično, a ne odgovara se na zahtjeve sindikata i radnika. Prosjek plaće isplaćen na HRT-u je visok jer primjerice bivši ravnatelj Kazimir Bačić još uvijek ima najviši koeficijent, a ne radi takoreći ništa. Za razliku od njega većina radnika koja nota bene itekako odrađuje svoj posao ne mogu imati takvu plaću, a unatoč tome uprava ne pokazuje volju pomoći najugroženijima, najugroženijima, onima ispod minimalca i onima sa izuzetno niskim primanjima. Jadno je i sramotno danas raspravljati o radu i poslovanju HRT-a dok oni koji taj HRT drže iznad vode

Tražim stanku u trajanju od 10 minuta radi konzultacija. Želim ukazati na činjenicu da mi sada raspravljamo o tri izvješća za 2019., 2020. i 2021. i to objedinjeno. Što znači da nam je mogućnost raspravljanja skraćena za jednu trećinu, odnosno na jednu trećinu. Pri tome jedina sporija stvar od kontrole rada HRT-a je kazneni postupak protiv bivšeg ravnatelja Kazimira Bačića. Sve to skupa govori o potpunom debaklu ove države, možda još gorem od spore i nepostojeće obnove u sustavu kontrole rada vlastitih institucija HRT odavno nije javni servis koji ispunjava svoju programsku svrhu informiranja, educiranja obrazovanja, zabave, sporta, dječjeg programa i religijskog sadržaja. Pretvorio se s jedne strane u propagandno glasilo HDZ-a. Pri tome je riječ o javnoj ustanovi koja barata sa značajnim financijskim sredstvima. Samo u prošloj godini ostvaren je prihod od 27 i pol milijuna kuna. Pored toga je utrošeno 251 milijun kuna na ulaganja. Pri tome se ukazuje da je između ostalog investicijski iskorak napravljen prema novim digitalnim platformama, a upravo u tim digitalnim platformama se istovremeno najviše koriste vanjske konzultantske usluge sa različitim privatnim tvrtkama. Sve to ukazuje na činjenicu da očito na HRT-u nije došlo do zaokreta prakse i da se i nadalje događaju razno razna koruptivna ili kakva druga pogodovanja, a da ne postoji niti jedna institucija, pa tako niti Hrvatski sabor koja bi takvo stanje pratila, sankcionirala i mijenjala na vrijeme.

Zahvaljujem. U ime Kluba zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke tražim stanku kako bi još jednom ukazali na činjenicu da Savjet za nacionalne manjine iz godine u godinu ne prihvaća izvještaje HRT-e zbog poražavajućih podataka iz kojih je razvidan nastavak trenda nedovoljne zastupljenosti u programima informiranja namijenjenih pripadnicima nacionalnih manjina u ukupnom programu. Navest ću nekoliko podataka. Sve nacionalne manjine u svim televizijskim programima HRT-a tokom 2019. godine bile su zastupljene sa svega 1,079% ukupno emitiranog programa. U 2020. 1,045% a u 2021. 0,99%. Dakle iz godine u godinu vidljiv je trend podzastupljenosti iz čega proizilazi da je realno stanje zapravo nepovoljno za ostvarivanje prava nacionalnih manjina na pristup javnim medijima kako zbog nedovoljne minutaže, tako i zbog manjka emisija. Zahvaljujem. Tražim stanku u ime kluba Zeleno-lijevog bloka iz barem nekoliko razloga. Prvi je zbog općeg stanja na HRT-u gdje je svima danas u Hrvatskoj jasno da je glavni problem sa HRT-om politizacija ovog servisa i da je to sve samo ne neovisni medijski servis. Smatram da zato trebamo što prije stupiti u izmjenu Zakona o HRT-u. Drugo, tražim stanku i zato što danas nakon 4 godine raspravljamo izvještaj za 2019. godinu. Smatram da to stvarno neprimjereno da se na ovaj način ne poštuje Hrvatski sabor i da se ovi izvještaji ne rade i ne dostavljaju na vrijeme. Tražim na kraju stanku i zato što sam zabrinuta, iskreno sam zabrinuta zbog slučajeva nasilja i seksualnog uznemiravanja o kojima smo slušali u medijima i koristim ovu priliku da odmah sada pitam glavnog ravnatelja HRT-a, dakle da nam odgovori da li je HRT nakon što je to Nadzorni odbor tražio 2021. godine konačno donio pravilnik o prijavi seksualnog nasilja i uznemiravanja, dakle po nalogu Nadzornog odbora iz 2021. godine. Ja sam to pitala posljednji put na Odboru za medije. Gospodin državni tajnik mi nije znao dati odgovor. Mislim da je to pitanje izuzetno važno i zato vas molim da nam odmah na njega odgovorite u uvodnom izlaganju. Zahvaljujem. U ime Domovinskog pokreta stanku je zatražio i poštovani zastupnik Davor Dretar. **Dretar, Davor (DP)** Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedavajući, potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. U ime kluba Domovinskog pokreta tražim stanku u trajanju od 10 minuta da još jednom sagledamo ovu početno duboko zabrinjavajuću činjenicu da će poštovani gospodin Šveb danas ovdje braniti izvješća svojeg prethodnika iz 2019., 2020., a znamo da je poštovani gospodin Šveb postao ravnatelj Hrvatske radiotelevizije u listopadu 2021. godine nakon što smo ovdje imali jedan lijepi kraval o kojem će kasnije vjerujem biti puno više riječi. Dakle, razmislimo još jednom ne treba puno razmišljati da shvatimo da je HRT postala promotivni kanal Hrvatske demokratske zajednice, Dnevnik najvažnija informativna emisija i najgledanija informativna emisija nekad davno dok sam ja bio zaposlenik nacionalne tv kuće mogla bi se slobodno zvati naš Andrej, barem po prvih petnaestak minuta njegovog trajanja. Već i sama činjenica da ime Dnevnik poštovani gospodine ravnatelju, kao ime najprepoznatljivije informativne emisije i u bivšoj zemlji pa eto i 30 godina u Hrvatskoj jest prije nekoliko godina uzela i koristi jedna privatna nacionalna tv kuća u Hrvatskoj. Po mojoj procjeni zato jer ga se netko na HRT-u nije sjetio zaštititi. Jednostavno su došli i rekli e sad se mi zovemo Dnevnik. Pa to je, dakle u razini takvog amaterizma, da stvarno o ovim izvješćima ne treba niti raspravljati samo sagledavajući ovu tako jednostavnu a poražavajuću činjenicu. Hvala lijepa. U ime HSS-a i radničke fronte stanku je zatražila i poštovana zastupnica Katarina Peović. Izvolite. **Peović, Katarina (RF)** Hvala. Tražim stanku u ime kluba HSS-a i RF-a kako bismo upozorili na nekoliko stvari vezanih uz HRT. Prije svega već rečenu komercijalizaciju, nedostatak javnog i neovisnog novinarstva, stavljanje neovisnih novinara i njihovih emisija u ne gledljive termine poput emisije Labirint, sukoba interesa od kojeg i počinje vaše ravnateljstvo i ne možemo niti očekivati javni servis u interesu radnog naroda i radne većine ako na samom čelu sjedi čovjek koji je u trenutku stupanja na snagu odnosno dolaska na tu funkciju bio u debelom sukobu interesa i upravo sukobu interesa koji podriva javnim medij i pretvara ga u nešto što on to ne bi trebao biti. Ono što je ovdje problematično nije samo uljepšavanje, sapunjanje slike HDZ-a, ministara i premijera nego uistinu jedna opasna ovisnost o izvorima i to u najobičnijim vijestima recimo kad govorite primjerice o radnicima digitalnih platformi, mi nećemo čuti njihovu izjavu, ali ćemo čuti potpuno nesuvislu izjavu ministra koji o tome baš ništa pametno nije trebao niti imao za reći. Informativne emisije uistinu su izgubile svaku funkciju, a ono što uistinu fali je zastupanje one radne i društvene većine koje bi trebali svjedočiti ovi novinari koji su potplaćeni, čije je istraživačko novinarstvo stavljeno Hrvatska je uistinu na samom dnu prema istraživanju Eurobarometra se povjerenje u HRT zaustavilo na 39% što je …/Upadica Reiner: Hvala./… ispod znači karakterističnog prosjeka

Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Evo tražim i ja stanku u ime kluba HDZ-a da i mi na osnovu ovoga što smo i čuli od strane oporbe, ali i na osnovu ovog što piše u ova tri izvješća kažemo ili razmotrimo što se to tu piše, a da ne odgovara našim kolegama iz oporbe, što je bilo ili što će biti. Tu nam je danas glavni ravnatelj mislim da ima dovoljno vremena da odgovori na sva moguća pitanja, da iskaže sve moguće argumente koji idu HRT-u u prilog ili mu ne idu i da raspravljamo tu pozivam svih, vrlo argumentirano. Zaista ima brojki i teksta sasvim dovoljno da možemo tako. Pokazalo se da ovo što se već u najavi reklo od strane oporbe da je to ne znam televizija HDZ-a postoje nekakve statistike odbor ih je tražio mislim da smo ih svima dostavili gdje imate odnos da je ne znam u svim važnim političkim emisijama taj odnos debelo u korist opozicije koja je valjda tada nastupala kao pozicija i valjda nije govorila u korist HDZ-a. 207 gostiju iz HDZ-a ili 307 iz oporbe pokazuje da itekako imate pristup u taj prostor, da ne govorimo o komercijalnim televizijama ili svim onima koji ulažu silan napor u oporbi da je drže uopće u oporbi na način da ona nešto postiže s obzirom da oni druge publike vjerojatno i nemaju previše. I znali smo da će ova rasprava izazvati ovakav moment znači ili napad na to ili priča o cenzuri itd., mislim pokazat će ova rasprava argumentirano da je možda i zametak nekih odnosa zašao u vrijeme kada je donesen novi Zakon o HRT-u 2012.g. uspoređivat ćemo to vrijeme SDP-a što je on stvorio na što je došlo to danas, da li su tada svi bili sretni ili nesretni, da li su danas bolji ili gori rezultati, gledanost i sve ostalo i nadam se da će vodit argumentiranu raspravu, neostrašćenu ne onako samo da lupamo nego zaista pokaži, reci pa ćemo to onda uspoređivat. Mislim da postoji dovoljno prostora i mi ćemo tu biti evo cijelo popodne imamo dovoljno vremena uvaženi potpredsjedniče. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, naravno ja odobravam sve stanke, ali sukladno čl. 293.b ćemo nastaviti sa radom, a kolega Grmoja je dignuo povredu poslovnika. U čem je povrijeđen poslovnik? Povrijeđen je čl. 238., nas ne zanima kakva je bila cenzura za vrijeme SDP-a mi cenzuru vidimo sada i ona je na djelu, a te priče da je oporba jednako zastupljena pa gledate li vi Dnevnik HRT-a, gledate li vi novi koncept Otvorenog koji pogoduje vama jer je i skraćeno vrijeme i zove se manje zastupnika oporbe? Kad ste vidjeli nekoga iz Mosta u središnjem Dnevniku HRT-a kao gosta? Kad smo to bili?

Kolega Borić je isto dignuo povredu poslovnika. U čem je povrijeđen poslovnik? **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Čisto za početak da krenemo još jedanput pozivam znači čl. 238. i kolegu Grmoju i sve ostale nemojmo to radit jer zaista nekad se čini i ja imam dojam da su iz Mosta recimo političari non stop na toj televiziji da spavaju tamo, imate ih ujutro pa ujutro na televiziji, na radiju itd. Možemo to raditi da bi varali sebe valjda i građane ali građani to vide postoji statistika i nemojmo to raditi na taj način nisko pa to mi nismo nigdje mislim, postoji sve brojke sve je jasno ako vi niste uspjeli izgovoriti sve što mislite, evo kolega Raspudić će onda to nastavit kasnije, al nemojmo se koristiti takvim načinom razgovora o jednoj ozbiljnoj instituciji instituciji za koju znamo što mislite. A ovu što ste najavili prije dvije godine kad govorite o tom crtanom filmu vidimo što …/Upadica Reiner: Hvala./… vrijedi vaša riječ kolega Grmoja. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Povredu poslovnika digo je poštovani zastupnik Milanović Litre.

Zato jer se to vama prohtjelo jer vam se ne sviđa što on govori, e to je vaš problem. Izvolite. Molim vas, vratite vrijeme kolegi Milanović Litreu jer su ga omeli, izvolite. **Milanović Litre, Marko (Hrvatski suverenisti)** Hvala vam poštovani predsjedavajući, evo očito imamo isti sistem kao što je na HRT-u sada i u Saboru, no moja povreda Poslovnika ide prema kolegi Grmoji. Kolega Grmoja, ne znam zašto se žalite ovdje sada na nezastupljenost mostovaca, imate vrlo jasan način kako to ostvariti, ugledajte se na kolege, pređite u vladajuću većinu i sva vrata HRT-a su vam otvorena, imate otvoren poziv za sve emisije. Dobro. I to je naravno, bila ovaj, replika pa i vi dobivate opomenu i kolega Grmoja je ponovo dignuo povredu Poslovnika, izvolite. **Grmoja, Nikola (MOST)** Povrijeđen je čl. 238. Kolega Boriću, zakon je napisan, odnosno 2 zakona. Hoćete li dati ruke za njih? Evo, ja i vi ćemo otići na kavu, vi dogovorite, izglasat ćemo to, ali ne možete. Dakle ne možete jer vi propagirate i provodite putem HRT-a tu agendu, vi ste otišli, vi ste sada lijevije od SDP-a, negdje dakle, vi ste nalazite negdje između Možemo! i SDP-a, dakle SDP je sada bliže centru od vas.

a da se u njemu ne pojave određeni ljudi, zato bih htio podsjetiti poštovanog zastupnika Borića na emisiju Mir i dobro od prošle nedjelje gdje smo vidjeli reportažu iz unutra u crkvi sjedila su 4 člana Domovinskog pokreta u 7,5 minuta priloga nismo vidli nijednoga. Znam koliko je to teško i zahtjevno realizirati u montaži. Svaka vam čast, imate majstore u reportažnim kolima. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro. I to je bila naravno, replika pa i vama moram dat opomenu. I još imamo kolegicu Benčić koja je digla povredu Poslovnika. Izvolite. Molim vas, ajde, tišina da kolegica Bečić može reći što želi reći, molim vas. **Benčić, Sandra

da razmotri vašu praksu nejednakog postupanja prema zastupnicima opozicije i zastupnicima pozicije. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Kolegice Benčić, vi morate malo bolje slušati šta ja govorim jer ja sam kolegi Boriću dao opomenu. Ja sam dao opomenu kolegi Boriću, evo, možete pogledati ovdje, ako, ako ne vjerujete, prema tome, potpuno jasno, a zašto ste vi onda kasnije nešto vikali, šta ja znam tom, to u to ne ulazim, ne slušate valda, živite u nekom svom filmu, itd., ali on je itekako dobio opomenu, a dobit ćete naravno i vi. Zato jer je to bila replika, a ne povreda Poslovnika. Kolega Beljak, vi ste digli isto povredu Poslovnika, izvolite. **Beljak, Krešo (HSS)** 238. Kolega Reiner, vi ste povrijedili Poslovnik. Kao prvo, vrijeđate, vrijeđate nas kao da smo vaši pilići u školi, mi nismo u školi, a vi niste očito više dorasli ulozi potpredsjednika Sabora. Zaboravljate, mobitel ne znate ugasiti, vrijeđate sve po redu, govorite da ste dali opomenu, a niste, dakle vrijeđate našu zdravu pamet pa onda naknadno dajete opomenu sami za sebe, prema tome, vi niste za tu funkciju. Dajte ostavku i sjedite se tu u prvi red i spavajte za vrijeme sjednice, kao što i doliči jednom gospodinu poput vas. **Reiner, Željko (HDZ)** Odlično, znači, vi ste sasvim sigurno

jer ja nisam replicirala, ja sam morala prema Poslovniku najaviti da se namjeravam obratiti Odboru za Ustav, to se mora učiti na sjednici kada je povreda u tijeku, ja sam to točno tako napravila i za to mi ne možete izreći opomenu jer to nije samo moja poslovnička, poslovničko pravo nego i dužnost, ako se želim obratiti. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Točno. Vi ste u pravu. Vi ste apsolutno u pravu i prihvaćam ovo što ste vi rekli. Apsolutno se slažem s vama. Vi ste najavili to, vi ćete to, jasno, odboru reći, a to što ste u krivu, to je druga priča jer sam ja kolegi Boriću dao opomenu.

za poslovnik, ali istovremeno niste povukli svoju opomenu kolegici Benčić koja je pozvala se na povredu Poslovnika kako bi izrekla ono što je poslovnički određeno da morate izreći, a to je da ćete se obratiti odboru. Zahtijevam da povučete svoju opomenu. **Reiner, Željko (HDZ)** Vi, kolegice Peović ne slušate opet što ja govorim. Naravno da sam povukao opomenu i rekao da je ona u pravu i da ona to, da ona ima svo pravo to učiniti. Apsolutno. ne znam u čemu je problem. Ovaj, prema tome, ovaj, sad valda konačno možemo početi nešto i raditi pa onda ovaj dodatno obrazloženje će dati glavni ravnatelj HRT-a, poštovani Robert Šveb. Izvolite. Ovaj put nemam priviđenja, digli su skoro svi svoje replike. Prije nego što je i pristupio poštovani glavni ravnatelj, izvolite. Poštovane zastupnice i zastupnici, državni tajniče, lijepo vas sve pozdravljam. Na funkciju glavnog ravnatelja HRT-a stupio sam krajem 2021. g., tako da, kako ste i sami spomenuli, ovi izvještaji koji su ovdje pred nama za 2019., '20. i '21. se u se u najvećoj mjeri odnose na razdoblje prethodne uprave. O izvještajima smo već detaljno razgovarali na saborskim odborima, ali dozvolite mi da ukratko predstavim najznačajnije elemente godišnjih izvještaja iz tog razdoblja, a onda možda da kažem par riječi i o preliminarnim rezultatima 2022. g. i izazovima koji stoji pred HRT-om u ovoj i sljedećim godinama. Dakle 2019. godina bila je godina izbora članova Europskog parlamenta i godina predsjedničkih izbora čije je praćenje HRT realizirao u vidu posebnih programa na radiju i televiziji. Kao medijski partner, HRT je pratio projekt Rijeka 2020., europska prijestolnica kulture, a uz redovite programske obaveze iz ugovora, realizirani su i projekti poput The voice Hrvatska, ponovno pokretanje kviza Tko želi biti milijunaš? te niz novih radijskih i televizijskih emisija. Od programskih projekata posebno bih istaknuo projekte audiodeskripcije 13 hrvatskih filmova te dvije serije, kao i aktivnosti HRT-a na značajnom proširenju količine i vrste programskih sadržaja koji su prilagođeni za gluhe i nagluhe osobe, posebnim naglaskom na prilagodbi emisija za djecu i mlade. Financijske je 2019. g. završena s ostvarenom dobiti od čak 109,8 milijuna kuna, odnosno 14,6 milijuna eura koja je usmjerena u pokriće prenesenih gubitaka iz prethodnih razdoblja. Prihodi su ostvareni u visini od milijardu i 362 milijuna kuna odnosno 180,9 milijuna eura od čega je 90% iznosa od RTV pristojbe, a 8% čine komercijalni prihodi od prodaje, dok su 2% ostali financijski prihodi. 2019. bila je godina već velikih sportskih događaja pa su rashodi bili manji i iznosili su milijardu 239 milijuna kuna odnosno 164,5 milijuna eura. Od toga je 263 milijuna kuna, 35 milijuna eura bio izravni vanjski trošak programa, dok je 428 milijuna kuna odnosno 57 milijuna eura bio trošak plaća i ostalih primanja radnika. 2019. investirano je 210 milijuna kuna odnosno 27,9 milijuna eura u dugotrajnu nematerijalnu i materijalnu imovinu. 2020. g. je godina obilježena uglavnom poteškoćama vezanim uz pandemiju Covid-19 i potresima. U skladu s misijom javnog servisa kao glavnog informativnog poola u službi hrvatske javnosti uvjetima aktualne epidemije koronavirusa u RH, HRT je 4. program HTV-a i 1. program Hrvatskog radija pretvorila u specijalizirane kanale nazvane program Zajedno za zdravlje. Redovito su prenošene konferencije za medije Nacionalnog stožera civilne zaštite na HTV4 te 1. i 2. programu radija, dok su se regionalni centri, osim u konferencije Nacionalnog stožera uključivali u konferencije županijskih stožera civilne zaštite. U novonastaloj situaciji HRT je u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja RH sudjelovala u provedbi nastavnog programa i izvođenja nastave na daljinu. Emisije Škola na Trećem bile su se mogle pratiti i na mobitelima, tabletima i računalima putem multimedijalne platforme HRTi te naknadno su bile dostupne na zahtjev i na Youtube kanalu Škola na Trećem te videoteci HRTi-ja. Pod sloganom Ostanite doma uz HRT, HRT jer prilagodila svoj program kako bi se gledateljima u doba krize Covid-19 ponudili vedriji sadržaji te ih time i ujedno motivirala da ostanu kod kuće. Kreiranja dodatni kulturni program Sunčana strana Prisavlja u kojem je HRT u 3 ljetna mjeseca otvorio svoj vanjski štićeni prostor javnosti i organizirao niz glazbenih, filmskih i zabavnih večeri. Većina je izravno prenošena na HTV3. Nakon razornog potresa u Zagrebu i okolici te potresa na Banovini i Sisačko-moslavačkoj županiji, na 1. i 4. programu Hrvatske televizije emitiran je cjelodnevni posebni program, a Hrvatski radio je u tim trenucima mnogim slušateljima s tih prostora bio jedini izvor informiranja. U predizbornom razdoblju za parlamentarne izbore, HRT je omogućio svim političkim strankama, odnosno stranačkim i neovisnim listama i kandidatima za zastupnike nacionalnih manjina, predstavljanje na platformama HRT-a. Na izborni dan su emitirane posebne emisije sa stručnim gostima u studiju, prvim izlaznim anketama, javljanjima uživo i iz stožera te analizama izbornih rezultata. U financijskom segmentu, i dalje se bilježi trend pozitivnog poslovanja te je ostvarena dobit prije oporezivanja u visini 67,5 milijuna kuna, odnosno 8,9 milijuna eura. Ostvarena dobit ponovno je raspoređena u sanaciju prenesenih gubitaka. Kao posljedicu pandemije, socijalnih mjera i odlukama Vlade RH o oprostu dugova zabilježen je pad prihoda RTV pristojbe od oko 3%. Dodatno tome, zbog poremećaja na tržištu uzrokovanih korona krizom, komercijalni prihodi zabilježili su značajan pad u iznosu od 16,1 milijun kuna, odnosno 2,1 milijun eura, nastale restrikcije uvjetovale su i smanjenje proizvodnje programa te prebacivanje nekih velikih sportskih događaja na 2021. g., što je s druge strane omogućilo uštede, rebalans i u konačnici, pozitivan rezultat i u 2020. g. '21. g. je godina obilježena turbulencijama i promjenama na HRT-u. Uz još uvijek prisutnu pandemiju HRT u ovoj godini započinje primjenu nove računovodstvene politike i prelazi na tzv. neprofitno računovodstvo. Krajem godine dolazi do nemile situacije uhićenja glavnog ravnatelja te, te stresnog procesa izbora novog sve u vrijeme ponovnog zahuktavanja proizvodnje programa i rasta troškova za HRT. Postupnim popuštanjem epidemioloških mjera tijekom i nakon ljeta pokreću se zaostali projekti Euro 2020., Olimpijske igre Tokio 2020., Zvijezde pjevaju i slično, međutim obujam proizvodnje ostaje i dalje smanjen sve do proljetne sheme 2022. godine. Rezultat poslovanja 2021. na kraju je pozitivan, a višak prihoda nad rashodima je 27,5 milijuna kuna odnosno 3,65 milijuna eura. Trend smanjenja ostvarenja prihoda s osnove naplaćene mjesečne pristojbe se nastavlja i ove godine. Osim građana pogođenih potresom koji su oslobođeni obveze plaćanja postoji strukturni problem gubitka stanovništva te novih medijskih navika i potreba mlađeg stanovništva. Prihodi od komercijalne djelatnosti bili su nešto veći nego 2020. godine za 20 miliona kuna zbog djelomičnog oporavka tržišta te jakih sportskih događaja na HRT-u. U rashodovnom dijelu zabilježen je značajan rast troškova proizvodnje u odnosu na prethodnu godinu od čak 41% odnosno 90 milijuna kuna više što je izravno povezano s povećanjem tj. djelomičnim povratkom proizvodnje na predcovid razine, ali i dobrim dijelom zbog već tada vidljive inflacije i povećanih cijena roba i usluga. Početkom 2022. godine oformio sam svoj uži tim vodeći se idejom zadatka povratka relevantnosti HRT-a u okvirima novog medijskog okruženja, trendova i novih očekivanja i navika publike. Osim preslagivanja programa na linearnim kanalima radija i televizije zadatak je i doseći mlađu publiku na digitalnim platformama. Pri tome je imperativ osigurati isporuku javne funkcije u kvantiteti definiranoj Zakonom o HRT-u i ugovorom. Tijekom 2022. uspjeli smo značajno podići kvalitetu i doseg naših programa i usluga u hrvatskoj javnosti što potvrđuju i mjerenja relevantnih institucija, ali i HRT-ova nadležna tijela, stručno zainteresirana javnost i građani. Osim dosega na klasičnim linearnim kanalima hrvatske televizije i radija najveći iskorak učinjen je na digitalnim platformama i to prvenstveno drastičnim povećanjem penetracije HRT i platforme koja je tijekom 2022. godine zabilježila famoznih 515 tisuća novoregistriranih korisnika. Na društvenim platformama poput Youtube, Instagram, Facebook, Twitter i Tiktok također se krećemo u veliki koracima naprijed, a dosezi se mjere u desecima miliona pregleda. To nas posebno veseli jer dokazuje da postoji potencijal HRT-a za bolju komunikaciju s mlađom publikom koja je uglavnom ugasila klasični televizijski i radijski prijem. Prema nedavno objavljenim podacima Vijeća za elektroničke medije HTV jedan je najgledaniji tv kanal u Hrvatskoj, a čak 9 od 10 najgledanijih tv emisija u hrvatskom medijskom prostoru su trenutno u HRT-ovoj produkciji. Svjetsko nogometno prvenstvo u Kataru ostvarilo je povijesno rekordu gledanost upravo na HTV2. A ono što će vas možda najviše zanimati je činjenica da je usprkos tome da sva tri nacionalna tv dnevnika od nedavno kreću u isto vrijeme, HTV dnevnik ostvaruje najveću gledanost prosječno 6 dana u tjednu. Također program za naše najmlađe smo oformili na HTV3 u jutarnjim satima čime nismo smanjili ili ugrozili kulturne sadržaje na kanalu, a našim Juhuhu sadržajima smo postigli značajno bolju javnu uslugu za djecu. Kulturni sadržaji na 3 također su bolje usklađeni i unaprijeđeni. HTV2 usprkos nepredvidivim terminima i trajanjima vrhunskog sportskog programa koji također u velikom doprinosi boljem ispunjavanju naše javne funkcije ima stabilniju i za gledatelje prihvatljiviju shemu. Početkom redizajna HTV4 u kanal koji će 24 sata na dan pokrivati vijesti i životne teme već smo u ovoj ranoj fazi podigli rejting na sedmo mjesto od svih kanala u Hrvatskoj. Plan je nastaviti sa redizajnom sadržaja i forme na ovom kanalu i kreirati brend HRT vijesti koji će svoje inačice imati i na digitalnim platformama i biti vidljiv svuda u svijetu putem Youtube live stream-a i sadržaja na zahtjev kao i u tekstualnoj formi vijesti na hrt vijesti aplikaciji i web portalu. Tijekom 2022. godine definirali smo strategiju HRT-a koja je dobila zeleno svjetlo programskog vijeća i nadzornog odbora HRT-a, a koja kao centralni cilj postavlja povratak relevantnosti HRT-a. Po našem sudu jedino relevantni javni medijski servis opravdava javno financiranje. HRT mora dosezati minimalno 90% građana na tjednoj osnovi. Međutim, nalazimo se u nezavidnom trenutku kada je budućnost svih javnih medijskih servisa u Europi upitna. U sličnoj situaciji nalazi se i većina javnih medijskih servisa u Europi, a širom EU vode se ozbiljne rasprave o modelima koji će osigurati opstanak PSM-a koji su svi se slažu danas važniji nego ikad prije za očuvanje nacionalnog identiteta jezika i kulturnog i kulturnog naslijeđa nacije. Usprkos sve očitijim financijskim problemima s kojima je HRT suočen 2022. godina je još uvijek pozitivna, međutim trend pada prihoda koji neprekidno traje još od 2010. godine kada je zaleđena visina rtv pristojbe inflatornih kretanja s kojima smo sada suočeni naše projekcije ukazuju na nužnost promjena strukture prihoda i rashoda HRT-a. Suočeni smo s činjenicom da prihodi neće pokrivati rashode u nadolazećim godinama. Europska praksa ukazuje nam na nužnost redefiniranja modela javnog financiranja javnih medijskih servisa, a transformacija HRT-a je prvoklasni društveni izazov za sve nas zajedno bez obzira kojem političkom klubu pripadali, hvala. Samo da odgovorim na pitanje vezano uz Pravilnik o, o zaštiti dostojanstva radnika, on je, on je završen i trenutno kreće u savjetovanje sa Radničkim vijećem i bit će usvojen na slijedećoj sjednici.

koliki je problem rad honoraraca u sustavu HRT-a kako naravno ovdje tako i po cijeloj Hrvatskoj po dopisništvima, koliko ima trenutno honoraraca za koje slobodno možemo reći da ustvari rade na puno radno vrijeme i da rade puno, puno duže nego što bi po zakonu smjeli, a još uvijek nisu stalno zaposleni unutar sustava HRT-a, hvala na odgovoru. Moram palit mikrofon, ne, upaljen je. Hvala na pitanju, ovaj tradicionalno u prethodnim razdobljima pitanje honoraraca je bio veliki problem jel ih je bilo jako puno ovaj na HRT-u, pretpostavljam da se i vi sjećate tih, tih vremena. Danas situacija nije više tolko izraženo…/Govornik se ne razumije/…jel honoraraca nema puno. Postoji problem ugovora na određeno radno vrijeme s obzirom na novi Zakon o radu i to regulirano i to i naravno da postoje s obzirom da se ipak radi o velikoj i kompleksnoj kući, postoje problemi, al trudimo se to smanjit što je brže moguće i uskladit sa zakonskim …/Govornik se ne razumije/…novog zakona koji nas …/Govornik se ne razumije/…do 6 mjeseca imamo rok za te neke preinake. Poštovani, čuli ste maloprije kolegu Grmoju koji govori o ideologiji, ideologiji od koje uspješno bježi već 7.g., bježi od Istambulske konvencije kao vrag od tamjana, nije je spomenuo, a sad je počeo spominjati, možda udara kontru svom kolegi Raspudiću koji zagovara ideološki moratorij sa kolegama iz SDP-a i sad mu smeta HRT, a nije mu smetao dok je kolega Raspudić godinama pribljezgavao na vašoj kući u emisiji „Peti dan“. Konkretno pitanje za vas, nije vezano uz ove ravnozemljaše s diplomom, što mislite napraviti po pitanju hrvatske košarke, mislite li je malo populazirati na vašoj televizijskoj kući, mislite li možda onaj sportski prilog drugog udarnog Dnevnika staviti i izvješća sa utakmica Prve hrvatske košarkaške lige? Evo toliko, hvala lijepo.

nitko ne bježi od ideologije, ali vi bježite prema jednoj ideologiji, a to je Istambulskoj konvenciji, sad ste u većini ovdje sa HDZ-om koji su izglasali tu konvenciju, sada vam to ne smeta, ne smeta vam propaganda koja se vrti na HRT-u sa animiranim crtićima koji djeci govore o Marxu i o vouk kulturi odnosno rodnoj ideologiji koja vam je do jučer smetala, pa me sad zanima zašto ste vi na ovakav način postupili i koji je vaš odgovor

i imate opomenu treću i nemate više go…, i ne možete više govoriti po toj točki. Idemo dalje, idemo dalje,

Mi ko javni nacionalni mediji dakako smatramo da naša obaveza je poticat i promovirat ovaj sve sportove ne samo neke, pa s tim u vezi ovaj trudit ćemo se i dalje …/Govornik se ne razumije/… i košarku, a i druge sportove u sve većoj mjeri kolko nam vremenski prostori i produkcijski kapaciteti budu omogućavali. Hvala vam lijepa. A mi sada, sjednite tamo da vam objasnim o čemu se radi. Radi se o slijedećem da bez obzira kada vi uzmete riječ predsjedavajući, bilo koji predsjedavajući vam mora dat riječ i to piše ovdje,

Hvala lijepa. Poštovani g. Šveb, dakle ako sam vas dobro shvatila Pravilnik o prijavi seksualnog nasilja i uznemiravanja koji je naložio Nadzorni odbor HRT-a 2021. sada je završen, trebao bi ići na savjetovanje sa Radničkim vijećem ako dobro shvaćam. U tom smislu, molim vas da mi potvrdite i u tom smislu zanima me zašto je taj proces trajao dakle 2.g. i kad će, kad će točno taj pravilnik bit donesen i s obzirom na to da je trebalo 2 godine da ga donesete zanima me koja su zapravo ključna poboljšanja u tom pravilniku u odnosu na prijavu seksualnog uznemiravanja, a naročito dio koji se tiče sekundarne viktimizacije žrtve budući da je internom revizijom zaključeno da je postojeći pravilnik HRT-a zapravo dovodio kontinuirano do, do sekundarne viktimizacije žrtve. Evo, zahvaljujem. **Radin, Furio pravilnik, izrada ovog pravilnika je trajala nešto oko godinu dana. Nastupio je jedan proces stanke jer smo čekali novi Zakon o radu s obzirom da je novi Zakon o radu propisao neke nove stavke vezane uz povjerenike. Sad kada je to sve jasno je proces se završen i taj novi pravilnik će, inače se pravilnik zove Pravilnik o sprječavanju zlostavljanja, znači nije pravilnik o seksualnom zlostavljanju per se nego u svim mogućim oblicima zlostavljanja. Usvojen je na ravnateljstvu prošli tjedan sad ukoliko prođe procedura s radničkim vijećem eventualno ako budu imali neke primjedbe, u svakom slučaju u roku od par tjedana će to biti doneseno. Vesna (HDZ)** Hvala vam lijepo. Poštovani gospodine ravnatelju ja ću se referirati na onaj dio vašeg izlaganja u kojemu ste govorili o ulozi HRT-a kao nacionalnog javnog servisa u vrijeme pandemije virusa Covida-19. Naime, u skladu s misijom javnog servisa kao glavnog medijskog pula HRT je u vrijeme pandemije Covida-19 četvrti program hrvatske televizije i prvi program hrvatskog radija transformirao zapravo u specijalizirane kanale koji su tada nazvali, nazvani programom zajedno za zdravlje i svakako je u to vrijeme to značajan doprinos prije svega javnom informiranju, pa onda i očuvanju zdravlja, ali svakako i doprinos unapređenju medijske pismenosti. I jednako tako u vrijeme pandemije Covida-19 značajna je uloga HRT-a bila i u provedbi nastavnog programa i izvedbi nastave na daljinu.

Hvala vam lijepa. Pokazuje se iznova i iznova da u trenucima kada javnost najviše treba relevantni izvor informiranja, kada su, kada ne razumije./… npr. ja na zadnji, zadnji primjer je početak rata u Ukrajini kada smo ponovo ovaj postali najrelevantniji izvor informiranja tako je bilo i za vrijeme korona krize i nažalost za vrijeme potresa što ukazuje da ljudi, građani i dalje najviše vjeruju upravo HRT-u. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Gospodin Grmoja. Poštovani glavni ravnatelju, vi na HRT-u se i dalje ponašate poput pijanih milijardera, dakle nastavlja se ta politika, planirate sa svojom ekipom novi izlet u Las Vegas, istovremeno plaćate ogromne iznose vanjskim agencijama i konkurentskim kućama dok radnici i radnici na HRT-u imaju smiješne iznose i primanja od 4 do 5 tisuća kuna. To i dalje nije riješeno novim kolektivnim ugovorom, ti ljudi rade jako težak posao po 10 sati dnevno, dakle tu je riječ o ljudima koji stoje iza kamera, koji motaju kablove, dakle rade za plaću koja je gotovo minimalac dok istovremeno Kazimir Bačić s koeficijentom 16 ima plaću 20 tisuća kuna i ne radi pritom ništa. Hoćete li vi mijenjati stvari na HRT-u ili ćete nastaviti istom tom politikom pijanih milijardera kakvu smo mogli vidjeti i dosad. **Radin, Furio (Nezavisni)** Istina je da su plaće radnika na HRT daleko ispod prosjeka. Pogotovo u najnovije vrijeme kada plaće svuda oko nas rastu. Pogotovo sada kada se i u medijima i drugim medijima objavljuju kolike su plaće nekih drugih državnih i javnih službenika ja ko ravnatelj sam suočen zajedno sa svojim …/Govornik se ne razumije./… sa situacijom u kojoj je ta situacija neodrživa. Realno mi imamo situaciju u kojoj vrlo usporedivi poslovi koji su također financirani javnim novcem, a npr. radi se o glazbenicima u simfonijskom orkestru ili nekim drugim koji su skoro imaju duplo manje plaće nego drugi.

Gospodin Šveb je povrijedio Članak 238. Poslovnika roneći krokodilske suze oko niskim plaća. Ja se slažem da je prosječna plaća niska, a možete li mi reći koliko vi imate plaću? Koliko vi imate plaću i nek se usporedi onda sa plaćom saborskih zastupnika odnosno nas i koliko je vama plaća rasla u zadnjih u zadnjih 5-6 godina, a koliko je nama rasla u zadnjih 10 godina. Pa će se onda vidjeti kakva je to sirotinja tamo na HRT-u koju plaća hrvatska sirotinja putem obaveznog harača koji se zove mjesečna obavezna …/Upadica: Hvala lijepa, hvala lijepa./… pristojba HRT-u. **Radin, I gospodin Borić, čekajte bila je neka, neki odgovor, nije bio. Gospodin Borić, izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa uvaženi potpredsjedniče. Poštovani ravnatelju, čuli smo evo nekoliko uvodnih govora od strane oporbe, prva riječ cenzura to morate reći što je s time jer ne želimo da ostane to u zraku i da to bude nešto s čime će se danas licitirati. Imamo podatke koje ste nam dostavili temeljem zahtjeva odbora u kojima se jasno vidi da u ovih proteklih godinu dana od kad ste vi ravnatelj broj oporbenih političara koji su gostovali u emisijama Otvoreno, Poligraf, U mreži prvog, a koje su političke je 307 dok iz vladajuće koalicije ima 207. Da li je moguće da toliki broj oporbenih političara na HRT-u stvara cenzuru, cenzuru o kojoj se govori. A drugo je pitanje govorili ste o gledanosti Dnevnika i nekih drugih emisija, je li moguće da HRT postigao ono što oni ne žele priznati da je ipak to gledana televizija u odnosu na komercijalne televizije, tamo ne mjerimo ništa ni gledanost, ni zastupljenost, ni ovo, ni ono i u redu je to? Recite što mislite o tom? Hvala lijepa. O cenzuri na HRT-u ja nemam što reći, mislim ona jednostavno ne postoji, a i čitav pojam toga u današnjem svijetu medija kad je, kad postoje drugi izvori informiranja, a ne samo ko nekad hrvatska televizija i radio je to je bespredmetno o tom. A što se tiče uređivačke politike i ravnopravnosti i fer zastupljenosti o tome mislim da statistika govori dovoljno u prilog da se uredništvo dovoljno trudi držat nekakav realan balans što često puta i nije moguće s obzirom da kad urednici zamisle pozvat nekoga u emisiju, taj je spriječen ili ne može doć tako da tu je isto ima dosta i objektiv… stvari, al generalno je to ravnomjerno zastupljeno i mislim da to i publika prepoznaje s obzirom na

Gospodine Šveb vi ste za HRT vezani u različitim razdobljima i u različitim pozicijama pri kojima ste uvijek jako dobro zarađivali od HRT-a što ukoliko je taj odnos transparentan i nije nikakav problem, međutim vaš odnos s HRT-om nije transparentan. Vi ste u ime HRT-a dogovarali poslove s izvjesnim Chrisom Wiliamsom koji je sada kada ste vi postali glavni ravnatelj tužio HRT za 37 milijuna dolara. No ono što ovaj slučaj čini posebnim jest činjenica što vaša tvrtka čija ste upravljačka prava navodno prenijeli na druge i tvrtka g. Wiliamsa koji je tužio HRT imaju isti broj telefona i prema mnogim informacijama prijavljena je ta tvrtka čak na vašoj adresi. Recite mi g. Šveb je li vas na temelju vaših netransparentnih poslova Plenkovićeva Vlada imenovala za ravnatelja zato što vas može ucjenjivati? Nemojte se smijuljiti odgovorite na pitanje razumjeli ste ga. **Radin, Odgovor je poštovana kolegica zastupnica uputila HRT-u i odgovor je dostavljen pretpostavljam na sve adrese koje ste. Ono što ja mogu reć da je sa dotičnim gospodinom koji je inače vlasnik američke firme koja je od 2006. ako se ne varam za HRT radila distribuciju HRT-ovih programa na teritoriju Sjeverne Amerike, Australije i Novog Zelanda. Jedina moja poveznica je ta što sam 2006. kad je taj ugovor HRT potpisao tadašnji ravnatelj, mislim da je bio g. Galić, ja sam bio njegov pomoćnik za tehnologiju i razvoj i parafirao sam taj ugovor, to je čist moja poveznica sa tom firmom. Istina je da sam u kasnije doba kad nisam imao nikakve veze s HRT-om surađivao sa tom firmom, ali nikad u Hrvatskoj nego …/Upadica Radin: Hvala./… u nekim stranim tržištima i nemam sad nikakve veze s ovom tužbom. **Radin, Furio Čl. 238. vi vrijeđate zastupnike i obmanjujete hrvatsku javnost. Kada ste postali ravnatelj vi ste uklonili internetsku stranicu jer postoje screenshotovi iz kojih je vidljivo da je isti broj telefona. Imate problem g. Šveb, 37 milijuna dolara tužba i vi govorite da niste povezani s tim, to ćete morati dokazati i morat ćete položiti račune. A koji broj telefona?

Pa evo ja podržavam sve one koji kažu da stvarno primanja pojedinih djelatnika na HRT-u su stvarno mala, pogotovo kada su u pitanju centri koji su izvan Hrvatske, ali to je jedna od vaših programskih odvjetnica i bila kad ste stupali na dužnost glavnog ravnatelja HRT-a ja vjerujem u to da će se to i dogoditi. Ono što želim pitati, a iz ovih izvješća iz '19., '20. i '21. kad se pogleda struktura programa i 1. i 2., 3., 4. programa HTV-a i radija je to da u biti Hrvatska je bogata običajima, tradicijskom kulturom, nečim što se stvarno možemo ponositi i ja bi rekao na sve članice EU ta naša različitost je tolko velika i bogata da

povreda poslovnika. **Beljak, Krešo (HSS)** Hvala lijepa. Gospodin Ivanović povrijedio je 238. članak poslovnika govoreći da Hrvatska ima puno različitosti i da se sve to skupa na HRT-u vidi. Na HRT-u se ne vidi ništa od hrvatskih različitosti, samo uniformiranost, katolicizam, HDZ, Domovinski rat, pa onda opet katolicizam, HZD, Domovinski rat to je sve što se vidi na HRT-u. Dakle,

Bila je samo malo, bila je replika treća moram vam oduzet riječ i dat opomenu i oduzet riječ. Gospodin Ivanović povreda poslovnika također. **Ivanović, Goran

Ako se slažete par minuta prije možemo zauzeti mjesta. Gospodine ravnatelju. Naravno gospodin Ivanović nisam zaboravio. Gospodin Ivanović, gospodin Ivanović. Nisam zaboravio imate opomenu. Nisam zaboravio.

Za vrijeme corone dosta je produkcija jednostavno bilo primorano se zaustavit i obustavit. Nakon corone ponovo pokretanje nekih produkcijskih projekata poput Lijepe naše ili nečega sličnog je bilo i danas je na našoj listi i to. Međutim, danas se suočavamo sa financijskom situacijom koja takav jedan projekt a nije ni malo jeftin projekt jer zahtijeva velike kapacitete i dosta operativnog troška. Nismo uspjeli pronaći sredstva u planu ove godine. Nadamo se da ćemo uspjeti uskoro i u sljedećoj nekoj shemi revitalizirati takve nekakve projekte. S obzirom da ja osobno smatram da je naša obaveza ne samo da proizvodimo sadržaj u Zagrebu, nego da idemo među ljude pogotovo u neka manja mjesta.

se pozivaju recimo gosti u jednu dnevno-političku emisiju Otvoreno. Jesu li to broj zastupnika koje neka parlamentarna stranka ima, je li to trenutni kreditni rejting po anketama, je li to aktivnost tih zastupnika ili slično. Mi recimo imamo kolegu Hrebaka koji je preplaćen na to Otvoreno. On je bio jedno 20 puta otprilike u ovom sazivu Sabora. Kolega Habijan, hajd' to još mogu razumjeti ako predstavlja najveću stranku u Saboru koji je bio 20 puta, imamo kolegu Zekanovića koji je bio 2 puta dok je bio u oporbi, 7 puta kako je prešao u vladajuću većinu. Pa me zanima po kojim kriterijima i ja plaćam 80 kuna dragi kolega Hrebak mene nikad nisu zvali u Otvoreno, a najaktivniji sam zastupnik iz 5. izborne jedinice i predstavljam parlamentarnu stranku koja ima 4 saborska zastupnika. Evo ako može vaš odgovor. **Radin, Hvala lijepa. Vjerujem da razumijete da s pozicije glavnog ravnatelja ja ne donosim odluke o gostovanjima u emisiji niti programske. Ali pitanje je na mjestu. Dozvolite mi da u pismenoj formi ćemo dati Gospođa Jelkovac. Ja bih voljela da mi kažete koja je vizija, misija i cilj programa Hrvatske radio-televizije kao nacionalnog servisa i na koji način smatrate da ga postižete, da li smatrate da je recimo dovoljno zastupljen program za djecu i mlade? Meni se čini da su danas ta skupina naših sugrađana najmanje zaokupirana tim medijem, da su puno više zaokupirana nekim drugim medijima, a mislim da moramo voditi računa i o njihovom odgoju i obrazovanju i da tu HRT

mislim nikad ne možemo bit zadovoljni s tim. Međutim, medijske navike mladih su se danas promijenile korjenito i više radit programe na na televiziji, možda čak na radiju još i da za tinejdžere i mlađu generaciju je danas pase, jer oni jednostavno kao što sam rekao ugasili televizijski prijemnik i svoje medijsko vrijeme posvećuju mobitelima i Tako da u tom smjeru treba krenuti. Tu imamo jednu i zakonsku otežavajuću okolnost što po sadašnjem zakonu mi ne smijemo ulagati direktno u audio vizualna sredstva za tzv. digital only nego nego moramo ulagati sredstva za linearnu televiziju pa onda ih primjenjivat na digitalnim kanalima. To nadam se da ćemo u budućnosti promijeniti. Hvala vam. Poštovani potpredsjedniče, poštovani ravnatelju HRT-a. Dakle, sami ste istaknuli kao javni medijski servis, teško je konkurirati, parirati komercijalnim televizijama. Pluralizam je svakako dobar i treba ga podržavati. Ali ono što vi možete napraviti i dalje je još jačati vaš informativni program posebno one tematske emisije. HRT ima itekako kvalitetnih emisija koje su dobro praćene i imaju visoku gledanost. Ističem ovdje i Poslovni tjedan. Iz kojeg razloga? Upravo jer dajem prijedlog da i pojačate emisije koje imaju fokus na educiranost i informiranosti o projektima koji se financiraju iz fondova EU. To je malo manje zastupljeno, međutim sigurno bi imalo svoju veliku pozornost posebice ako govorimo o transparentnosti tih projekata i trošenju javnih sredstava kako europskih, tako i državnih. A sigurno bi i svih 9000 različitih korisnika projekata imalo zadovoljstvo te projekte prezentirati na javnom servisu. Svakako hvala na sugestiji. To i je u planu našem. Generalno gledano u planu je pojačati edukaciju u svim segmentima pa tako i u segmentima gospodarstva i europskih fondova, zelene tranzicije itd. Ne nažalost, žao mi je Katarina. Izvolite. Da, evo ja za razliku od oporbe meni se nekad čini da oni imaju više prostora u vašim informativnim programima nego, nego što to oni prikazuju. Međutim, na stranu to. Ja bi pohvalila da HRT ima jako kvalitetne, objektivno predstavljaju realnost i ono što je jako važno daje zaista u vrijeme Covid krize ste se jako brzo preorijentirali u školskom programu, a isto tako kada i sami ste spomenuli Sunčanu stranu Prisavlja koja je omogućila da bude prisutna kultura

kada je sve bilo zatvoreno i ta Sunčana strana Prisavlja je jedan element koji je doprinio ne samo publici kod kuće nego i umjetnicima, glazbenicima i ovim da ostvare nekako svoju prisutnost u tim teškim vremenima. Samo je, još jednom da ponovim u ovom slučaju se tiče zastupnike, zastupnice Perić npr. kad kažem hvala ipak možete dovršiti rečenicu, mislim to je da, da dobro, tako za ubuduće, ne. Gospođa Andreja Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani gospodine Šveb, znači 2020. i '21. su zaista bile nažalost godina pandemije i Covid krize. Vi jeste tu kao HRT zaista pridonijeli jednom kontinuiranom informiranju o pandemiji i to naravno pretpostavljam bar nije bilo na komercijalnoj osnovi jel tako, bila je ovaj i škola na daljinu, program Zajedno za zdravlje. E sad ono što smo mi kritizirali između ostaloga je bilo da nije bila dovoljna medijska kampanja, bila je jel Mislim na druge cijepi se, nešto su se i vaši voditelji i urednici angažirali sa svojim osobnim nekakvim primjerima je li to bilo u sklopu njihovog redovnog angažmana ili ste još to dodatno platili. I slijedeća stvar, znači na Odboru za zdravstvo kad smo govorili o izvješćima Covid-19 ja sam baš pitala tajnicu iz Ministarstva zdravstva zašto se nije išlo na veći broj spotova gdje bi jel HRT i ostali mediji u tome participirali. Rekla je da je to koštalo, to bi ih koštalo nekoliko tisuća kuna. Zašto vi niste malo odriješili kesu pa dali za …/Upadica: Hvala./… dobrobit stanovništva doprinos pa da spotovi budu besplatno.

prostor nikome. Tako da čak ni ministarstvu ili-ili Vladi. Što se tiče prvog pitanja oko dodatnog plaćanja ja stvarno vam ne znam odgovor na to pitanje ali možemo istražit

prema vašem izvještaju stoji došlo 105 radnika, otišlo 68. U 2021. otišlo 166, došlo 62. Pa vas molim da prokomentirate ovu fluktuaciju radnika. Hvala lijepa. Prva stvar što se tiče radnika HRT ima jednu nezgodnu dobnu strukturu zaposlenika. Znači da imamo godine i to sad sve više godina u kojima puno ljudi odlazi u mirovinu s obzirom da smo relativno stari. S druge strane često puta imamo problem i na natječajima za zapošljavanje s obzirom da jesmo neatraktivan poslodavac s obzirom na niske plaće u medijskom sektoru kad se usporede sa drugim ovaj tako da tu imamo čak i problem popunjavanja nekakvih radnih mjesta pogotovo u nekim dijelovima ovaj Hrvatske. Često puta se i ne zapošljavaju ljudi samim odlaskom jer se određene, u određenim segmentima kuće nema potrebe za popunjavanjem ovaj tako da ta jedna fluktuacija nepravilna broja odlazaka i dolazaka je nešto prirodno za HRT. Gospodin Milanović Litre, mada gubi pravo. Gospođa Marijana Petir. ja mislim da ne možete odgovarati za ono u čemu niste sudjelovali, ali bih voljela vam skrenuti pažnju na neke situacije kojima sad svjedočimo. Evo imali smo prilike čuti da 307 predstavnika oporbe, 207 iz vladajuće strukture je u informativnim emisijama zastupljeno, ja mislim da to nije uravnoteženo kao što nije po meni u redu da statisti ispred Bašćanske ploče su svaki dan u svim vašim informativnim emisijama, a oni zastupnici koji se trse oko općeg dobra i tu su najaktivniji nemaju uopće prostor na HRT-u, pa očekujem da u slijedećem izvješću budu drugačiji odnosi snaga, da to bude uravnoteženo. Također, cijenim novinare i urednike koji su i objektivni, korektni i posvećeni, ali znamo da ima i onih drugih koji dovode nekompetentne osobe, koji dovode one koji iznose neistinu, koji su čak i osumnjičenici i prekršitelji zakona. To očekujem da se popravi.

znamo kako je završio, to je jedinstven slučaj ne znam ni za jedan primjer u nijednoj drugoj zemlji da je čelnik javnog RTV servisa na takav način i s takvim optužbama završi u zatvoru. Nakon što ste preuzeli tu nezgodnu poziciju logično mi je da ste promijenili upravljačku strukturu koja je ostala iza Kazimira Bačića jer je teško povjerovati da je čovjek osumnjičen za ove stvari koje je radio kao u slobodno vrijeme, a da je pošteno i pravilno postupao sa milijardom kuna kolki je budžet kuće koji je bio na čelu. Međutim jednu osobu ste zadržali, a to je Katarina Periša Čakarun koja je urednica Informativnog medijskog servisa, pa me zanima zašto ste baš nju zadržali budući da su tamo najveći problemi od kadrovske devastacije, najniže ocjene u internoj anketi, cenzure koja je pravomoćno sudski presuđena, seksualnog uznemiravanja koje je zataškavano pa do mobinga za koji ste dobili anonimne prijave. Dakle, molim da nam argumentirate zašto ste zadržali Katarinu Periša Čakarun unatoč svemu ovome na toj poziciji? **Radin, Hvala lijepa. Moram vas upozorit da sam promijenio samo vrhovnu upravljačku strukturu dok je srednji i viši menadžment ostao isti, a razlog zašto nije išao tamo zato jer u ovom trenutku da bi nekoga smijenio morao bi imati neku bolju zamjenu.

izvještava prigodno za vrijeme obilježavanja nacionalnih praznika i komemoracija, ovim putem želim pohvaliti HRT da u vlastitoj produkciji snimi serijal o pripadnicima nacionalnih manjina u obrani RH za vrijeme Domovinskog rata. Međutim, da ostane sve na ovom serijalu i još jednom projektu Romi u Domovinskom ratu, zanima me planirate li u tekućoj u sledećoj godini producirati još neki sadržaj u koji bi uključili nacionalne manjine? Isto tako smatram da postoji jako puno zanimljivih tema, posebno u kontekstu romske zajednice u Međumurju u kojima bi HRT kao javni servis trebao raditi na projektima za afirmaciju položaja romske nacionalne manjine. Hvala. Robert** Hvala lijepa. U svakom slučaju hvale vrijedna sugestija i predložit ću urednicima da razmisle i razmotre mogućnosti. Zahvaljujem se. Poštovani, zanima me kako gledate na činjenicu da program HRT-a i to kao javnog servisa jedinog kojeg imamo za razliku od drugih komercijalnih televizija zapravo kaska za njima u istraživačkom novinarstvu i razotkrivanju afera, pa su tako brojne velike afere o kojima smo ovdje govorili u sabornici bile razotkrivene od strane drugih kuća, pri čemu moram reći da me posebno zanima koji je rezon iza činjenice da jedina emisija istraživačkog novinarstva na HRT-u u Labrinit koja zaista se bavi ključnim temama i aferama u ovom društvu se emitira u 23,20 navečer u antiterminu? Znate kako zovemo taj termin u Saboru? Porno termin.

što je najefikasnije s obzirom na sadržaj koji se, tako da ja tu ne bi komentirao jel ja ne odlučujem o terminima i sadržajima emisije. Gospođa RAukar Gamulin. '21., ali bih vas pitala nešto drugo. Dakle, da li razmišljate, na koji način razmišljati, koristim priliku što je ovdje g. Partl iz Ministarstva kulture kada će se ići u izmjenu Zakona o HRT-u da se vrati tročlana uprava koju bira zajednički dvotrećinskom većinom programsko i nadzorno, nadzorni odbor i programsko vijeće kako bi se bar donekle smanjila totalna politizacija upravljanja televizijom, a pro po ovog

Moje pitanje je vezano uz Sportski program, dakle na razini i Međunarodnog olimpijskog odbora su odluke i zastupljenosti žena u sportu i adekvatan način i žene u sportu da budu prenosene i na dakle na javnoj televiziji. Imali smo slučaj, ja sam imala potrebu na kraju sam naravno odustala da pišem HRT-u jer smo imali, imamo još uvijek dvije vrhunske skijašice, skijanje prenosite, ali vidi čuda žensko skijanje koje je u terminu subota i nedjelja ne prenosite, čak niste prenosili ni onda kad je jedna od tih djevojaka se borila za prvo mjesto, a jedna je bila u prvih pet i niste prenosili. Imali ste pritužbe gledatelja u tom terminu ste imali neku od emisija nekakvu sad neću više reći što i kako. Zašto? Zašto je tako mala zastupljenost kad su žene u pitanju i zastupljenost žena u sportu na HRT-u? Hvala lijepo. Hvala lijepa na pitanju. Moram vas ispraznit prenosili smo tu žensku utrku kad su cure, kad je cura naša bila na postolju jednu nismo, da, istina je to. Znači kod skijanja vam je situacija ta da je skijanje osim prava u produkcijskom smislu jako skupo i producenti i urednici grozničavo pronalaze način kak da na koji najefikasniji način da pokriju to. Što se tiče ženskog sporta, mogu vam reć da ćemo evo ove godine u ljeto ja mislim po prvi put prenosit utakmice ženskog Nogometnog svjetskog prvenstva čime naravno želimo pokušati naći balans i sve više ženskog sporta. Svjesni smo toga da do sada nije bio slučaj.

Sve o.k. Niste prenosili, ali ne može biti argument da je dakle u produkcijskom smislu je skuplje. I sad mi hoćete reći da je u produkcijskom smislu skuplje žensko skijanje od muškog skijanja. Dakle ili je skijanje skijanje i imamo zaista vrhunske djevojke i svaki put loše se osjećam jer ima i onih gledatelja koji ne prate ni Sabor, ni ovo ali prate sport, imaju pravo pratiti i ženski sport. Hvala lijepa. ne možete odgovoriti ali mogu dati opomenu, a vi znate zašto. Jel'da? Jer bila je replika. Gospodin Pavić. Poštovani gospodine Šveb, nema smisla da sad tu ispitujemo što se dešavalo i zbog čega su se desile neke stvari u godinama kad nisi bio ravnatelj. Međutim, sami ste rekli da imamo problema i sad imate još uvijek problema sa plaćama u HRT-u, pa je moje pitanje s obzirom da ste bili ipak dva i pol mjeseca na čelu HRT-a u 2021. godini koje ste korake poduzeli da se taj problem riješi? Jeste li ih uopće poduzeli? Jeste li ih mogli poduzeti i koji su daljnji koraci koje ćete poduzeti ukoliko do sada to niste napravili, a očito niste s obzirom da su problemi ostali. I drugo, dajem podršku gospođi Petir i molim vas da stvarno to, taj prijedlog date vašim urednicima, pa bih vas molio nakon toga da koji ste odgovor dobili od tih urednika i hoće li se to kasnije provesti u djelo. Hvala lijepa na pitanju. Problem plaća na Hrvatskoj radio-televiziji kako sam rekao je problem koji traje jako dugo godina i desetljeća. Struktura rashoda Hrvatske radiotelevizije podijeljena je na tri dijela, a to su fiksni troškovi, direktni troškovi programa i troškovi osoblja. Hrvatska radiotelevizija značajno je opterećena fiksnim troškovima koji su definirani i zakonskim obavezama i ostalim elementima koje je nemoguće mijenjati ili jako teško mijenjati. Ono gdje se mogu uštede neke raditi su prvenstveno u programu, tom tzv. Godišnjem planu programa i na trošku radne radne snage. To su dva fleksibilna elementa …/Govornik se ne razumije./… Na žalost mi se nalazimo u situaciji konstantne erozije prihoda od 2010. godine. Kad pogledate izvještaje sve ove desete vidjet ćete da je erozija prihoda konstantna, a da je trošak Radin: Hvala./… … raste. I mi imamo tu problem, mi ne možemo razdvojit to. Trenutno je meni veliki problem što ne mogu razdijeliti dodatna sredstva za povećanje mase plaća. **Radin, Furio kad ste došli na mjesto, odnosno dolazili na mjesto ravnatelja obećali ste da ćete srediti neke stvari. Koliko ste sredili stvari vidi se u kakvom je stanju danas HRT. Vi ste ovdje rekli nema cenzure. Možemo se složiti nema cenzure, to se zove uređivačka politika. I tu uređivačku politiku uređuje tko? Oni koje ste vi postavili, a vas je postavio HDZ. Mene zanima da li vidite HRT kao istinski javni medij i kad bi ga usporedili sa recimo jednim javnim medijem koji je svima poznat a to je BBC što biste rekli u odnosu na BBC koliko ste dobri?

HRT sa BBC-em moram s ponosom reći da nije to puno velika razlika osim u gabaritima, u gabaritima kapaciteta produkcijskih i to. Sadržajno gledano raznolikost programa i toga je HRT je dosta na visokoj razini kvalitete. Hvala vam potpredsjedniče. Gospodine Šveb, e sad da li ima razlike između BBC-a i HRT-a ne znamo, a ne znam baš da li emisija o kojoj ću vas pitati BBC prenosi. Naime, postavit ću vam repliku u ime velikog broja građana koji su mi se obratili i javili naravno kao pretplatnici HRT-a, koji su potpuno nezadovoljni i potpuno neugodno iznenađeni prikazivanjem crtane serije Drske djevojke na HRT-u koja je evo doista vrlo upitne prikladnosti i neobičnog sadržaja, a emitirana je bez posebne napomene za roditelje. I kako kažu u subotu se epizoda prikazivala pet puta u jednom danu što je doista evo češće nego vijesti, pa se pitaju čemu to. Treba evo uzeti u obzir i bit svjestan činjenice da da se većina naših građana kao gledatelji ne mogu poistovjetiti sa sadržajem i sa prikazanim vrijednostima, pa evo s obzirom da se radi o sadržaju koji je emitiran bez oznake dobnosti, a tematski se odnosi na spolna pitanja, evo recite mi dakle koje objašnjenje možete dati zabrinutim gledateljima … …/Upadica Radin: Hvala./… … i kojim kriterijima i vrijednostima ste se vodili kad ste odlučili ovakvu crtanu seriju u ovakvim uvjetima pustiti u program pod programom za djecu i mlade. prvo to nije bilo emitirano pod programom za djecu i mlade. Druga je stvar, ja mislim da je naša uloga u društvu da potičemo toleranciju, pluralizam i u tom smislu naš zadatak je otvaramo neke teme. Ne moramo se svi slagati s tim, ali aj u ovom slučaju moram reći da je naše uredništvo u ovoj jednoj vrlo delikatnoj temi pristupilo na način odabira sadržaja koji je višestruko nagrađivan i …/Govornik se ne razumije./… i prikazan je u velikom broju zemalja, a nastao je iz stripa koji je objavljivan u Le Mondu. Tako da je u tom smislu taj sadržaj su prikazale i zemlje i javne radio-televizije Francuske, Australije, Brazila, Belgije, Kanade,

Hvala g. potpredsjedniče. Poštovani g. glavni ravnatelju. Mislim, maloprije ste izjavili da nema velike razlike između BBC-a i HRT-a. Mislim, Mislim, dat ću vam priliku da korigirate to što ste rekli. Mislim, BBC, govorimo o kući koja je u 2020. g. imala Panorama program, jedan od najpoznatijih je imala program Has the Government failed the NHS?, dakle gdje su aktivno propitivali kako je vlada postupila prema njihovom zdravstvenom sustavu. Govorimo o kući koja je unutar sebe jedan od glavnih seksualnih skandala koji su bili prva stavila na svoje naslovnice, za razliku od toga, HRT tek pod pritiskom izvijestila o uhićenju vašeg prethodnika Kazimira Bačića. tako da, postoji, ja mislim da, da bismo morali biti malo objektivniji oko toga. Dat ću vam priliku da korigirate ili barem da dodate nešto onome što ste rekli. Razumijem kritiku. Ja sa pozicije glavnog ravnatelja gledam holistički i na HRT i na BBC u smislu resursa i ljudskih potencijala i tehničkih i financijskih i programskih, itd., a ne samo kroz informativni program. (Centar)** Poštovani, evo i mene ste dobro nasmijali sa time da smo li-la sa BBC-em. Dakle HRT bi kao javni servis svojim pravodobnim, neovisnim, transparentnim informiranjem trebao biti moćno, ako ne i najmoćnije oružje u borbi protiv korupcije. Nakon ravnatelja koji je završio u Remetincu, za ravnatelja ste postavljeni vi koji ste bili u dubokom sukobu interesa u času kad ste postavljeni jer su vaše firme radile milijunske poslove s HRT-om i vjerojatno se nisu zaustavili, kad ste predali na upravljanje odvjetničkoj tvrtki, dakle Media Hub, RO.BA.GO, dakle prvu firmu ste osnovali dok ste bili zaposlenik samo HRT-a u razdoblju u kojem ste radili na HRT-u ste utjecali na to da HRT ne dobije prava prijenosa rukometnog prvenstva, čime ste izazvali milijunsku štetu HRT-u.

nakon što sam postavljen jer sam odmah nakon toga postupio po zakonu i prodao svoje vlasničke udjele u firmi koja i dalje od, a radi sa HRT-om od '93. g. Dakle 30 godina radi filmove za HRT, ja s njom više nemam nikakvih vlasničkih udjela i ona i dalje radi i ne radi nikakve milijunske poslove, to su poslovi u razini 120, 150, 200 tisuća eura godišnje i radi jedan vrlo specijalizirani posao, ne samo za HRT, i za druge. A druga firma na koju sam predao upravljačka prava na, na povjerenika, ne radi s HRT-om niti radi išta sad. Čeka mene, da se vratim.

Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici. Mislim da je glavni ravnatelj vrlo iscrpno nam izvijestio o poslovanju HRT-u, ali i o nekim planovima za vrijeme njegovog mandata. Da ne ponavljam sve, da ostane više vremena za raspravu, htio bih još možda jednom podsjetiti da HRT se ne može promatrati samo kroz jedan segment, a to je informativno-medijski sadržaj. Moramo uvijek iznova napomenuti da HRT financira i Fond za poticanje pluralizma medije u iznosu preko 30 milijuna kuna, je isto sukladno audio-vizualnom zakonu financira hrvatsku kinematografiju u iznosu preko 25 milijuna kuna, ali isto tako i sukladno Zakonu o autorskim pravima preko društva za ostvarivanje kolektivnih prava isplaćuje i naknadu autorima, dakle kreativnim umjetnicima koji stvaraju taj sadržaj. Još bi dodatno napomenuo, tu je čl. 11 koji obvezuje HRT za ulaganje u neovisnu produkciju, nešto što nam je jako bitno, ta su sredstva zadnjih godina povećana i do 90 milijuna kuna, a iz tih sredstva su nastale recimo serije poput Područja bez signala koje je osvojilo Oskara za najbolju europsku seriju. Serije poput Dnevnika velikog Perice, Šutnji koji su vrlo gledan i kvalitetan sadržaj sadržaj na HRT-u, a to je na neki način i njihova uloga, dakle medijska pismenost, filmska pismenost, kvalitetan sadržaj koji će podizati razinu stanovništva i zainteresirati možda i one koji to ne gledaju da se u to uključe. Tako bih pohvalio pokretanje dječjeg programa, jako je bitno da dopre do djece, djeca su danas jako prisutna na društvenim mrežama, na digitalnim platformama, Tik Toku, Youtube, često ih ne možete dobiti da se posvete i gledaju linearnu televiziju mislim da su napori HRT-a da bude prisutniji na digitalnim platforma, kao što su Tik Tok i Yotube vrlo vrijedne i na taj način se dopre i do te publike. Važnost javnih medijskih servisa, više puta smo o tome govorili i ovo što je rekao glavni ravnatelj, postoji problem s javnim medijskim servisima, ne u Hrvatskoj, nego i u Europi i u načinu To je nešto sigurno o čemu ćemo se morat posvetiti, promatramo, analiziramo modele drugih europskih zemalja, zemlje poput Finske, Švedske koje imaju jedan model, vidli smo što se u nekim europskim zemljama desilo kad su isto tako htjeli mijenjati način pristojbe pa je ona prešla na državni proračun. Treba vidjeti koji su modeli najoptimalniji jel mislim da je u vremenu kada je tolika količina dezinformacija, tolika količina medija, bitno imati javni medijski servis koji je relevantan i koji sadrži točnu informaciju. I još jednu stvar koju bi posebno naglasio uvijek spominjemo u ovom visokom domu pitanje gledanosti i gledanost je jako bitna jer bez gledanosti nema ni relevantnosti, a ne može biti gledanost na uštrb kvalitetnog sadržaja. HRT prije svega mora stremit kvaliteti, mora podizati razinu kvalitete i na taj način se borit za gledatelje. To je u konačnici i osnovna razlika između komercijalnih televizija i javnog medijskog servisa. Hvala. prva replika. **Brumnić, Zvane (Nezavisni)** Poštovani državni tajniče ja sam apsolutno siguran da vi isto ko i ravnatelj mislite da je HRT kao i BBC ako ne i bolji, ali ajmo se malo vratiti u realnost taj isti HRT koji nema, na nema naravno cenzure nego postoji određena uređivačka politika ima više zaposlenih nego sve druge televizije u RH, proizvodi proizvodi uvjerljivo manje sadržaja nego sve druge televizije u RH i ima gledanost 1/4 prostora. I uz sve to ima 30% veća sredstva nego sve druge televizije zajedno, pa bi vas molimo vaš komentar što mislite koliko je taj sustav kvalitetan, dobar uz ovakve podatke. Kažem ovo je dosta jednostavna matematika, pogledate druge financijske izvještaje, pogledate broj zaposlenih, pogledate što su prijavili da su proizveli, a ne kupili i onda to usporedite to s HRT-om …/Upadica: Hvala./… i onda shvatite da jednostavno trošimo duplo više nego tzv. komercijalne televizije. Hvala lijepo na pitanju. Pa prije svega posve što vi uvaženi i znate drugačiji način poslovanja HRT-a i komercijalnih televizija, pa evo baziraju se na potpuno drugoj osnovi, a drugo i zakoni koji se tiču drugačiji. Znači komercijalne televizije su vezane uz Zakon o elektroničkim medijima koji propisuje potpuno drugačije uvjete dok je HRT vezana svojim zakonom ali i ugovorom koji potpisuje s Vladom gdje je propisano koliko čega mora proizvoditi, koliko znanstvenog, koliko obrazovnog, koliko kulturnog, koliko informativnog sadržaja. A što se tiče gledanosti glavni ravnatelj je rekao podatke o gledanosti prije ovoga pola sata, tako da mislim da to ne treba ponavljat. Budući da šute HDZ-ovi zastupnici ja ću pitati vas. Je li ovo što je rekao ravnatelj HRT-a kojeg ste imenovali vi, dakle vladajuća većina, je li to politika Vlade RH i politika HDZ-a, politika Ministarstva kulture gdje se odobrava indoktrinacija djece, gdje se nudi suluda neznanstvena vouk i rodna ideologija i to bez dobnog ograničenja iza iznimnog gledanog Juhuhu dječjeg programa. Dakle, ravnatelj kaže da tu ne vidi ništa sporno, ja pitam vas je li vi to odobravate, vidimo da Zekanović to odobrava, Borić odobrava, Ante Deur odobrava indoktrinaciju hrvatske djece. Mene zanima odobrava li Ministarstvo kulture? **Radin, Furio (Nezavisni)** Gospodin Zekanović je na put za Šibenik već on, on mi je to rekao, tako da, tako da ne znamo da li odobrava. Izvolite, odgovor. A tako, izvolite. i propisuje jasne ovlasti na HRT-u tko određuje i tko upravlja programom, prije svega su to urednici zajedno sa glavnim urednicima ne Ministarstvo kulture, niti Vlada RH, a niti glavni ravnatelj. Hvala vam predsjedavajući. Poštovani gospodine državni tajniče, da, HRT ima neke stvarno sjajne projekte ne kojima treba čestitati autorima. dokumentarno igranih serijala koje proizvodi, stvara gospodin Burić koji su stvarno poznati i komercijalno ako se ne varam vrlo uspješni po cijelome svijetu. Ne smije zaboraviti naravno niti Hrvatski radio gdje isto tako imamo svjetski priznate novinarke i novinare. Nemojmo zaboraviti Ljudevita Grgurića koji je dobio radijskog Oskara, nemojmo zaboraviti evo nedavno nagradu za gospođu Ivanu Radaljac Krušlin i njima svakome i osobno, a i naravno njima kao kolektivu treba čestitati. No, gospodin Šveb je rekao ja im sam plaće povisiti ne mogu. Vi ste u ministarstvu dajte upregnite se, imamo sjajne ljude, imamo sjajne autore, etabliraju se, naprave fantastične rezultate i onda ih kupi neka komercijalna televizija za kikiriki.

kad promatramo šire HRT od informativnog programa ima sjajnih dokumentaraca, sjajnih igranih serija, sjajnih filmova koje proizvodi HRT ili nabavlja od neovisne produkcije. Također što se tiče plaća i to je točno. Naravno da komercijalne televizije i općenito gospodarski subjekti uvijek mogu ponuditi puno više, ali posve na drugačijim osnovama. Zato sam i rekao da momentalno analiziramo modele financiranja …/Govornik se ne razumije./… na europskim zemljama kako bi vidli koji bi mogao osigurati najstabilnije financiranje i mogućnost da se na HRT-u i ta priča uredi. Gospođa Mrak Taritaš. razdoblju je i jedan ravnatelj završio u zatvoru i rezultat toga je bio natječaj i izbor novog ravnatelja. Kad je bio izbor novog ravnatelja jedna od stvari koja se je i u raspravi potencirala i u raspravi i na odborima i sve ostalo je bila ona izjava o sukobu interesa. I onda je ostalo nedorečeno da li sadašnji ravnatelj nije priložio ili je priložio da je sukobu interesa, dakle to je bila, u raspravi se dosta otvorila ta tema, pa ja bih voljela čuti vaš stav. Dakle, da li je uopće mogao biti kandidat za ravnatelja osoba koja u tom trenutku nije priložila nešto od dokumentacije ili je iz dokumentacije bilo jasno da je u sukobu interesa jer je to zaista bio i prijepor i vezano uz imenovanje i gospodina Šveba, budući da je u izvještajnom razdoblju bilo bi dobro čuti i stav ministarstva Krešimir** Hvala lijepo uvažena zastupnice, pa prije svega na saborskom Odboru za medije na ovom domu je bilo da se utvrđuju uvjeti odnosno da li su kandidati za glavnog ravnatelja priložili svu potpunu dokumentaciju. Koliko se sjećam tada da je tada kandidat za glavnog ravnatelja g. Šveb priložio da, ovjerenu izjavu da u slučaju ukoliko bude izabran za glavnog ravnatelja, naravno da kandidati kad se javljaju na natječaj ne znaju da li će biti izabrani, da je priložio ovjerenu izjavu i da će riješiti u propisanom roku

o elektroničkim medijima, a HRT radi po Zakonu o HRT-u, isto tako ste rekli da se potpisuje ugovor između HRT-a i Vlade RH što znači da Vlada zapravo direktno može utjecati na program. S obzirom da je gledanost trenutno manja znamo da nije dobro ono što se trenutno dešava, da je zainteresiranost našeg, našeg gledateljstva premala, smatrate li vi da je vrijeme da vi drugačije reagirate i da se sklapaju drugačiji ugovori i da se daju drugačiji zadaci i vodstvu HRT-a i nadzornom odboru i programskom vijeću? Krešimir** Hvala lijepo na pitanju. Što se tiče samog ugovora koji potpisuje Vlada dakle to je propisan Zakonom o HRT-u, to je bio također jedan od uvjeta tijekom pregovora za pristup EU, samu samu realizaciju ugovora ne nadgleda niti Ministarstvo kulture, niti Vlada RH nego Agencija odnosno Vijeće za elektronične medije kao neovisni regulator. Al da kao što sam više puta naglasio da analiziramo druge modele upravljanja i funkcioniranja javnih medijskih servisa prije svega zato što se vrijeme promijenilo, tehnologije su se promijenile, način konzumacije sadržaja se promijenio, nekad su ljudi čekali omiljenu seriju do 9 navečer, danas nema niko strpljenja čekat 9 navečer i čekat idući ponedjeljak za nastavak nego žele sve serije vidjet odmah, žele imat mogućnost gledat ih putem streaming platforma, žele ih gledati na zahtjev. U tom dijelu sigurno da je potrebno i zakon korigirat i omogućiti da se i ono što je prikazano digital first, znači prva na digitalnim platformama uzima isto u postotak obveze koju HRT ima, hvala. Hvala, nemate više replika. Želi li neko iz odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu i prvi je g. Nino…/Upadica Ne, ne, može biti izvjestitelj i neko drugi znate, ne mora bit predsjednik, ono što piše ispod, ono što, može bit bilo koji član odbora ako tako piše. Gospodin Raspudić Kolegice i kolege, najprije jedna meta opaska, HRT i javni RTV servis kojeg svi građani plaćaju 80 kuna mjesečno sada ne prenosi ovo što se događa u saboru na svom 4. programu, što je skandalozno i na što opetovano upozoravam. Dakle mi smo izabrani narodni zastupnici i mi donosimo odluke koje se tiču izravno života ljudi, mi donosimo odluke u ime građana koji su nam privremeno dali mandat na 4.g., koji usmjeravaju kamo će teći milijarde kuna i već tamo iza podneva ni na 4. programu HRT-a građani ne mogu vidjeti što se događa u saboru. Jasno je onda da vladajući sve nezgodne i škakljive teme stavljaju, nije, nije tu nužan ovaj tzv. porno noćni termin, dovoljno je to staviti da počne u 2 i 3 popodne, ljudi, većina ljudi to neće imati gdje vidjeti, dakle ljudi nas sada ne mogu gledati. Zašto? Što je to važnije, imamo 1., 2. i 3. program i sad 4. program koji je upravo za ove stvari što bi to moglo biti važnije od zasjedanja sabora? Zašto se sabor skriva od građana? Po meni je skandalozno da svaku sekundu saborskog govora građani ne mogu vidjeti u Rio Timesu. Drugo, činjenica da 2023.g. dobivamo izvješće za 2019., '20. i '21., ajde 2021., ali ovo za '19. i '20. je skandalozno, dakle da mi raspravljamo o nečemu što je bilo prije 4.g. i nije i nije prvi put da izvješće podnosi i brani netko tko nije bio na čelu ustanove o čijem izvješću raspravljamo, što vidim kao neku vrstu sprdnje i sa saborom. Treće, što uopće reći o izvješćima, o razdobljima koja su vezana za mandat osobe koja je kao što sam već rekao u replici koliko je meni poznato jedini ravnatelj javnog RTV servisa u svijetu koji je završio u zatvoru na onakav način pod optužbama da je nekakav novac nosio u torbi za Milana Bandića ili koga li već, to će još dobiti svoj pravosudni epilog, dokle smo mi došli. No ni po jada da je Kazimir Bačić dobro radio svoj posao i da je ovo bila nekakva izolirana možda kleptomanska epizoda u fušu izvan radnog vremena, ali upozoravali smo i na Odboru za informiranje i ovdje u saboru dok je bio u sedlu, dok je bio glavni ravnatelj HRT-a na sve probleme koji su se tamo događali, na programsku devastaciju, na kadrovsku devastaciju, na tehničke probleme. Kazimir Bačić je zajedno sa svojim suradnicima davno trebao biti razriješen sa mjesta glavnog ravnatelja HRT-a, a ne da splet okolnosti, nekakva istraga i slušanje drugog gdje on uleti kao kurir s torbom, zamislite to nisu mogli nekog klinca imat, mafijašića malog da nosi pare u torbi nego glavni ravnatelj

vrijeme je na našoj stvari. Dakle to Kazimir Bačić, on je uz funkciju i blagoslov HDZ-a održao, pa vi ste unatoč našim upozorenjima dizali ruku za njegova izvješća prije nego što je otišao u ćuzu. Bačić vam je bio okej, Kazimir Bačić. Strukovne udruge na HRT-u su u navedenom razdoblju na koje se odnosi ovo izvješće konstantno upozoravale javnost o zabrinjavajućem stanju na HRT-u o nepoštivanju standarda struke, novinarskih standarda, etičkih normi i medijskih sloboda. Zaposlenici sami HRT-a su to govorili, ne mi iz oporbe. Upozoravali su na stanje u HRT-u, posebno u informativnom programu. Kaže g. Partl, nije HRT samo informativno-medijski servis, pa znamo i mi to, ali evo meni se priča o informativno-medijskom servisu. Baš mi se o tome nešto govori i govorit ću o tome, a ne o zeki i potočiću. Obožavam poslušati Povijest četvrtkom na Hrvatskom radiju, imaju i krasne dramske produkcije, ali detektiram kao ključni problem sada programski HRT-a informativni i medijski servis. Tim ozbiljnim optužbama su se pridružili i oni o seksualnom uznemiravanju zaposlenica od strane bliskog suradnika Kazimira Bačića koje je zataškavano ili bi se saslušalo na način da se pozove na sastanak i taj koji je uznemiravao, što je skandalozno. Unatoč svemu tome, HDZ Kazimiru Bačiću nije uskratio povjerenje pa je red da onda vi i prihvatite kad bude glasovanje u petak ovo izvješće. Mi sigurno nećemo. A što reći o izvješću? Što reći o izvješću gdje nadzorni odbor ga ne prihvaća? Nadzorni odbor Izvješće za 2019. nije prihvatio već je primio na znanje. Nadzorni odbor uskratio je pozitivno mišljenje i za Izvješće u 2020. g. i ujeo vuk magare, nikom ništa. Naravno, ta situacija je posljedica nakaradnog Zakona o HRT-u koji je donio SDP kako bi naštelili g. Radmana koji bi igrao za njih, ali vremena se mijenjaju pa sletio SDP, sletio Radman, HDZ vidio, pa ovo je zgodno, postavili svog. Ja obećavam da mi nećemo našega, dogodine možda već, možda i prije, ako se ponovi scenarij Sanader. Možda i prije, nego ćemo promijeniti Zakon o HRT-u jer je skandalozno da nadzorni odbor i programsko vijeće, a ovo ide na dušu SDP-ove većine jer oni su to donijeli i treba im to ponavljati, da nemaju nikakvu funkciju, dakle da glavni ravnatelj ima tzv. faraonske ovlasti, da nadzorni odbor može dati negativno mišljenje ili primiti na znanje dakle ne dati pozitivno i nikom ništa, to će proći. to nije zdrava, to nije normalna situacija. I na tako trulim zakonskim temeljima, pa jasno je da će u praksi se javiti problem. Dakle nužno je i zaključak je svake priče o HRT-u da je nužno promijeniti Zakon o HRT-u, balansirati tu moć glavnog ravnatelja, nadzornog odbora i programskog vijeća. Imamo i pravomoćne sudske presude koje govore o cenzuri i ograničenju slobode govora na HRT-u, glavnoj akterici te priče, urednici IMS-a nije se dogodilo ništa, ona je jedina ostala iz, još iz Bačićevog vremena. I što bi mi sad trebali povjerovati, da je tamo sve okej i evo, čitavo izvješća ta Kazimira Bačića, on je u slobodno vrijeme nosio torbu s novcem, dakle mi bi trebali povjerovati da je on u slobodno vrijeme radio možda, optužen je za to, vidjet ćemo sudski epilog kriminalne stvari, ali u tih 8 sati koliko je bio na poslu, bio je pošten i pravedan. Jer, sudeći po reakcijama i potezima nakon njegovog uhićenja, ispada da je s njegovim poslovanjem i poslovanjem njegovih najbližih suradnika u radnom vremenu bilo sve u redu. Upozoravalo se u 4 godine njegovog mandata na netransparentnost trošenja novca građana, na teror tužbama vanjskih odvjetničkih ureda protiv novinara i nakladnika koji bi kritički pisali o HRT-u, na cenzuru, na devastaciju programa, urušavanje struke, kadrovsku devastaciju i nikom ništa. Zašto vladajuća većina nije reagirala na sve to što se događa na HRT-u u tih zadnjih par godina Kazimira Bačića? Pa evo zašto, evo npr. kako izgleda jedan Dnevnik, 2. kolovoz 2019. g., Andrej Plenković je u Dnevniku tom, što slikom, što tonom bio u više od 50% Dnevnika koji je trajao 38 minuta. Dragi vođa u sjevernokorejskom mislim da je manje. Nakon što se pojavio u 5 priloga, uslijedio je intervju s premijerom u trajanju od 16 minuta. Nadalje, unutar akcije na društvenim mrežama, pod nazivom HRT svima, a ne samo njima, koji su zajednički pokrenuli Hrvatsko novinarsko društvo i Sindikat novinara Hrvatske, bivši i sadašnji novinari i novinarke HRT-a odgovaraju zašto su otišli s javnog medijskog servisa i navode primjere cenzure i pritisaka na novinare. Pa evo vas jedan slučaj, pri posjeti Berlinu u mandatu premijera Andreja Plenkovića zbog ograničenog broja pitanja novinari domaćih medijskih kuća dogovaraju se što će pitati na konferenciji za medije. Zajednički je zaključak da bi pitanja u interesu javnosti bila ona o dinamici euroatlanskih integracija jugoistočne Europe, razumljivo, te o tome tko će graditi optičku mrežu za širokopojasni internet u RH, konzorcij hrvatskih tvrtki ili privatni investitor T-com. Pitanje je bilo aktualno jer je Most nezavisnih lista u tom trenutku HDZ-ov koalicijski partner bio protiv prodaje strateških komunikacijskih interesa. Novinari procjenjuju da postoji javni interes doznati je li se o tome razgovaralo. HTV-ov novinar na konferenciji za medije koju je HTV4 prenosio uživo postavlja to pitanje. Njemačka kancelarka Angela Merkel i premijer Plenković odgovaraju, prema svjedočenju samog novinara, 5 minuta nakon press konferencije nazvala ga je naređena urednica i kako tvrdi, uz upit tko mu je naručio to pitanje, počela vikati na njega. Odgovorio je da je riječ o dogovoru svih hrvatskih novinara koji prate susret, na što je ona ocijenila da mu je pitanje glupo. Kako novinar dalje navodi vrlo neugodan razgovor trajao je još neko vrijeme. Nedugo potom zove ga drugi nadređeni urednik koji sada od njega traži da vlastito pitanje o širokopojasnom internetu te odgovore kancelarke Merkel i premijera Plenkovića izostavi iz izvještaja za središnji dnevnik. Ostali mediji su njegovo pitanje i odgovore na njega objavili. HTV vlastito pitanje nije. Nakon ovog slučaja spomenuti novinar inače član redakcije vanjske politike dvije godine nije išao na teren, ubrzo je otišao sa HRT-a. Ovo je samo jedan, jedan od primjera. Dakle, informativni i medijski servis je najveći programski problem HRT-a. U mandatu Katarine Periše Čakarun imali smo egzodus neću sada čitati imena, ali to je, to su desetine novinara. Zatim trima pravomoćnom sudskim presudama potvrđena je cenzura i ograničivanje slobode mišljenja u informativno medijskom servisu. Potom zataškavan je slučaj seksualnog uznemiravanja koji je zaposlenica službenica prijavila. Potom glavnom ravnatelju gospodinu Švebu službeno su dostavljena anonimna pisma zaposlenika IMS-a u kojima svjedoče o mobingu od strane vodstva tog dijela programa, imamo tekstove tih prijava, na njih nije odgovoreno. No, unatoč svemu tome kao što sam rekao nakon neslavnog odlaska Kazimira Bačića otišli su tzv. Bačićevi ljudi iz upravljačkih struktura svi osim šefice IMS-a Katarine Periša Čakarun. Zašto je nju zadržao? Pa o sjevernokorejsko gotovo brizi za dragog vođu svjedoči slavni intervju gdje je procurio mail, mailovi koje razmjenjuju ravnateljica IMS-a i Vladin glasnogovornik Marko Milić iz kojeg je vidljivo da Plenković HRT-u daje gotovo fingirane namještene intervjue, a intervju vodi sama Periša Čakarun. Nedostajalo je još samo da ga vlastoručno našminka i popravi mu kravatu i možda limunadu napravi prije, prije I kaže nije toliko daleko HRT od BBC-a. Nije ako se BBC malo popravi i potrudi možda BBC uspije dostići HRT. A ovo su standardi u informativno medijskom programu sjevernokorejske televizije. U pravo je ovo, dobili smo mi ovu analizu gospodine Borić kako su vlast i oporba otprilike podjednako zastupljene i u programima u neizbornoj godini, točno, ali pritom se prešućuje sadržaj konteksta odnosno činjenica da oporba recimo u središnjem dnevniku ne dobiva prostor kad primjerice predlaže neki zakonski prijedlog nego samo kad je riječ o unutarstranačkim svađama, previranjima, negativnim nalazima Državne revizije primjerice, nepovoljnim stranačkim financijama i sličnim stvarima. Vrijeme je kratko, puno je tu još materijala, primjera, dalo bi se o ovome satima i satima. Pa evo recimo u ovo vrijeme ovakvog informativno medijskog servisa i Kazimira Bačića čak je upregnuta i emisija Dobro jutro Hrvatska, mozaična emisija HRT-a. A znate li tko uređuje? Znate tko uređuje, ne MOST mama, mama Yutel bata, uređuje mozaični program. I sad odjednom u mozaičnom programu gdje ih nikada nije bilo gledamo ministre u 8 ujutro, u 8 ujutro gospođa Ana Milić, mozaična emisija. Evo imam vam tu čitavu stranicu, na kraju mi je kad su gostovali koji HDZ-ovci u mozaičnoj emisiji Dobro jutro Hrvatska. Valjda za dobro jutro umjesto hladnog preporučuje Wim Hof za zdravlje vidite HDZ-ovog ministra i odma vam je dan bolji.

Hvala poštovani gospodine predsjedavajući. Poštovani gospodine glavni ravnatelju, poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege, na televiziji Zagreb jer naime onda se još tako zvala počeo sam raditi krajem '80.-ih godina. Informativni pa i ostali program uglavnom se još emitirao iz zgrade Strojarsko-brodarskog fakulteta koja se nalazi preko puta današnje zgrade HRT-a na Prisavlju. Imao sam čast u svim tim godinama sudjelovati u produkciji televizijskih programa prvo kao član tehnike ondašnje Televizije Zagreb, kasnije HRT-a, a kasnije i u nekim manjim uredničko voditeljskim ulogama. Imao sam privilegiju raditi, surađivati sa nekim od najvećih imena povijesti hrvatske televizije i kulture. Sa pokojnim Antonom Martijem, sa pokojim Ivanom Hetrichom, pokojnim Borisom Mutićem, hvala Bogu još uvijek živim gospodinom Oliverom Mlakarom, a da ne spominjem desetke i stotine znanih i neznanih ljudi onih iz tehnike i onih iz dijela realizacije. Evo recimo kada govorimo o povijesti televizije malo ljudi zna koliko je ustvari Televizija Zagreb, a onda kasnije i HRT bila nositelj bila nositelj i kulture, ali i inovacija. Naime, tome ću i posvetiti ovih 15 minuta jer u potpunosti smo svi ovdje svjesni da raspravljati o izvješćima iz 2019., 2020. i 2021. i to koje dolazi ovdje braniti poštovani gospodin Šveb koji uopće ni na koji način onda nije mogao sudjelovati u radu te kuće nema nikakvog smisla. Više ću govoriti o povijesti televizije prvenstveno naravno HRT-a. Za one koji Za one koji ne znaju kada danas recimo gledate prijenos atletike i kad vidite skok u vis potpuno je normalno svima kad se zaleti skakač ili skakačica i skoči da onda možete pogledati kadar onog leta preko one motke. Malo ljudi zna da je pokojni realizator i režiser sportskog programa ondašnje TV Zagreb Dado Bošnjak prvi na svijetu bio kojem je to palo na pamet i koji je stavio kameru u razinu te motke, s time da je onda kamera bila otprilike veličine ove današnje govornice. Dakle, i inovacije ne samo kultura bile su ondašnja odlika odnosno odlika ondašnje televizijske kuće, glavne televizijske kuće. Kakvo je stanje danas? Ja sam od tamo otišao, proveo sam određen period i trajanja Domovinskog rata kada je Hrvatska televizija emitirala 24-satni program Za slobodu, ako se toga sjećate, svi smo mi ondašnji zaposlenici trčali na posao i s posla zato što su iz nebodera na Prisavlju djelovali snajperi Kosovaca koji su onda tamo živjeli, bili smo u zgradi, novoj zgradi HTV-a na Prisavlju kada ju je raketirao avion Jugoslovenskog vojnog vazuhoplovstva onda me dugo godina nije bilo tamo. Vratio sam se 2018. raditi na Hrvatskom radiju kao voditelj Jutarnjeg programa na 2. programu. Radio sam tamo 2018., 2019. i onda sam 29. prosinca navečer otišao u Križevce na jedan nastup jel sam se i time bavio i tamo sam ušao u verbalni sukob sa g. Josipom Đakićem, to je bilo 29. prosinca 2019. Prošla je Nova godina ja sam došao raditi na svoj posao, ali su me obavijestili da moram sjesti i razgovarati sa glavnom urednicom gdje sam saznao da su oni tijekom novogodišnjih praznika došli do spoznaje da sam tehnološki višak. Dakle, stvarno iznimna učinkovitost uprave Hrvatskog radija koja je nakon što sam igrom slučaja ušao u verbalni sukob s Josipom Đakićem tijekom novogodišnjih praznika shvatila da sam ja prekobrojan i da me na Hrvatskom radiju više ne treba. Impresivna koincidencija moram priznati. Što se tiče ovih izvješća još ću jednom reći, nema apsolutno nikakve potrebe o njima govoriti, čuli smo i sami ovdje u nizu replika da je primjetno i smanjivanje standarda struke, primjetan je pad medijskih sloboda o čemu ne govorimo samo mi ovdje u Saboru nego naravno govore i zaposlenice i zaposlenici nacionalne televizijske i radijske kuće javne televizije. Podsjećamo još jednom, još jednom, HRT je javna ustanova financira se kroz ono što popularno zovemo pretplata, kroz 80 kuna mjesečno za svako domaćinstvo u Hrvatskoj. Ako je javna i ako se na taj način financira neka onda bude dostupna svima i dostupna za sve. Ako je pak ona smo eto čuli ovdje promotivni kanal jedne političke stranke onda neka ju ta stranka financira iz svojeg proračuna. Što se tiče listopada 2021.g. kada smo nakon jednog ozbiljnog medijskog cirkusa evo novih ovdje desetak kvadratnih metara kada je kompletna oporba zauzela govornicu imali iste sekunde prekid prijenosa, ne znam sjećate li se toga vjerujem da se sjećate. Bivši ravnatelj Bačić bio je u istražnom zatvoru, a sada je ponovno zaposlen na HRT-u i to na radnome mjestu inženjer Naime, njegovo radno mjesto ima i brojčanu oznaku, inženjer osam nije operativni inženjer, inženjer osam je najviši rang inženjera koji razmišlja, predlaže, donosi strategije i evaluacije, dakle čovjek koji je izašao iz istražnog pritvora i naravno kako i poštovani zastupnik Raspudić rekao, sve će imati svoj pravosudni epilog, trenutno je inženjer osam sa plaćom većom od 20.000 kuna. Istovremeno kao što smo spomenuli ovdje u uvodnim replikama djelatnici i djelatnici što u tehnici, što u drugim dijelovima nacionalne TV kuće imaju plaće ispod svake razine. I da naravno to jest problem, ali problem koji moramo riješit, ne problem koji možemo odlučiti da ćemo o njemu jednog dana razgovarati. U svakom slučaju da se još jednom vratimo na razliku između javne i privatne, komercijalne ili kakve već televizije u Hrvatskoj. Pa bilo koja privatna tvrtka da u njoj djelatnik šefu donese izvješće staro četri godine pretpostavljam da bi taj djelatnik dobio otkaz iste sekunde. Ovdje očigledno nitko u izvješću za 2019. i '20. ne vidi ništa upitno. Čuli smo naravno i da 93% prihoda dolazi od pretplate, stvarno zabrinjavajuće. Znamo naravno da oglašavanje na Hrvatskom radiju i na Hrvatskoj televiziji podliježe nekim drugim odredbama i da HRT ne može biti tako otvorena prema oglašivačima odnosno da ne smije imati jednaki promotivni prostor unutar svakoga sata emitiranja kakav smiju imati privatne televizije, to je potpuno jasno. Iako ćemo još jednom podsjetiti da i HRT naročito za vrijeme sportskih prijenosa najčešće emitira reklame kladionica odnosno tvrtki koje nude igre na sreću. Ovdje smo molili i opet ćemo moliti, molim vas poštovani g. glavni ravnatelju pogledajte te reklame, ovdje je zakonom izglasano da reklame moraju imati u sebi jasno i precizno definiran stav da igre na sreću mogu izazvati ovisnost. Onaj mali natpisić na kraju reklame u posljednjoj sekundi nije jasno i precizno izricanje stava. Molim vas pogledajte to, znam da možda ustvari možda sigurno niste čovjek koji odlučuje i o tome, ali molim vas popričajte malo sa vašim marketingom pogledajte kako izgledaju te reklame, vidjet ćete da je to ustvari samo izvrgavanje zakonskih odredbi i to naravno na vrlo loš način. na vrlo loš način. Zašto HRT malo zarađuje od oglašavanja? Postoji naravno nekoliko osnovnih stvari koje bi mogle privući oglašivače. O tome ne treba filozofirati, to je jednako svugdje na svijetu. Atraktivnost programa, jednako gledanost programa, gledanost programa jednako marketinška atraktivnost jer da se vratimo u potpunosti na osnovno tumačenje marketinga što ustvari jedna televizija prodaje kroz svoj program u reklami? Prodaje oglašivaču gledatelje i oko toga mislim da apsolutno ne trebamo raspravljati. Ima li dovoljno gledatelja bit će dovoljno i reklama. E sad kako povisiti prihode sa tog stavka, kako ih ajmo to tako reći bitno povećati da ne čine samo 7% ukupnih prihoda HRT-a u godini? Već sam nekoliko puta predlagao, a i kao bivši zaposlenik znam kakvo se blago nalazi u arhivu HRT-a. Tu je Tu je prvo Arhiv hrvatskog radija koji je jedan nevjerojatan, ljudi moji dragi nećete vjerovati nevjerojatan broj glazbenih snimaka i tko za od kojih sve godina, praktički sve što se ikad odsviralo na kugli zemaljskoj vjerojatno se može naći u glazbenoj Arhivi hrvatskoga radija. Tu je iznimni opseg dokumentarne i filmske građe koji se nalazi u Arhivu HRT-a, da ne govorimo o sportskoj arhivi. Tu sam prije nekakvih godinu dana predlagao kada smo govorili o jednom od zakona koji se tiču djelovanja HRT-a evo i evo i poštovani g. državni tajnik je rekao, a i g. glavni ravnatelj se pohvalio, bustanjem prisutnosti na određenim društvenim mrežama Instagramima, Tik Tokovima, Fejsbucima i sl. Napravite portal, ponudite građanima servis u kojim bi im bili dostupni najljepši trenuci hrvatske sportske povijesti. Zašto mi ne bi mogli na našim laptopima, na našim računalima recimo još jednom pogledati neke od nezapamćeno velikih uspjeha hrvatskih sportašica i sportaša i to naravno platiti? Zašto ne komercijalizirate tu fantastičnu arhivu koju siguran sam nema nitko? Ponavljam, i kao bivši zaposlenik kuće i kao sadašnji saborski zastupnik protiv HRT-a u Hrvatskoj nijedna druga kuća ne može dobiti tržišnu utakmicu, nemaju jednostavno šanse. Nažalost, situacija stvarnost nas u tome demantira jer na HRT dolaze mladi ljudi, tamo nauče posao, nauče kako se to narodski kaže zanat, etabliraju se kao voditeljice, kao voditelji ili stručnjaci na nekom drugom području i što onda, onda ih kupi nema komercijalna televizijska ili radijska postaja. Kupi ih samo zato što na HRT-u nemaju dovoljno veliku plaću. Dakle, naučite se s time nositi to je g. glavni ravnatelju između ostalog i vaš zadatak. Ima jako puno problema koji ima HRT niti jedan od njih nije nerješiv, apsolutno pred nacionalnom televizijskom i radijskom kućom je odličan, odličan, odličan period i vjerujem da razumnom upravom može otići nedostižno daleko za sve konkurente koji se trenutno nalaze bilo u televizijskom ili u radijskom prostoru Hrvatske. Naravno ukoliko će HRT i dalje ostati u željeznom stisku politike u željeznom stisku osobnih ili stranačkih interesa to će biti teško, kada se sjetimo nekih legendarnih imena kao što su Gordana Bonetti, Helga Vlahović, Ksenija Urličić, Željka Fattorini, Jasmina Nikić, Miroslav Lilić, Gradimir Agbaba neki veličanstveni i sjajni ljudi koji su činili i danas njihova uspomena čini bitnu razliku u odnosu na sve ono što nam mogu ponuditi današnje komercijalne televizije i radiji u Hrvatskoj. Dakle, poštovani g. Šveb danas je 22. ožujka 2023. pretpostavljam da ćemo se ponovno vidjeti 22. ožujka 2026. 2026. kada ćemo raspravljati izvješća za 2022., '23. i '24.g. iskreno želim da do tada situacija bude puno bolja sa nacionalnom televizijskom kućom, a vas sve skupa lijepo pozdravljam. oprostite iskorištavam svoj položaj ćete me ispričati, ali vi ste zapravo rekli da bi trebalo biti više EPP-a na televiziji na javnoj televiziji?

Ali ispričavam se imate pravo, imate pravo dajem si tri opomene, može. Nemojte molim vas, ali htio sam to znat, jer što se mene tiče bi trebalo biti što manje EPP-a na javnoj televiziji, a ne što više. Ali dobro, u redu. Izvolite g. Palin. A imate povrede, izvolite, izvolite, Pa evo dobrovoljno se javljam i za jednu opomenu. Meni je drago da ste se napokon upustili u kakvu takvu raspravu, kolikogod nam se činila neprimjerena jer HS tome i treba služiti da slušamo jedni druge, da raspravljamo, da tražimo najbolja rješenja, a ne da za ovom govornicom držimo bespotrebne monologe koji traju pet, 10 ili 15 minuta.

Ne znam je li sad trenutno EPP na HRT 4-ici ili ipak gledatelji mogu uživo još pratiti zasjedanje i raspravu o Izvješću HRT-a. Žalosno je što danas raspravljamo o Izvješću za 2019. i 2020. i 2021.g., znači nalazimo se u 2023. i to samo pokazuje koliko je vladajuća većina ažurna što se tiče ovih točaka i stavljanja istih na dnevni red. HRT kao što smo vidjeli je 2021.g. ostvarila prihod od milijardu i 291 milijun kuna, od toga je milijardu i 127 milijuna kuna od RTV pristojbe koju plaćaju znači svi naši građani odnosno 93,81%. Zanima me zašto država svake godine dotira nekih 10-tak milijuna kuna, jer je još u kunama sve iskazano, HRT-u, koji je razlog pored tolikih prihoda da još država pored svih građana koji su u obvezi plaćati RTV pristojbu donira u prosjeku nekih 10 milijuna kuna na godišnjoj razini? I naravno da realno gledajući niti jedna druga komercijalna TV kuća ne može parirati HRT-u prvenstveno što se tiče prihodovne strane. Međutim, kad već plaćamo 80 kuna i svi mi ovdje zajedno ili evo gotovo 11 eura onda očekujem da gledam nove filmove, da ne gledam reprize filmova koje sam gledao već 5 puta zadnjih 3.g., onda očekujem da gledam sve utakmice hrvatskih reprezentacija u bilo kojem sportu na raznim prvenstvima, a ne da rukomet moram pratiti, Svjetsko prvenstvo na nekoj drugoj komercijalnoj TV kući, onda očekujem znači da gledam hrvatske lige, nogometne, rukometne, košarkaške na ovoj nacionalnoj TV kući, a ne da to pratim na nekim drugim TV kućama putem Max TV kanala ili filmove putem Netflixa i slično. To očekujem ako sam u obvezi plaćati 80 kuna RTV pristojbe svaki mjesec i to je ono u najmanju ruku što ja kao običan građanin, ne kao saborski zastupnik, očekujem ne samo ja nego i svi ostali građani. A što se tiče same objektivnosti HRT-a, evo već sam spomenuo naravno da politika ima utjecaj na HRT što je jasno jer politika bira odnosno saborska većina glavnog ravnatelja HRT-a, saborska većina bira i nadzorni odbor, saborska većina bira i programsko vijeće 9 od 11 članova HRT-a i naravno da se članova HRT-a i naravno da se i politika HRT-a mora prilagoditi saborskoj većini. To je oduvijek bilo otkako je moderne hrvatske države i otkako je HRT-a i bojim se da se tu neće ni u budućnosti ništa promijeniti, ali ipak mrvicu objektivnosti i korektnosti bi ipak očekivao posebice u nekim znači političkim emisijama kao što sam već rekao u replici. Znači meni je nepojmljivo da recimo dnevno politička emisija „Otvoreno“ koja gotovo svaki put ugošćuje saborske zastupnike i političare, zanima me po kojim kriterijima voditelji pozivaju svoje goste? Jesu li to kriteriji trenutni rang na anketama određene političke opcije, jesu li kriteriji broj saborskih zastupnika ovdje u HS, jesu li kriteriji aktivnosti saborskih zastupnika ili su kriteriji ko im je simpatičniji, pa ću njega zvati, pa ću vam dat primjer. Kolega Hrebak ima preplatu na HRT „Otvoreno“, on je bio u ovom mandatu preko 20 puta i mislim da ima dva predstavnika HSLS-a, a ovdje stranka 0,4%. Kolega Habijan je bio preko 20 puta, aj to bi još i razumio ako predstavlja najveću stranku u HS, HDZ. Kolega Zekanović je bio dva puta dok je bio u oporbi, u ovom mandatu sedam puta kako je prešao u vladajući većinu. Marijan Pavliček je bio nula puta u ovih gotovo 3.g. iako je najaktivniji zastupnik iz 5. izborne jedinice, što pokazuju saborske statistike, nula puta i na čelu kluba 4 zastupnika i sad vi govorite o nekoj objektivnosti. Ovo vam je najbanalniji primjer objektivnog prenošenja stvari na HRT-u, posebice u dnevnopolitičkim emisijama. Kaže pa prenose te, kaže budeš u „Dnevniku“, pa naravno kad si aktivan, pa mora te prenijet, evo koliko nas danas ima, naravno da će nekoga od nas ovdje prenijeti jel ovih 90% uopće ne dolazi na svoj posao, pojave se samo na glasovanju, gledamo se mi ovdje jedni te isti zadnjih 2,5.g., nas 20-tak i to je to, ajmo biti iskreni jedni prema drugima, tako je. Ja neke ni dan danas nisam upoznao, stvarno nisam upoznao, kad se netko javi evo nakon 2.5.g. pogledam, prvi put vidim čovjeka u životu i onda kao nije bio na HRT-u, pa naravno da nećeš bit kad te nema u saboru čovječe božji. Također moram reći da s obzirom na politiku koja stavlja glavne ljude na čelo HRT-a onda očekujem da će se i politika HRT-a voditi kako vodi politiku vladajuća većina i meni je nepojmljivo da se HRT polako pretvara u javni RTV servis u kojem se promiče rodna ideologija koju je papa Franjo nazvao ideološkom kolonizacijom i ovdje se moram vratiti na taj animirani film „Drske djevojke“ jer mi je nepojmljivo da moje dijete, a imam troje malodobne djece, u dva sata popodne gleda animirani film na HRT-u koju ja plaćam iz svog kućnog budžeta i na kojem se promiče transrodnost, na kojem se promiče rodna ideologija, na kojoj se promiče gay i lezbijski parovi LGBT, IQ propaganda meni je to kao kršćanu, katoliku nepojmljivo u državi gdje trenutno još uvijek ima gotovo 90% vjernika, preko 80% katolika. Žao mi je što je kolega Deur izašao, član vladajuće većine, osmero djece ima. Mislim da i njegovoj djeci i njemu ne bi bilo drago da od dva sata popodne njegova djeca gledaju ovakve crtane filmove. Je li to propust Hrvatske televizije? Je. Je li propust da se naknadno tek stavila oznaka da nije prilagođeno za osobe ispod 12 godina? Čuo sam da je ovih dana došao niz dopisa na Hrvatsku radioteleviziju, prosvjednih mailova koji glase ovako: „Moram priznati da sam bio neugodno iznenađen što ste dopustili prikazivanje kontroverzne i neprikladne crtane serije drske djevojke na HTV3. Ova crtana serija napose epizoda koja je prikazana ove subote, 18. ožujka predstavlja propagandni uradak koji promiče perverznu i opasnu rodnu ideologiju. Crtana serija promiče transrodnost tj. promjenu spola, uništavanje i degradaciju obitelji u zemlji gdje je preko 80% katolika, gdje je 90% kršćana i vjernika. Promovira LGBT TQIA propagandu i pobačaj. Uz to crtana serija se prikazuje u neprikladno vrijeme i bez ikakve napomene za roditelje i djecu i nije me briga u koliko je zemalja ova serija već prikazana. Kao netko tko plaća HRT-e pristojbu ne želim ovakve crtane serije na Hrvatskoj radiotelevizije. Očekujem od vas ispriku i žurno obustavljanje prikazivanja crtane serije drske djevojke.“ Evo potpisujem svaku riječ ravnatelju. Očekujem da ovu crtanu seriju izbacite iz vašeg programa, jer ne možete prikazivati u 2 sata popodne i ja ne želim da moje dijete može gledati u 2 sata popodne ovakve gluposti jer plaćam 80 kuna. Ja bih razumio da je to u 11 navečer jer onda moje dijete spava. Onda me ne zanima što ćete prikazivati. Ali me zanima u 2 sata popodne, pogotovo kao animirana serija i da je to djeci pristupačno. I nemojte okretati pilu naopako, neka roditelji paze na svoju djecu. U 2 sata popodne ne očekujem takve sadržaje na Hrvatskoj radioteleviziji i mislim da je na žalost to i politika koju očigledno i vladajući podupiru, jer nikada više rodne ideologije nije bilo u Hrvatskoj u zadnjih 6 godina ove Vlade i svi šute. Očigledno se daleko HDZ-e odmaknuo od onih demokršćanskih vrijednosti ili je to ipak u skladu sa njihovim novim stranačkim programom kojem prihvaća i promovira sve obiteljske zajednice, a ne onu standardnu obitelj kao što je prije bila. Također moram isto tako reći da ne bih htio da pojedini aktivisti kao što Jelena Veljača sa svojim idejama utječe na vašu uređivačku politiku preko svojih kolumni, nego da imate uistinu uređivačku politiku koja treba predstavljati ipak većinu ovih građana. Još nekoliko dobronamjernih preporuka. Mi smo jedan od rijetkih naroda koji ima dvije domovine. Znači, to je Republika Hrvatska i dio našeg naroda ima domovinu Bosnu i Hercegovinu. Mislim da Hrvati u BiH zaslužuju da jednom tjednom u glavnom informativnom programu Dnevniku posvetite 5 minuta vijestima iz Bosne Ako se igdje gleda HRT-e onda se to gleda u Bosni i Hercegovini u mjestima koji ću većinski naseljeni Hrvatima. Mislim da nije dovoljno emisija „Pogled preko granice“ koja se prikazuje u 1, 2 sata popodne. Mislim da su oni to zaslužili. 5 minuta se može izdvojiti jednom tjedno o vijestima našeg naroda u Bosni i Hercegovini gdje smo konstitutivan narod. Isto tako bi preporučio da malo više informativnog programa posvetite radu hrvatskih euro zastupnika. Evo ovdje nas sada ima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, - 15-tak, mi ne znamo nabrojati hrvatske euro zastupnike kao saborski zastupnici. Htjeli mi to priznati ili ne ali Hrvatski sabor 80% zakona donosi u skladu sa europskim regulativama. One se donose gore i mislim da bi bilo dobro, stvarno dobronamjerno to govorim, da nekoliko minuta tjedno posvetite radu hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu radi šire javnosti. Šira javnost uopće ne zna tko su naši predstavnici. Mi ih ne znamo nabrojati. Evo čak ni kolega Borić ne bi znao svih 12 nabrojao. Ja sam uvjeren da ne bi znao. Morao bi dobro razmisliti, a kamoli obični građani i mislim da je to jako bitno da ljudi znaju što se gore događa u Bruxellesu, kakve se odluke donose i koje to ima sve refleksije i na odluke u Hrvatskom saboru i na odluke općenito život u Hrvatskoj. Mislim da to nije puno, a mislim da bi bilo itekako bitno za edukaciju širih masa.

Na dvije stvari želim upozoriti. Prvo, kada se govori o podacima i kada se zaključuje i generalizira o Hrvatskoj pa se kaže da je ne znam 90% vjernika pa se onda iz toga izvlače zaključci o tome što bi, kako bi trebao izgledati Program HRT-a. isto tako po zadnjim istraživanjima skoro 80% tih istih katolika je za pobačaj tako da ono … nije dobar, evo čisto to. Vi ste to iskoristili kao repliku. Dobivate opomenu. U ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka ima riječ poštovana zastupnica Jelena Miloš. Zahvaljujem. Dakle, prvo bih rekla da smatram da je loše, neprimjereno i zapravo po meni nevjerojatno da u 2023. godini na dnevni red Sabora dolazi dakle Izvješće o radu HRT-a za 2019. godinu, pa onda i 2020. godinu. Samim time taj izvještaj gubi i dobar dio svog smisla, jer u čemu je poanta zapravo raspravljati o programskom izvještaju koji se događao pred 4 godine. Smatram to dakle apsolutnim nepoštivanjem ove institucije kojoj je zapravo zadatak i ima odgovornost da se zapravo da brine o radu HRT-a i da nadzire, kritizira i daje prijedloge zapravo za bolji programski rad. I podsjetit ću da je uostalom zakonska obaveza glavnog ravnatelja HRT-a da jednom godišnje dakle izvijesti Sabor o radu HRT-a, dakle jednom godišnje a ne s 4 godine zakašnjenja i voljela bih zapravo zašto na ovaj, zašto ovaj Izvještaj za 2019. i 2020. dolazi tek 2023. Istina, jedan dio mi je i samoj poznat, a to je zato što znamo da je 2021. uhapšen tadašnji ravnatelj koji je trebao izvijestiti o poslovanju HRT-a za 2020. i to je uhapšen pod sumnjom za koruptivne radnje te je samim time i to izvješće kasnilo za nadzorni odbor, a cijela ta situacija je, malo reći, potpuno, potpuno Po meni je još nadrealnije da je dakle, tadašnji ravnatelj koji je potpisao Izvještaj za 2019. i vodio HRT do polovice 2021. uhapšen pa onda smijenjen, međutim onda i ubrzo vraćen na posao. Naravno, takav je zakon, ja to, ja prihvaćam zakonske odredbe, međutim, nije mi jasno, zašto je, recimo, vraćeno na radno mjesto s velikim koeficijentom koji de facto ima upravljačke zadatke. Evo, kao što sam pročitala na jednom portalu, dakle to radno mjesto, među ostalim, uvjetuje i da sudjeluje u donošenju poslovnih odluka te da po potrebi posla zapravo obavlja i ostale poslove vođenja, dakle vođenja odjela i radnih jedinica, dakle raspoređen je na neke upravljačke poslove netko tko je zapravo pod vrlo ozbiljnom, vrlo teškom optužnicom i tko je, među ostalim, poznat kao osoba koja je podnijela rekordan broj tužbi protiv vlastitih novinara, o čemu smo i cijeli niz godina upozoravali. Dakle čovjek koji potpisuje Izvještaj za 2019. je inače današnjem predsjedniku HND-a i svom zaposleniku Hrvoju Zovku uručio čak 2 nezakonita otkaza nakon što se se g. Zovko žalio na cenzuru i neprofesionalnost urednika, dakle podnio je čak 2 tužbe, 2 otkaza koji su, koji je sud sam proglasio nezakonitima, a onda je još k tome županijski sud donio odluku iz kojeg se vidi da je zapravo cenzure na HRT-u bilo i koji je zapravo sad epilog te situacije. Epilog je takav da g. Bačić radi na vrlo visokoj poziciji gdje sudjeluje, kao što to njegovo radno mjesto kaže, u donošenju poslovnih odluka, a nije mu uručen otkaz, recimo, zbog narušavanja ugleda i časti televizije, kao što je to bio g. Zovku i drugim novinarima koji su se borili protiv cenzure. Evo, to je tako. No, vratimo se na izvješća. Izvješća, iako jesu zastarjela, smatram da se nažalost one najbitnije stvari, najbitniji problemi na HRT-u ne mijenjaju i to je, to je srž situacije u kojoj se nalazimo danas i svima je sad već jasno, mislim da svakoj osobi koja prati politiku i zapravo, koja prati i dnevni tisak, da je jasno da je osnovni dugogodišnji problem s HRT-a politizacija ovog servisa i činjenica da ne funkcionira kao neovisna kuća. Ja mislim da je takva politizacija dovela i do gubitka vjerodostojnosti, naročito informativnog servisa, pa i do pada u nekim situacijama, pada gledanosti i to je onaj dugogodišnji trend koji zapravo guši HRT i vidimo da sve više i više ljudi odlazi i žao mi je, evo, čuti i vidjeti da su zapravo HRT nedavno napustili vrhunski novinari kao što je to g. Dragan Nikolić ili Marko Stričević. Međutim, ovi problemi o kojima sad pričala, ja znam da su zapravo, kao što sam i rekla, poznati i prepoznati u široj javnosti, naš posao političarki i političara nije samo, iako je to važan dio, ukazivati na probleme, na nepravilnosti i zapravo samo donositi razne, govoriti o raznim anegdotama tko je ili nije bio pozvan u neke emisije nego moramo ponuditi rješenja kojim bi se mogao unaprijediti ovaj javni servis. U tom smislu mi smatramo da je ključno da se promijeni Zakon o HRT-u kojim bi se osiguralo da upravljačka tijela HDZ-a, HRT-a pardon, nije, nije daleko od istine, da upravljačka tijela HRT-a budu neovisna i depolitizirana, kao što uostalom to nalaže i europska Direktiva o medijskim slobodama koja zahtijeva, dakle da se osigura neovisnost upravljačkih tijela. Očito imamo situaciju da nitko nije zadovoljan postojećim Zakonom o HRT-u odnosno njegovim izmjenama u kojem se zapravo upravljačka tijela biraju natpolovičnom saborskom većinom, dakle ravnatelj, programsko vijeće i nadzorni odbor, da je ta situacija očito dovela do politizacije HRT-a i da je jednostavno potrebno izmijeniti Zakon o HRT-u i promijeniti način odabira odabira ovih upravljačkih tijela. Osobno smatram da bi se trebao zakon krenuti raditi unutar radne skupine koja će zapravo okupiti širok spektar medijskih stručnjaka kako bi se postigao nekakav konsenzus i izradio najbolji model zapravo na temelju različitih europskih praksi neovisnog upravljanja ovim servisom. Neke od mogućnosti u tom smislu bile bi, primjerice, da se HRT-ova upravljačka tijela biraju dvotrećinskom većinom ili uz, uz nekakve preporuke stručnih društava, međutim, kažem, to su samo neke od mogućnosti, ne bih htjela zapravo trčati pred rudo i govoriti nešto što je mislim da bi prije svega trebala napraviti na temelju komparacija radna skupina koja uključuje niz medijskih stručnjaka i da se konačno postigne konsenzus, da se maknemo s ove mrtve točke i da HRT ide u smjeru neovisnog servisa. U tom smislu smatram i da bi se trebalo riješiti nefunkcionalnost tijela kao što je programsko vijeće u kojem smo slušali dakle i na Odboru za medije i informatizaciju. Može to potvrditi i predsjednik Odbora gdje zapravo je više puta rečeno da samo programsko vijeće nema nikakvih relevantnih ovlasti niti ima neku značajnu ulogu dakle u definiranju ili korigiranju programa HRT-a i pritom nema, dakle apsolutno nikakvih posljedica. Navest ću i primjer, dakle meni je nevjerojatno da recimo vijeće daje godinama negativno mišljenje na program HRT-a, a da to zapravo ne utječe i nema nikakve posljedice na bilo kakav, bilo kakav sadržaj tog programa. Dakle, to je nekakva uloga de facto fikusa. Mislim da te probleme ono što zaista trebamo riješiti i maknuti se samo od analize dakle i krenuti zaista proaktivno prema novom zakonu oko HRT-a. Ono što sam isto tako danas naglašavala i uputila sam pitanje i glavnom ravnatelju HRT-a i to smo spominjali na odboru, Odboru za medije, a to je zaista da je krajnje vrijeme da se donese pravilnik o prijavi i procesuiranju seksualnog zlostavljanja i uznemiravanja unutar ove kuće. Dosada smo znači svjedočili uznemirujućim vijestima o prijavi seksualnog uznemiravanja koje nije bilo procesuirano ni na kakav adekvatan način ne samo to nego je, nego su žrtve bile izložene sekundarnoj viktimizaciji. I interna revizija je utvrdila dakle da su postojeća pravila loša, da sustav nije efikasan i da zapravo treba donijeti novi protokol. To je obaveza ne samo HRT-a nego zapravo svih javnih ustanova i to je ozbiljan problem oko kojeg imamo i međunarodne konvencije koje Hrvatska tek treba usvojiti i mislim da zaista ćemo držati za riječ glavnog ravnatelja HRT-a da će taj, da će taj pravilnik biti donesen kroz nekoliko tjedana, ako ne bude mi ćemo opet ovu temu dići u javnosti. I na samom kraju htjela bih zahvaliti radnicama i radnicima HRT-a koji su radili u izuzetno teškim uvjetima za vrijeme pandemije korona virusa koji su de facto bili na prvim crtama obrane od korona virusa, koji su nas svakodnevno informirali o, o novom stanju, o mjerama, koji radili pod maskama koji su uspjeli realizirati recimo školu na trećem za učenike koji tada nisu mogli biti na nastavi. To je izuzetno vrijedan društveni rad i to su odradili dakle zaposlenici HRT-a i iskreno im zahvaljujemo na predanom radu i baš zbog njih smatram da, da trebamo što prije zapravo krenuti u izmjene Zakona o HRT-u i vratiti zapravo ugled ovom javnom servisu. Zahvaljujem.

Poštovani državni tajniče, poštovani ravnatelju HRT-a, poštovane kolegice i kolege, u kontekstu Izvješća o radu poslovanja HRT-a i to za razdoblje od 2019. do 2021. kao i svaki put za ovakve objedinjavanje rasprave želim reći da mi je žao što se o svemu raspravlja objedinjeno jer se radi o dugom razdoblju, a smatram da je javni servis bitan svim građanima i da bi o radu i poslovanju posebno trebali više javno diskutirati imajući u vidu da su građani primarni izvor financiranje javnog servisa. Naravno ja ću govoriti u kontekstu manjina, a posebno romske nacionalne manjine. Nažalost u razdoblju od 2019. do 2021. nije bilo značajnih izmjena u odnosu na raniju praksu da se o manjinama izvještava prigodno i u zasebnim emisijama koje primarno gledaju samo nacionalne manjine što ne ispunjava u potpunosti onaj krajnji cilj koji mi kao zastupnici manjina želimo postići, a to je da teme i položaj nacionalnih manjina dobije na vidljivosti i da se šire i društvo senzibilizira za probleme manjinskih zajednica. Posebno probleme romske zajednice o kojima u drugim privatnim medijima izvještava se senzualistički uvijek u kontekstu problema, a vrlo rijetko pozitivno i afirmativno. Smatram da je potencijal HRT-a da mijenja tu sliku u javnosti puno veći nego što je to u praksi dosada učinjeno kroz informativni program i zasebne emisije iako ne treba podcijeniti ni važnost toga na čemu jesmo zahvalni. Međutim, prvi put je kreiranje što više atraktivnih sadržaja od samog HRT-a te veće potenciranje same produkcije od strane manjina u njihovim redakcijama pod krovnim udrugama ili vijećima nacionalnih manjina. U posljednje vrijeme sve više vidimo da same manjine kreiraju sadržaj dobro ili odlično kvalitete koje se mogu emitirati na HRT-u. Primjer toga je i film Romi u Domovinskom ratu, Savez Roma u RH Kali Sara koji je više puta imitiran na HRT-u. Drugi projekt koji se također spominje u izvješću za 2021. godinu je serijal Pripadnici nacionalnih manjina u Domovinskom ratu u kojem je prilika dana i pripadniku romske nacionalne manjine tada maloljetnom sudioniku Domovinskog rata iz Siska što je također pohvalna praksa jer se radi o sadržajima koji zanimaju širu publiku i koji afirmativno djeluje na položaj nacionalnih manjina. Osim ova dva projekta ja u izvještajnom razdoblju od 2019. do 2021. ne vidim značajne korake da se manjine više uključe u kreiranje sadržaja osim putem zasebnih emisija. Pred nama su i izbori za vijeća i predstavnika nacionalnih manjina na području cijele RH, a ja vjerujem da velika većina naših građana nije upoznata sa tim institutom predstavljanje nacionalnih manjina, a još manje znaju da se na tim izborima biraju predstavnici koji bi izabranim predstavnicima na razini jedinici, jedinica lokalnih i područnih samouprava trebali imati savjetodavnu ulogu. Žao mi je da na HRT-u barem dosada nije učinio više da podigne vidljivost vijeća i to u nekom redovitom programu te se nadam da će u informativnom programu dosljedno i više o tome izvještavati jer se radi o važnom institutu predstavljanje nacionalnih manjina kojima treba svaka, pa i ovakva pomoć, kako bi i njihova uloga u stvarnosti dobila na značaju. Zbog toga često prigovaram kada se tim na tim demokratskim izborima izabranim predstavnicima ne daje dovoljan značaj, a istovremeno se prostora daje pojedincima ili udrugama koji imaju nekoliko članova više medijskog prostora nego onima sa izborima ili Jedan od prijedloga Kluba nacionalnih manjina je već više godina da se kreira zasebna mješovita redakcija nacionalnih manjina pri javnom servisu koja bi kreirala sadržaj o nacionalnim manjinama za širu javnost, ali za to do sada nije bilo sluha. Jedan od razloga zato je sama vidljivost sadržaja, ali i činjenica da je kreiranje filmova ili emisija jako skupo. Kao što se vidi u izvješću za serijal pripadnici nacionalnih manjina u Domovinskom ratu je utrošeno blizu 600 tisuća dok je za otkup sličnog sadržaja Romi u Domovinskom ratu potrošeno oko 31 tisuća kuna sa neograničenim pravom imitiranja. gotovo je nemoguće da se manjine same bez podrške javnog servisa kreiraju kvalitetne sadržaj i da pri prodaji prava za emitiranje pokriju značajni postotak troška koji takvi projekt podrazumijevaju. Iz tog razloga je jasno vidljivo da je potrebna veća uključenost manjina u produkciju HRT-a ukoliko želim povećati vidljivost i afirmirati položaj manjinskih skupina u našem društvu. Konačno, želim završiti sa pohvalom, a to je da HRT uživo od 2018. g. prenosi središnju komemoraciju povodu Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu i sela Uštica, što će, nadam što će, nadam se, ostati i praksa i u budućnosti, a posebno ove godine kada RH predsjedava Međunarodnim savezom za sjećanje na Holokaust. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika SDSS-a, poštovane zastupniče Dragane Jeckov. Uvaženi potpredsjedniče, g. glavni ravnatelju. Predstavniče ministarstva, dakle danas govorimo o izvještaju o radu HRT-a za 3 godine i nije naodmet istaknuti vezu između HRT-a i ovog Doma odnosno jednu važnu poveznicu koja proizilazi iz zajedničke odgovornosti. Odgovornosti odgovornosti za financijske pretpostavke rada i naravno, odgovornosti za temeljne vrijednosti koje bi HRT trebao promovirati, zagovarati i prakticirati u svojem radu. Ovom prilikom u Kluba zastupnika SDSS-a osvrnut ću se na pristup nacionalnih manjina medijima odnosno HRT-u kao javnom servisu. Poznato je da skoro ne postoji segment djelovanja manjinskih zajednica koje nije zakonski vrlo dobro reguliran, implementacija je nešto drugo i o tom drugom prilikom, a danas, sukladno temi, pristupu nacionalnih manjina HRT-u. Iz perspektive nacionalnih manjina, uloga medija od presudnog je značaja za promicanje ravnopravnosti nacionalnih manjina, stvaranja međusobne tolerancije, promicanju suživota s većinskim narodom i očuvanje kulturnog i duhovnog identiteta pripadnika nacionalnih manjina. Uz to obaveza javnog, javnih medija je da je u skladu sa svojim programskim načelima doprinose promicanju i poštivanju temeljnih ljudskih prava i sloboda, razumijevanju, poštivanju različitosti, demokratskim dosezima i razvijanju kulture dijaloga. Dakle, u svojem Izvještaju za 2021. g. pučka pravobraniteljica također, se osvrnula na ovu temu i jasno komunicirala da je pristup sredstvima javnog priopćavanja i uloga medija od velikog značaja za stvaranje tolerantne atmosfere u društvu, promicanje ravnopravnosti nacionalnih manjina te očuvanje njihovih kulturnih identiteta, no zastupljenost nacionalnih manjina u javnim medijima i dalje je jedno od područja u kojem se manjinska prava najslabije ostvaruju. Što se tiče zakonske podloge, ona je vrlo precizna i to su, to je Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, Zakon o HRT-u te ugovor potpisan sa Vladom koji obvezuje HRT da proizvodi, suproizvodi i objavljuje programe namijenjene informiranju pripadnika nacionalnih manjina u RH na jezicima nacionalnih manjina, uključujući i programe za djecu na jezicima nacionalnih manjina. Također, HRT je u obvezi od mjesečno ukupno prikupljenih sredstava na ime pristojbe 3% sredstava uplatiti Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. HRT pored toga, ima obvezu svake godine napraviti izvještaj o proizvedenih i suproizvedenim i objavljenim programima namijenjenim informiranju pripadnika nacionalnih manjina u RH i o njima, među ostalim, izvijestiti i sve to i sve to raspraviti sa Savjetom za nacionalne manjine RH. Iz spomenutih izvještaja iz godine u godinu proizilazi nedvojbena podzastupljenost nacionalnih manjina na HRT-u. Bez obzira na sve preporuke Savjetodavnog odbora za Okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina Vijeća Europe koje se većinom upravo poklapaju sa preporukama iz nedavno raspravljenog izvještaja pučke pravobraniteljice, ova 3 izvještaja o radu i poslovanju HRT-a svjedoče da nisu poduzete potrebne mjere kako bi se povećala zastupljenost nacionalnih manjina u javnom servisu. Čak možemo govoriti o poražavajućem padu zastupljenosti iz godine u godinu. Savjet za nacionalne manjine kao što rekoh iz godine u godinu ne prihvaća izvještaj HRT-a zbog poražavajućih podataka iz kojih je razvidan nastavak trenda nedovoljne zastupljenosti u programima informiranja namijenjenih pripadnicima nacionalnih manjina u ukupnom programu. Nekoliko podataka. Sve nacionalne manjine u svim televizijskim programima HRT-a tokom 2019. godine bile su zastupljene sa svega 1,079%. U 2020. – 1,045%, a u 2021. – 0,99%. Dakle, iz godine u godinu vidljiv je trend podzastupljenosti iz čega proizlazi da je realno stanje zapravo nepovoljno za ostvarivanje prava nacionalnih manjina na pristup pristup javnim medijima kako zbog nedovoljne minutaže, tako i zbog manjka emisije. Ovom prilikom ističem da nama pripadnicima nacionalnih manjina mediji služe ne samo za očitovanje kulturnih i društvenih vrijednosti i posebnosti manjinskog identiteta, već i za informiranje kako manjina tako i većinskog naroda o položaju, o potrebama i pravima manjina o nama kao o dijelu valjda ravnopravnog društva. Na HRT-u postoje samo dvije televizijske emisije od ukupno pet televizijskih kanala koji su posvećeni nacionalnim manjinama „Manjinski mozaik“ i „Prizma“. Ali se nerijetko događa situacija da se u njima ne priča s nacionalnim manjinama nego o nacionalnim manjinama. Vrlo često medijski sadržaji koji se vežu uz manjine imaju getoizirajući efekt pa se o nama govori kao nekom paralelnom društvu što mi svakako nismo i zato je nas, to nama vrlo diskutabilno i sa takvim stavom se ne slažemo. O nedovoljnoj komunikaciji svjedočili smo prilikom promjene termina upravo spomenute emisije „Prizma“ o kome smo saznali da su donijete odluke i bez ikakvih najava iako smo nakon toga uputili prigovor pozivajući se na naviku gledanja „Prizme“ u starom terminu. On je promijenjen uz obrazloženje da smo zapravo dobili bolji termin, samo ga još valjda, još te činjenice nismo svjesni. Nakon svega uslijedio je zaključak Savjeta za nacionalne manjine koji je inače podržan velikom većinom da zbog nedovoljne zastupljenosti programa namijenjenih nacionalnim manjinama u cjelokupnom programu HRT-a za sve ove godine o kojima danas raspravljamo nije ostvareno pravo nacionalnih manjina da pristup javnim medijima u obimu koji je zajamčen Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina. Kao pozitivan primjer možda i smjernica za postupanje može nam poslužiti situacija recimo iz susjedne nam Slovenije, članice Europske unije u kojoj manjine čak ni nisu definirane širokom formulacijom kao u nas. Na Radioteleviziji Slovenije postoji nekoliko pozitivnih primjera koje treba istaknuti. Istina ne postoji manjinska redakcija kao zasebni dio, ali su emisije namijenjene manjinama dio redovnog redovnog informativnog programa što bi i u našem slučaju bio već konkretniji iskorak u odnosu na sadašnje stanje. Pored Slovenije iskoraci su napravljeni i u Sjevernoj Makedoniji koja je razvila dobar program namijenjen manjinskim zajednicama. Jedino se nekako čini da mi tapkamo u mjestu. Jednako tako pozitivan primjer o kojem sam već nekoliko puta govorila, ali ponovo ću jeste Radiotelevizija Vojvodine kao jedna od dva servisa u Republici Srbiji koja još 2010. godine ima osnovanu manjinsku redakciju na hrvatskom jeziku. Sistematizacijom radnih mjesta za ovu redakciju predviđena su radna mjesta za odgovornost urednika, 4 urednika, 4 novinara, video reportera, 3 suradnika u proizvodnji programa i 3 lektora. Tako se recimo na 2 programu Radiotelevizije Vojvodine emitira informativna emisija Dnevnik na hrvatskom jeziku od ponedjeljka do subote u terminu od 17,45 koji priprema urednik, novinar i nekoliko suradnika. Na Radioteleviziji Vojvodine na hrvatskom jeziku se nedjeljom još emitira emisija izravno razgovor o aktualnim društvenim i političkim temama u terminu od 16 sati, dok se emisija „Svjetionik“ u čijem su žarištu teme iz kulture emitira u terminu od 16.30. Znači da rezimiram. Informativna emisija Dnevnik na hrvatskom jeziku. Emisija o političkim i društveno-političkim temama i emisija iz kulture. Nadalje, polusatne radijske emisije sa raznovrsnim temama iz života hrvatske zajednice u Srbiji emitiraju se na 3. programu Radija Novi Sad utorkom i subotom u 14,15. To što je hrvatska nacionalna manjina u Republici Srbiji dobila svoju redakciju u okviru javnog servisa Radiotelevizije Vojvodine i što imaju bogat program svakako pozdravljamo, naravno uz željeni reciprocitet koji se danas čini nedostižan. Također nadam se da će HRT-e postupiti i po preporukama domaćih i međunarodnih institucija i omogućiti pristup pripadnicima nacionalnih manjina bolji pristup javnom servisu. Treba istaći da radijski program uglavnom ispunjava obaveze koje proizlaze iz zakona i ugovora HRT-a i Vlade, u televizijskom su programu nacionalne manjine kao što sam istaknula kvantitativno nedovoljno zastupljene. O kvaliteti ja ne mogu govoriti. O njoj će progovoriti stručniji od mene. I nekoliko preporuka za kraj. ureda za ljudska prava Vlade RH, te manjinskih institucija i medija odnosno ravnateljstvom i programskim vijećem HRT-a. Osim posebne redakcije za manjine neophodno je i uključivanje pripadnika nacionalnih manjina odnosno novinara s iskustvom u izvještavanju o specifičnim manjinskim temama, kao i edukacija novinarskog kadra. Nikako se ne smije zaboraviti uloga lokalnih medija s obzirom na jak utjecaj u multietničkim sredinama jer se na taj način osigurava pozitivan doprinos u razradi manjinskih tema, zahvaljujem. Imamo povredu poslovnika, poštovana zastupnica Krišto. Kolegice Jeckov vi, čl. 238., vi zastupate stranku koju je osnovao ratni zločinac Goran Hadžić, jel to sporno? Nije sporno. Srpska vojska je jedina vojska u 21. stoljeću koja je osuđena za genocid, jel to sporno? Nije sporno, a vi ovdje dolazite i glumite žrtvu, vi niste žrtva, pokušajmo biti pristojni, vi niste nikakva žrtva, vi ste vladajuća kasta skupa s Plenkovićem,

5.3.1997.g.. To što jesmo u koaliciji ne znači da smo zadovoljni sa svime šta i sa provođenjem kompletne politike, pa tako i politike koja se odnosi na medije i dozvolite moje je legitimno pravo da o tome govorim. I vi ste ovo iskoristili kao repliku, dobivate opomenu. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovanog zastupnika Josipa Borića. Hvala vam lijepo uvaženi potpredsjedniče, poštovani ravnatelju, poštovani državni tajniče. Želim ovdje iznijeti nekoliko misli u ime Kluba HDZ-a o Izvješćima o radu HRT-a za 2019., '20. i '21.g.. Moj prvi dojam je da su toliko čekana ta izvješća, da ste eto jednostavno ovu raspravu gotovo doveli do toga da je umrla, jednostavno se toliko dugo čekalo i željelo reći i prigovoriti svemu što god nas je tištilo o tome kako izgleda HRT, to je naš javni servis, pa gotovo interes je splasnuo nakon onih uvodnih par minuta gdje su svi rekli ono u biti što i misle jer ipak nakon mnogih podataka koji su izneseni i od strane samog ravnatelja, ali i državnog tajnika mislim da slika HRT-a nije onakva kakva se željela možda oslikati prvenstveno sa strane oporbe, neću reći da ni mi vladajući nemamo određene primjedbe na određene segmente i sam rad ovog našeg javnog servisa. Al da bi znali gdje smo vjerojatno sve ima neki svoj početak i zametak, pa ću se ja vratiti u neko vrijeme koje možda opet neće nekome odgovarati, ali to je recimo vrijeme donošenja jednog Zakona o HRT-u o kojem su danas mnogi ovdje nešto pričali, 2010.g. kraj godine donosimo zakon u kojem jasno stoji da se tijela HRT-a, uprava, Nadzorni odbor i Programsko vijeće, da će se ravnatelj birati na javnom pozivu na način da će se znači izabrati od strane dvotrećinske većine Nadzornog odbora i Programskog vijeća i to je tako bilo do 2012.g.. Sjećam se rasprave 2012.g. kada je ovdje došao jedan bivši ministar također optužen za kaznena djela, pa kad smo došli ovdje u raspravu posebno sam se zalagao i ja, a i jedan moj kolega da nam očita ili da nam raspravi taj zakon koji je bio podosta nečitak tj. ostavio je puno prostora za politizaciju o kojoj se danas najviše ovdje govori, kako se bira ravnatelj, kako se biraju članovi Nadzornog odbora i Programskog vijeća, tko je tada bio na vlasti? Bila je na vlasti Kukuriku koalicija, SDP nositelj vlasti i željeli su promijeniti dotad postajuću praksu koja je zavladala znači u tom vremenu. Što su napravili? Napravili su zakon koji je danas na snazi iako smo ih upozoravali da će to u jednom vremenu ipak dovesti do ovoga što imamo danas na tom servisu i da će neki biti nezadovoljni, Opet ti isti koji su mijenjali da im tada odgovara. Što im je odgovaralo? Htjeli su izabrati svog ravnatelja, ravnatelja. U jednom trenutku je bilo i v.d. ravnatelja, jedan naš ajmo reći kolega koji je danas novinar, u jednoj noći prebrisao je gotovo 40-tak urednika na toj televiziji i danas govorimo o demokraciji, i to je bila demokracija na jedan drugačiji način i vrijedi to podsjetiti mnoge nas, mnogi nisu tada bili možda u politici, kako je to tada izgledalo. Došao je novi ravnatelj tada, ne taj, čak ni taj v.d. koji se možda nadao da će biti, on je otvorio prostor, došao je netko drugi, većina je tada u saboru nakon izmijenjenog zakona izabrala tadašnjeg ravnatelja. Što nastupa tada na HRT-u? Sve što smo mogli vidjeti i pratiti mi koji smo tada bili opozicija, potpuna nedostupnost dolaska do tog prostora, a kamoli sudjelovanje ili gostovanje u nekim emisijama, ukida se najveća i najgledanija emisija u tom vremenu „Otvoreno“ na 2.g., na na 2.g., na 2.g., da bi danas slušali o tome da je uspostavljen oporbeni balans, koliko sam uspio iz ovih podataka iščitati, oko 207 političara iz vladajuće većine dođe u neke emisije u toku godine dana, a 307 iz oporbe, to nije balans. Postoje odnosi u saboru, mi ovdje imamo 51% ajmo reći nekakvih većina, nekakvih odnosa od 151, na televiziji je to 40% ili 60% u korist oporbe i mi imamo pravo tu reći da bi to trebalo možda malo izbalansirat i nije nekada to najvažnije, ali vidite kad dolazite u neku emisiju da ste sam predstavnik vladajućih, da netko govori više puta ili više minuta od vas, a nema relevantnost političku jednostavno je nema, pokazuju to i brojne ankete ne trebamo se mi tu lagati i zato su ovi podaci važni. Taj balans o kojem oni govore pretvara se danas u onom početnom dijelu rasprave mi smo u cenzuri. O kojoj cenzuri mi danas pričamo pored komercijalnih televizija kako je rekao ravnatelj? Kako danas uopće u svijetu ovih medija nešto sakriti da se ne čuje, da se ne vidi ili to samo radi javni servis? Nije istina, kad svaki informativni Dnevnik, ajmo reći informativna emisija gotovo i na komercijalnoj televiziji i na HRT-u gotovo izgleda jednako, o jednakim događajima se ajmo na neki način se govori o jednakim događajima se to svak sa svoje strane prikazuje građanima i nema tu ne znam nečeg što bi se moglo zvati ili svesti pod cenzuru ja ne smijem nešto govorit, pogotovo oporba. Zamislite oporbu da oni nisu uspjeli izgovoriti sve što su htjeli, to izgleda ko naučna fantastika. Jednostavno nije tako i to govore podaci, to je naš argument ne trebamo više ništa tu previše govoriti. Nekada su se sjećam se onih vremena do 2012.g. zbrajale minute ako se sjećate, minute koliko je koja opcija uopće bila prisutna na televiziji i to se moglo saznati. Danas ne idemo toliko široko, ali vidimo da ipak postoji veliki trud svih medija da oporba izgleda kao … i da su te minute neusporedive ne samo o tome što se događa u HS-u kao domu narodnih zastupnika nego što se događa dolje ispred, ne znam Baščanske ploče koja je praktički ubila na neki način ovu priču koja se događa u HS-u. Važnije je dati dolje izjavi nego ovdje sjediti cijeli dan i onda dođemo ovdje sa pričama ne valja poslovnik nismo dovoljno zastupljeni, moja glava nije dovoljno na televiziji, ta televizija za mene ne valja. U izboru danas na tisuće programa, da ne govorim o lokalnim televizijama kojih također ima. Ako nečeg ima sigurno imamo i radio postaja i lokalnih televizija, a postoje stranke koje imaju svoju emisiju u nju nitko ne može doć na nekim lokalnim televizijama. Ne želim ni zamisliti što bi radili da imaju mogućnost da formiraju vlast i da onda to što misle, a čuli smo i neke druge koji bi to prelomili preko koljena, ja sam taj koji uređuje informativni program HRT-a, ako meni ne odgovara ja tada ustajem i govorim da je cenzura i da je to HDZ-ova televizija. A svi podaci govore drugačije. Možemo na taj način raspravljati, ali što dalje. Gledajući tu televiziju njezine tri neke osnovne cjeline koje se vide kroz ovaj izvještaj, a to je programski dio, to je svakako financijsko izvješće koje možemo vidjeti ili pratiti iz godine u godinu i nekakvi ostvareni rezultati gledanosti pokazuju da ovo što sad imamo nakon one epizode koju smo imali kod imenovanja novog ravnatelja g. Šveba gdje je opet oporba stvarala jedan pritisak ovdje za ovom govornicom kada su se i sami sebe sramili zbog toga što su radili, lažno optužujući nekoga koji to može deset puta demantirat, ali oni i dalje ustraju u tome iako onaj ko bi trebao reći da li je nečeg bilo ili nije, nije napisao ništa, govori o tome da smo u svijetu neistina i da želimo ostaviti dojam. Evo tu onda možemo igrat, ali samo je pitanje što je ona činjenica i argument koji to potkrepljuje. Nema ga kod njih. Zato je ova rasprava danas čak možda i za mene … umrla, čak je i žešće bila rasprava o članu nadzornog odbora ili ne znam na sjednicama odbora o nekim drugim temama. 2020. milijardu 299 i 2021. milijardu 292 znači tu su nekakvi prihodi u blizini sa ostvarenim dobitima od 110 pa 67 pa 28 milijuna kuna jest u financijskom problemu? Ti podaci pokazuju da moguće i je moguće doć u određeni financijski, ali onda se traže i sposobnosti ravnatelja da to uređuju, da to uređuje. Da li je želja Vlade da se stvori jedna stabilizacija poslovanja i da se riješi pitanje ne znam kroz, da se postigne cilj sanacije poslovanja kroz osiguranje stabilne likvidnosti kroz vlastite izvore financiranja pomalo uspostavljen u tri godine? Ide na bolje. Da li smo došli do kraja? Nismo. Što je sa kreditnim obvezama? Jesmo li ih do kraja riješili? Što je sa prenesenim gubicima da li se oni smanjuju? Po podacima da. Vidjet ćemo izvješće za 2022.g., prvo izvješće aktualnog ravnatelja što će pokazati takvo izvješće. Kad govorimo o programu, svatko od nas zaista može pronaći nešto što mu smeta, zaista. Ali postoji izbor, postoji izbor. Izašli smo iz onih vremena nekih kada smo imali samo HRT. 2000.g. liberalizacija ajmo reći tog medijskog tržišta prve koncesije, nacionalne koncesije kada ulaze kada ulaze drugi operateri u sustav medijskog prostora, sjećamo se RTL, … svi su dobili neki izbor. Danas se takmičimo oko toga tko što gleda ili manje ili više pa se forsira komercijalno, sve je tamo, međutim pokazuju podaci u zadnje vrijeme da nije to tako neovisno kome koga tko tkoga više voli i tko je kome draži. Postoje i oni koji žele također nacionalne koncesije … samo informativnog programa. Da li smo mi sve napravili kako treba? Postoje li tijela koja konačno funkcioniraju? Da, imamo potpuni nadzorni odbor, imamo programsko vijeće i sad ćemo raspisat natječaj za četri člana vrlo skoro kojima ističe mandat u sedmom mjesecu mjesecu … Bilo je vremena kada je to bilo i malo drugačije ili je nešto falilo pa se dodavalo ili su različitim mandatima birani pa se to produžavalo itd., ali zakon kao temelj svega nije teret HDZ-a tome neka govore kolege iz SDP-a na vrijeme su tada upozoreni. Htjeli su potpunu kontrolu cijelog sustava pogotovo politika i nije bilo tada puno priče smiješ li ti nešto reći. Kakva cenzura, sve je bilo demokratski na najjačoj razini. Nije. Ali danas je to problematično. Ja tvrdim da danas itekako svatko zaista pa ja ne znam, bilo je puno tih emisija i gotovo … /ne razumije se/. Naravno da nije svaki od 151 zastupnika bio na HRT-u. Možda da, možda ne? Jesmo li zadovoljni s time kako se prati rad Sabora? Vjerojatno u većini ne. Izvade se onako interesantnije situacije, premalo je vremena i nemamo ovaj dom zastupljen na način da možemo reći da je to praćeno kako treba. Ali imamo dnevni prijenos do 1 i 30. Primijetio sam i ja kada smo imali dva izvješća – suca Vrhovnog suda i Državnog odvjetništva da su na 4. kanalu prenošene gotovo sve rasprave, cijeli, netko je to odabrao. Sve je bilo u redu. Nitko se nije bunio. Danas čujemo ne valja jer govorimo o HRT-u, HRT-e ne prenosi. Sam ravnatelj kaže ne diram se u uredničku politiku i mi to razumijemo, ali ima nekih koji to ne razumiju. Oni žele uređivati, jer su to radili i prije. Imali su oko na svemu kako oni to kažu i to su razlike barem kako ih ja vidim. Možda ja to krivo vidim, ali kad pogledamo ovih nekoliko … /ne razumije 2020., pandemija, na koga su se oslonili? Na HRT-e, na 3. program svi školarci na njihov dio koji se ticao zdravlja i pratilo se to. Pratilo se i tu je bila velika uloga HRT-a. Možemo to obezvrijediti danas kada je to pomalo sve na neki način iza nas. Ali u tom vremenu tražila su se rješenja. I HRT-e je svoje dao kao i druge televizije ne na jednak način. Oni koji danas govore o tome da su im neki mrski, nisu bili mrski kada su u te budžete, kućne budžete ubacili 40-tak tisuća eura nisu bili, ali danas eto ne volimo ih, mrski su mi itd. Čak se sjete i Dnevnika iz neke 2017. godine i cenzure. Zamislite vi to. Ili dvije i ne znam koje godine, uoči Oluje ili nečega. Postoje oni koji promatraju i žele sve prilagoditi sebi. Postoje oni koji uređuju svoje uratke i društvene profile na isti način žele uređivati i HRT-e. Ako smo to mi u HDZ-u neka netko kaže što mi to radimo, koga mi to zovemo. Da li zastupnici HDZ-a ulaze u novinarsku sobu i traže da im se pegla imidž, da im se ne govori ono što im se govori ili da im se ne piše onako kako se piše? Ne rade. Ali ima onih koji to rade dnevno, svaki dan i zato je postalo problematično to što se događa ovdje u sabornici. Ova Izvješća, mi ćemo prihvatiti Izvješće za 2019. i 2021. Na znanje ćemo primiti Izvješće za 2020. godinu s obzirom na to što se događalo upravo u odnosu tijela Nadzornog odbora, Programskog vijeća i tadašnjeg ravnatelja koji je uhićen i to smo jasno rekli i na sjednici Odbora. To ćemo reći uvijek zato jer je to ono što želimo, sačuvati naše institucije neovisno o tome što mi o njima mislimo, neovisno o tome. Možda nam se sviđaju, možda nam se ne sviđaju, ali utemeljit svoju raspravu na tome da mi ništa ne valja onda je poruka sljedeća, imaš drugi program pa gledaj što god hoćeš ako ćeš baš inzistirati na tome da je to tako. Ima zaista danas što sve vidjeti. HRT-e je po nama krenuo u nekom boljem smislu kada govorimo o sadržajima, o gledanosti. Financije su očito problem i tu treba raditi vjerojatno i više nego do sada, a na nama je svima da to pokušamo svatko iz svog kuta gledanja usmjeriti u pravcu da sačuvamo taj javni servis, tu instituciju i da to funkcionira onako kako je to sada zamišljeno u Zakonu. Da li će se mijenjati ili neće, o tome će svoje reći i ministarstvo. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata poštovanog zastupnika Zvane Brumnića. Poštovani predsjedavajući, poštovani glavni ravnatelju, kolegice i kolege. Da nastavim kolegu Borića, „svak se češe gdje ga svrbi“. Najzanimljivije je što kad se HDZ-e počeše i kaže nije valjalo ali mi smo nastavili tim putem i još smo to unaprijedili, pa onda ja to nazovem necenzurom nego uređivačkom politikom i zato HDZ-e nema problem da treba pegla … /ne razumije se/ … jer mu ga pegla uređivačka politika imenovana od strane osoba koje je imenovao HDZ-e. Ali ono što je ključno pitanje, nije to. Ključno pitanje je zašto imamo javnu televiziju i čemu služi javna televizija? Zašto sam ponio ovu hrpu papira? Jer ova hrpa papira gospodine Šveb predstavlja kako potrošiti 4 milijarde kuna a da imate nezadovoljne radnike, nezadovoljne gledate to se vidi po gledanosti i barem pola dvorane nezadovoljno a kao što smo vidjeli i dio HDZ-a nezadovoljan. U svojoj replici sam pitao imamo javnu televiziju koja godišnje ima veći prihod nego sve druge televizije u ovoj zemlji, upitnik. Ima više zaposlenih, nego sve druge televizije u ovoj zemlji. Istini za volju ima zaposlene i ljude koje ste razriješili zato što ste smatrali da su nedostojni obnašanja posla na HRT-u, pa ste onda došli vi i toj osobi građani ove zemlje isplaćuju 400-njak tisuća kuna godišnje. Jel' to točno? Je. Sada je pitanje zašto? Neki dan sam čitao u novinama a HRT-e se u zadnje vrijeme vrlo rijetko nalazi u novinama. Moram priznati ne znam jel' to uspjeh ravnatelja ili činjenice da ima dobre odnose sa ostatkom medija da se tražilo povećanje pretplate, da se je reklo da se sa ovolikim novcima više ne može raditi? Danas smo ovdje čuli da su radnici na HRT-u potplaćeni i ja moram priznati, ja stvarno mislim da netko tko radi po izvještaju za 3 tisuće 851 kunu je potplaćen što god radio jer smo rekli da je minimalna plaća nešto veća od toga. Pa mi onda nije jasno, kako u izvještaju nađemo tu plaću? To je pitanje. Ovdje se nalazi 4 milijarde kuna potrošenog novca naših građana i jednostavno postavljeno pitanje što su dobili za? Jedina stvar koju moram priznati sa ove govornice koju mislim da je bila relativno dobra ili dobro odrađena je bila ta škola, tv škola ili online škola kako se je zvala. Da, tu je HRT-e ispunio svoju zadaću. Da li je ispunio svoju zadaću u svemu drugome? Danas sam naletio recimo na jedan članak u Nacionalu gdje se spominje izgubljen spor protiv Helene Krmpotić gdje vi sa HRT-a kažete da nemate pojma o tome, ne znate što ćete napraviti. Pa vas ja onda ovdje pitam, da li ćete poštivati sudsku odluku? Da li ćete gospođu vratiti ili gospodičnu vratiti na mjesto s s kojeg je otpuštena od tamo piše gospodina Stipića? A to je isti onaj gospodin s kojim kada ste vi dolazili je postojao problem i tužbi prema novinarima i seksualnog uznemiravanja ako se ja dobro sjećam. I u članku piše da je ministrica rekla da je to najbolja osoba na HRT-u. Pa onda moram priznati vrlo sam začuđen. S jedne strane Sabor je zahtijevao od vas i vi ste to na neki način proveli da ste povukli sve one tužbe koje su išle protiv novinara što je bilo ja bih rekao nesuvislo da su uopće podnešene. A s druge strane gubite spor, a osobe zbog kojih ste izgubili spor mene zanima tko će to platiti. Između ostalog to bi trebalo i građane zanimati, jer kada rukovodeće osobe naprave poteze za koje građani onda moraju plaćati onda bi te rukovodeće osobe na neki način trebale snositi odgovornost. Ali onda se postavlja ono ključno pitanje što oporba ovdje na neki način je željela ukazati, a to je da uplitanje ja sam to postavio kao pitanje da li se vidi razlika između HRT-a i BBC-a pa je ravnatelj rekao da mislim da je možda čak bolji od BBC-a? Pa bi to bila ako mene netko pita izjava dana da ključne slobode u ovoj zemlji, ključno obrazovanje društva ustvari polazi od javne televizije neovisno o svim ostalim društvenim medijima koji postoje i koji moram priznati uzimaju ogroman dio kolača u svemu što rade. Javna televizija je plaćena to je ono što je ključno, mi ju plaćamo da bi izvršavala nekakav posao, a ona ne izvršava taj posao. I negdje sam davno čuo rečenicu koja kaže da u zemlji u kojoj je sve laž jednostavno istina ne može doprijeti do onih do kojih treba doprijeti. I govoriti o visini pretplate kao problemu u trenutku kada moram priznati građani teško žive je nelogično, jer u svojim izvještajima navodite da imate 25%-tnu gledanost, a praktički u ovoj zemlji postoje nekakve 4 televizije koje se mogu gledati sve ove ma Maxtv itd. Pa onda sa tom 25%-tnom gledanošću očito imate loš program. Morate se složiti da bi to bio loš program ako ga 1/4 građana gleda a na nju trošimo praktički 60 ili 70% troškova koje imamo u u tom televizijskom prostoru. Ono što na neki način se ja mogu složiti sa svima koji su prije govorili, a to je činjenica da je upravljanje HRT-om potpuno nefunkcionalno, potpuno nefunkcionalno sa strane zakona kakav je i strukture koja je postavljena na tom HRT-u i da to treba mijenjati. I onda kada vidite da postoji konsenzus oko toga i to ne od sada, nego taj konsenzus postoji već jedno duže vrijeme ali nitko to ne želi napraviti. je pitanje. Zašto vladajući koji su svjesni toga problema, koji su svjesni da Programsko vijeće, ravnatelj itd. i mogu i ne moraju surađivati i mogu i ne moraju donositi odluke koje će jedni, drugi ili treći poštivati? I onda dođu ovdje pred Sabor kažu to je tako bilo mi se nismo složiti. Ovi drugi kažu mi se nismo složili s njima. Vuk izjeo nešto, ali nije ovcu, ovca je ostala čitava i idemo dalje. Vi ste doveli novog ravnatelja. Taj novi ravnatelj je trebao bar bi ja očekivao nešto isporučiti u ovih dvije godine. Ja moram priznati ako pogledate izvješće iz ovog Sabora ili iz bilo kojeg događaja na kojem se nađete shvatit ćete vrlo često da ta izvješća vrlo rijetko odgovaraju onome gdje ste bili. I onda si postavite pitanje. Jel' trebate vjerovati svojim očima ili trebate vjerovati HRT-u? To je što se tiče informativnih emisija. Ovdje su mnogi prije mene se osvrtali na taj informativni program i osobu koja ga predstavlja gdje je ravnatelj rekao nema nikog boljeg. Pa meni je teško za vjerovati da ne možete naći nikog boljeg ako su vaši zaposlenici na unutarnjoj anketi tu osobu ocijenili sa osobom dva. Mislim to koga ocijenite sa osobom dva kao prosječnom ocjenom dovoljno da ima od 10 njih jednog koji mu je dao pet, pa ćete doći do dva. Tako da bi bilo logično da se zapitate možda da li stvarno ne postoji u tom prostoru niti jedna druga osoba. I osvrnut ću se samo na još jednu stvar, a to je, kolega Dretar je nešto govorio o tome, da li je, dal ste uopće kao šef HRT-a svjesni što imate u vlastitim arhivama i da li ste svjesni nekakve prošlosti tog HRT-a i šta je on ustvari predstavljao na ovim prostorima. Ja se ne sjećam u zadnje vrijeme neke dobre HRT-ove serije ili nečega, a svi ćemo se sjetiti i onog Velog mista i Kud idu divlje svinje itd. nakon godina i godina što ih nismo gledali. To je vaš zadatak. Vaš zadatak je sa ovih 2.800 zaposlenih koji po ovom izvještaju moram priznati stvarno imaju niske plaće, a vi trošite najviše novaca bi trebali ostvarivati neke tako dobre stvari jer su se očito mogle ostvarivati jer kad gledamo vani drugi ih ostvaruju. Tako da podržat ovo izvješće nakon što praktički niti jedna od ove tri godine nisu vaše nešto na kraju ove treće i tu se vidi određena razlika u izvještaju odnosno u prilozima koji su dani da ste vjerojatno pokušali staviti dio svog tača u to. Ali ustvari ja mislim da niste ispunili funkciju javne televizije, da je to ona ključni problem koji se pojavio jer svi novci potrošeni na loš program su uzaludno potrošeni novci. Evo, tako da nećemo podržati ovaj izvještaj, a od vas jednostavno pitanje kao oporba ne možemo zahtijevat, ali vas vjerojatno možemo zamoliti da pokušate neke od stvari koje su ovdje bile iznesene sagledati i vidjeti da li stvarno gurati stalno u istom smjeru očekujući drugi rezultat je prihvatljivo evo da ostanem čak bi rekao politički korektan. Hvala. Poštovane kolegice i kolege, pored činjenica koje ću iznijeti u raspravi malo kasnije, činjenica da u ožujku 2023. raspravljamo o Izvješću o radu odnosno poslovanju HRT-a za 2019. godinu zapravo izgleda vrlo logično. Trebalo je malo zaboraviti, malo popeglati onako ugasiti sve ono čime su nas odgovorni ljudi na HRT-u doslovno počastili 2, 3, 4 godine ranije, a bili su zaista velikodušni u tom čašćenju. Dakle, ajmo o okolnostima rasprave i samog predmeta rasprave iz kojih je vidljiv apsurd da je čovjeka koji je ovo izvješće trebao braniti morala doslovno odvesti policija kako bi ga se uklonilo sa pozicije odgovornosti umjesto da zbog svog neodgovornog rada s nje doslovno odleti, odleti. Dakle, raspravljamo o izvješću o radu odnosno poslovanju HRT-a za '19., '20. i '21. godinu, a da je pod broj jedan glavni ravnatelj odnosno glavni odgovorni za rad i poslovanje HRT-a u svim tim godinama međuvremenu završio u pritvoru zbog sumnje na korupciju i davanje 50 tisuća eura mita. Drugo, nadzorni odbor HRT-a prihvatio je plan samo za 2019. i 2020. godinu i to samo financijski dio jer program rada nije ni dobio na suglasnost. Treće, nadzorni odbor HRT-a nije prihvatio plan za '21. godinu i četvrto programsko vijeće HRT-a nije dalo pozitivno mišljenje na program rada HRT-a niti za 2019., niti za 2020., niti za 2021. godinu. I o čemu mi pričamo? O čemu mi uopće danas raspravljamo? Glavne primjedbe programskog vijeća zbog kojih ono sve ove godine ne daje pozitivno mišljenje na prijedlog programa rada odnose se na ponavljanje ciljeva iz prethodnih godina jer znači da se ciljevi konstantno ne izvršavaju pa ih se mora ponoviti u onom idućem planu. Također uočena su kršenja Zakona o HRT-u, ej kršenja Zakona o HRT-u. Kršenje ugovora s Vladom RH. Kršenje određenih etičkih, profesionalnih, novinarskih i ostalih standarda u pojedinim emisijama HRT-a. Problemi organizacije, problemi poslovanja koji se izravno odražavaju na program i slično. Dakle, ovo nisu moje primjedbe, ovo su primjedbe programskog vijeća HRT-a, pisane, ne usmene. Nisam to čula u kafiću u kuloarima, to su članovi programskog vijeća napisali. ako govorimo o nadzornom odboru što se sve spočitavalo glavnom ravnatelju, ja ću sad navesti samo dio. Prvo, muljaža s nabavom video zida od srpnja 2019. do ožujka 2020. i to govorim o nabavi video zida u vrijednosti od 12 milijuna 450 tisuća kuna. Ta nabava nije dobila odobrenje nadzornog odbora, već je nadzorni odbor uputio na provedbu postupka javne nabave. Nakon toga vrijednost video zida svodi se na iznos ispod 10 milijuna kuna i time glavni ravnatelj izbjegava potrebu suglasnosti nadzornog odbora. Dakle, nalazi dobavljača koji izrađuje taj video zid. Može i 10 milijuna ne treba biti 12 milijuna 450 tisuća ako nije potrebna suglasnost nadzornog odbora. Ma vidi vraga. Baš ona klasična, reći ću hrvatska priča, al znamo tko kroji hrvatsku priču. Dalje, uskrata suglasnosti nadzornog odbora na ugovor o energetskom učinku između HRT-s i HEP ESCO zbog neprimjerenog vođenog postupka od strane ravnateljstva HRT-a. Pokušaj provedbe investicije vrijednosti od 130 milijuna kuna ponovno bez znanja i suglasnosti nadzornog odbora i potom poništavanje natječaja za investiciju i njezina obustava nakon što je nadzorni odbor za nju slučajno saznao iz tiska, znači sada više investicija ne treba. Zašto? Jer vidi vraga mora ić na suglasnost nadzornom odboru, a da je prošlo onda bi bila provedena, to je onaj susta app ako prođe prođe, možda neće ovi skužiti, mi ćemo hapiti koju milijardicu, ne milijardicu, u ovom slučaju milijunčić, pa svakome dobrom, ali nije prošlo. Netransparentnost u postupanju prilikom prelaska HRT-a na neprofitno računovodstvo, zataškavanje seksualnog uznemiravanja od šefova pojedinih odjela i neefikasan sustav prijava i procesuiranja slučajeva spolnog uznemiravanja i seksualnog nasilja na HRT-u uz izlaganje žrtve sekundarnoj viktimizaciji, uskrata suglasnosti na ugovor između HRT-a i producentske kuće Castor Multimedia zbog propusta u postupku nabave i povreda Općih pravila poslovanja. Eto što je Nadzorni odbor spočitavao HRT-u. Jel treba još, ma jel treba još da vas uvjerim da ova izvješća ne da nisu za podržati nego za njih ne treba uopće niti trošiti minute i raspravljati o njima. Al ajde vratimo se na rad odnosno poslovanje HRT-a. Glavni ravnatelj HRT-a je doveo HRT u situaciju da radi bez programa rada, pa se postavlja pitanje o čemu mi danas raspravljamo, o izvršenju kojeg programa rada, o radu HRT na čemu točno, o radu i poslovanju uz suglasnost koga, što uspoređujemo, izvršenje kojeg programa rada ako ga nema, ako taj program rada nije dobio suglasnost, što mi danas analiziramo točno? Međutim ono na čemu je HRT definitivno radio je na egzodusu kvalitetnih i dokazanih novinara kako u razdoblju od 2019. do 2021. tako i danas. S HRT-a poglavito informacijsko, informativno medijskog servisa otišli su Mirjana Posavec, Dragan Nikolić, Borko Brunović, Ranko Stojanac, Marko Stričević, Dražen Majić, Dragan Nikolić, Dino Goleš, Jelena Bokun, Slađana Bukovac, Dajana Šošić, Maja Tanasovski, Lana Gašparac, Petra Mlačić i mogu tako ja nabrajati i nabrajati, a oni pak koji nisu raskidali ugovor o radu traže premještaje u druge programe, o tome se ne priča, a možda i bolje da se ne priča jer bolje da to izvješće o nečemu koje predstavljaš ipak malo bolje izgleda ako šutiš o tome da ti najbolji ljudi napuštaju brod. Radilo se i na tužbama i opsesivnom progonu novinara i na to je upozoravao Nadzorni odbor, tada onaj isti Nadzorni odbor koji je i na ove makinacije prethodno navedene upozoravao, a rezultat te opsesije je vidljiv u barem 2 ili 3 pravomoćne sudske presude u kojima je između ostalog i potvrđena cenzura i ograničavanje slobode mišljenja u najvažnijem odjelu onom informativno medijskom i je li netko za to odgovarao? Nije, što bi rekao naš voljeni vođa zero, ziro, nula, isti ljudi, ista pozicija, isti sistem rada. Ima tu još svega i naravno potrajala bi ova rasprava kada bismo na čistac izvadili sve apsurde na javnoj televiziji koju plaćaju hrvatski građani. Zar nije dovoljno da je za davanje mita osumnjičeni glavni ravnatelj o čijem radu bez programa rada danas raspravljamo, još uvijek zaposlenik te iste televizije i još uvijek ga plaćaju plaćaju hrvatski građani? Možete birati, da li zbog toga što je osumnjičenik u aferi za davanje 50 tisuća eura mita ili zbog svih ovih makinacija koje su pisano, dokumentirano utvrdili nadzorna tijela odnosno Nadzorni odbor, pa i Programsko vijeće ako hoćete. Zar nije dovoljno da informativni program vodi osoba kojoj je bračni partner visokopozicionirani djelatnik obavještajnih službi? O čemu mi pričamo, jel mi pričamo o radu javne televizije? Javnost je zaboravila da je novoimenovani ravnatelj bio u eklatantnom sukobu interesa i također je javnost zaboravila kako je došlo do imenovanja novog šefa HRT-a. Kako je došlo? Sjećate se, vladajući su pokušali protiv svih demokratskih uzusa i procedura progurati ravnatelja bez odgovornosti sabora. Jel se sjećate što se dogodilo? Mi smo iz oporbe stali ovdje ispred govornice i sviđalo se to kome ili ne obranili smo čast ovog visokog doma i vladajući su morali priznati pogrešku i ponoviti sjednicu i tako poče mandat mandat novom ravnatelju. Na prvom obraćanju na Odboru za medije novi ravnatelj obećao je povući tužbe protiv novinara i što se dogodilo? Ha našao je razlog da ih ne povuče, nastavio je HRT tužiti vlastite novinare i uredno gubiti presude. I ja ću još jednom iskoristiti priliku i podsjetiti na progon predsjednika HND-a Hrvoja Zovka, pa me zanima tko će odgovarati za svu tu štetu koja se nanosi javnom servisu i koju plaćaju hrvatski građani preko pretplate i proračuna jer ne radi se samo o ugledu, radi se i o financijskoj šteti, netko plaća te odvjetnike. a ima nešto u izvješćima Nadzornog odbora i o angažmanima odvjetnika u ovom izvještajnom razdoblju. I umjesto da se taj novac usmjeri na obrazovni sadržaj kako godinama traži i samo Programsko vijeće, HRT svojim tužbama i namještenim informativnim programom nastoji zaglupiti javnost, umjesto obrazovnih emisija puštaju se emisije u kojima neki bezličnjaci diraju grudi kipovima. Da, to je domet HRT-a, to je javna televizija, javna televizija o kojoj njemački javni radio emitira 50-minutnu reportažu pod nazivom Hrvatska televizija u kojoj se konstatira da je HRT zastrašujući primjer u što se može pretvoriti javni servis. Pazite, kad vam njemački javni radio kaže da ste zastrašujući primjer u što se može pretvoriti javni servis, e pa svako normalan bi se malo zapitao. Javna televizija za koju autorica reportaže komentira da je ostala šokirana načinom rada na HRT-u i cenzurom koja tamo vlada, a cijela se reportaža referira upravo na izvještajno razdoblje o kojem danas raspravljamo. I što zaključuje njemački javni servis o radu HRT-a, zaključuje da između ostalog nema koordinacije među različitim redakcijama, nema uredničkih kolegija, u informativnom programu prate se samo protokolarne vijesti o tome što rade Vlada i tadašnja predsjednica, novinare se demotivira da istražuju zanimljive teme itd.. Kaže autorica citiram „Službena agenda Vlade je identična agenda glavnih urednika“, neki urednici sjede na istoj poziciji, pričala sam maloprije o njima. Ima tu još puno zanimljivih konstatacija od pronalaska promoviranja proustaškog revizionizma do korištenja izjava običnih ljudi isključivo za potvrdu onoga što kažu vladajući političari. Eto kolegice i kolege, pa vas ja pitam je li to javni servis civilizirane europske zemlje? Eh dame i gospodo, ne nije. Dok se ne promijene okolnosti upravljanja izrazito lošeg upravljanja HRT-om takav HRT ne treba nikome, osim naravno vladajućoj stranci koja će ponovno naći način kako da na rukovodeća mjesta dovede svoje ljude koji će onda u maniri dobrog dobrog gospodara vodu tjerati na svoj mlin jer razumije se dolaze izbori, svaka sekunda javnog servisa bit će bitna. Klub SDP-a zbog svega što sam navela u ovoj raspravi neće podržati niti jedno od ovih izvješća. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a zastupnice Marijane PUljak. Eto kolegice i kolege, HRT bi kao javni servis svojim pravodobnim, neovisnim, transparentnim informiranjem trebao kao što sam rekla u replici biti moćno, ako ne i najmoćnije oružje u borbi protiv korupcije. Želimo jak javni servis jer je on garancija i jakog demokratskog društva. Da bi imali aktivne građane koji sudjeluju u procesima u društvu moraju biti informirani, dobiti punu informaciju kako bi mogli izvesti svoje zaključke i donijeti prave odluke. No, kakav je HRT danas? Možda je najbolja ocjena stanja na HRT-u izjava novinarke Ljubice Letinić koja je na upit zašto je otišla s HRT-a samo kratko poručila, bilo me sram reći da radim na HRT-u zato sam otišla. A što strani novinari misle o HRT-u najbolje se vidi iz izjave njemačke novinarke koja je u prosincu 2019., evo spomenula je kolegica radila reportažu o HRT-u završava s konstatacijom da na HRT-u vlada atmosfera kao u Sjevernoj Koreji, kao u Sjevernoj Koreji. Njemačkoj novinarki nije jasno zašto vladajuće stranke imaju toliko utjecaja na program HRT-a ako je to javni servis kojeg plaćaju svi građani jer je u njemačkim javnim medijima nezamislivo da se njihovo vodstvo i novinari tako ponašaju. dakle danas produžena ruka vladajuće stranke, a on ne smije biti plijen niti jedne strane. Treba informirati, obrazovati i zabaviti, ali evo u kući koja treba educirati i obrazovati upravo glavni ravnatelj je zadovoljan ocjenom dva kojom je u jednom od temeljnih dokumenata HRT-u zvanom strategija ocijenjen rad i djelovanje Informativnog odjela na čelu s Periša Periša Čakarun, a kako je on izjavio od nje nije vidio bolju. Zapravo zapitajmo se ima li smisla uopće danas raspravljati o izvješćima vezanim za mandat glavnog ravnatelja HRT-a koji je završio u Remetincu što recentna povijest ne pamti i to zbog zlouporabe položaja. Dakle, 2023.g. raspravljamo o lanjskom snijegu što bi rekli. Ima smisla samo da bi ponovili kako za sve što se događalo na HRT-u odgovornost snose HDZ i njegovi koalicijski partneri koji su istog tog ravnatelja ne samo instalirali na mjesto ravnatelja već sve javne apele i informacije o tome što se stvarno događa na HRT-u sustavno ignorirali, a istog sustavno štitili na saborskim odborima na kojima se raspravljalo o stanju na HRT-u. Za mandata spomenutog Bačića serijskog tužitelja novinara i nakladnika koji su kritički pisali o radu i poslovanju HRT-a čovjeka za čijeg su mandata saborski odbori raspravljali i o seksualnom uznemiravanju na HRT-u visokopozicioniranog Bačića inače Bačićevog najbližeg suradnika da bi potom sam Bačić proveo istragu koja je završila tako što je on zaključio da se nije dogodilo ništa. Sadrže li ova izvješća podatke koliko su vanjski odvjetnički uredi zaradili na obijesnim tužbama protiv novinara i nakladnika HRT ih je podigao više od 30, pa i vlastitih zaposlenika koje je Bačić progonio, kakve li ironije, zbog štete ugledu i časti HRT-a? Za ove godine koje obuhvaća izvještajno razdoblje mogli smo čitati o aferama, nepoštivanju novinarskih standarda, etičkih normi, gušenju medijskih sloboda na HRT-u, s druge strane moglo se čuti o najskupljem, najmodernijem Studiju Dnevnika u Europi čime se hvalio HRT za mandata g. Bačića, mogla se u tom studiju se mogla za trajanja podnevnog Dnevnika čuti snažna kiša. Naime, uza sve te novce ili koliko su uložili u taj studio nije imao adekvatnu zvučnu izolaciju. Pravomoćne sudske presude u slučaju Zovko pak govore o cenzuri i ograničavanju slobode govora u informativnom medijskom servisu HRT-a. Što je HRT poduzeo po tom pitanju? Opet ništa. Javni servis koji bi trebao obrazovati, educirati, širiti znanstvenu istinu ima manje od 9% obrazovnog programa koji je obično u nekim porno terminima ako ne računamo Školu na trećem. Program HRT-a kontaminiran je revizionističkim ispadima. Informativni program HTV-a kojeg sami zaposlenici podrugljivo nazivaju vladin Vilten ili da predsjedniče Vlade. Netransparentno upravljanje javnim novcem, afera seksualnog uznemiravanja čiji epilog još nije poznat, sramotne tužbe protiv novinara i nakladnika zbog kojih je Hrvatska česta tema europskih i međunarodnih organizacija koje prate stanje slobode medija. Sjetimo se i velikog novinarskog prosvjeda iz 2019. godine na kojem je zatražena smjena tadašnjeg vodstva. Ništa od toga se nije značajnije promijenilo pod vodstvom novog ravnatelja. Kako je moguće da se unatoč sudskim presudama u kako tvrde sami zaposlenici eutanazirani informativni program ne događa ništa osim održavanja statusa quo iz Bačićeva mandata. Unatoč konstantnim i glasnim upozorenjima strukovnih udruga na cenzuru i autocenzuru, a potom i s tri pravomoćne presude koje su dokazale cenzuru na čelu je Mesa, ostala je i dalje Katarina Periša Čakarun. Dakle, od slavne petorke Kunić, Bačić, Stipić, Kovačić, Periša Čakarun na opće zgražanje zaposlenika i onih koji znaju stanje stvari na HRT-u na svojoj poziciji jedino je ostala ona koja je morala među prvima otići Katarina Periša Čakarun koja je na funkciju urednice informativno-medijskog servisa došla 2016. na valu agende Tomislava Karamarka, a koja svoju politiku ulizništva i deprofesionalizacije uspješno provodi i dan danas. Ostat će upamćena i po tome što je nakon prijave zaposlenice o seksualnom uznemiravanju od strane visoko pozicioniranog rukovoditelja istu odvela na sastanak sa onim kojeg je žena prijavila. Transkript tog sastanka objavio je tjednik Nacional i nikada nije demantiran. Prema jednoj priči ta urednica je nakon što je HRT izgubio spor o postojanju cenzure na javnom servisu izjavila nije istina da na HRT-u postoji cenzura, to je uređivačka politika. Gdje je istraživačko novinarstvo? HRT sa 2800 zaposlenih i godišnje milijardu i 300 milijuna kuna, dakle više kao što smo čuli nego sve ostale tv kuće zajedno ne samo da nema odjel istraživačkog novinarstva, nego nema ni istraživački magazin tipa na primjer Provjereno. I to se naravno namjerno radi. HRT ne otkriva ništa, novinarstvo je uškopljeno, sustav se uspješno pretvara u izvještajnu agenciju od koje se samo kaže ovaj je rekao ovo, ovaj ono. Ne preispituje se, ne analizira, ne stavlja u kontekst. U udarnim terminima danas gledamo navodno zabavno-putopisne dokumentarce zbog kojih se buni javnost i relevantne strukovne udruge. Sjetimo se kipa Marije Jurić Zagorke. Dok su sadržaji od javne vrijednosti i interesa poput emisije Labirint gurnuti u termine pred ponoć, oko ponoći ili ih možete gledati od 4 u jutro ako ste ono orni za posao ili možda evo ja prije nego idem na avion ovde mogu pogledat Labirint u 4 u jutro. Moramo razmisliti i o vremenu u kojem živimo, za koga mi održavamo tu televiziju, što naša djeca danas gledaju, koji sadržaj prate. Dakle, gledate li generaciju je li svoje djece oni uopće ne prate televiziju i taj koncept televizije im j potpuno stran. Dakle, oni su n a Youtubu, na Instagramu, na Tik-Toku, na Snapchatu, na Snapchatu, Netflixu. Dakle, traže sadržaj na zahtjev i možemo li predvidjeti kako će televizija uopće izgledati nismo o tome pričali niti smo što čuli ovdje od ravnatelja, kako će televizija izgledati za sljedećih 20 godina. Sve više ljudi dakle uopće nema televiziju jer imaju nekakve razne streaming sustave. Nemaju televizor uopće u kući. Trenutno, tj. već nekoliko godina poslovna strategija HRT-a je ponuda otpremnina i odlazak zaposlenika i to u svim odjelima. Neki su otišli i bez otpremnina, dakle egzodus novinara velikim dijelom iz informativnog programa. Evo kolegica ih je nabrojala sve ne znam Domagoj Novokmet, Branimir Zekić, da ih ja i dalje ne nabrajam, Dragan Nikolić najsvježiji primjer. Dakle, vrhunski vanjsko-politički novinar što je poražavajuće, jer to znači da je HRT mjesto sa koje se bježi, iz čega se da zaključiti da ne postoji analiza ili mi za nju ne znamo o potrebnom funkcionalnom broju zaposlenika u svim segmentima poslovanja, dakle sa realnom projekcijom i dinamike i promjene odlazaka u mirovinu, zamjene zaposlenika umirovljenih novima itd. Dakle, ako može otići svatko tko poželi, nikakvog je li stres nema. Kako onda točno znamo koliko ljudi uopće treba za izvršavanje programa? Zakon o HRT donesen je za SDP-ove koalicijske vlasti ali upravo je glavnom ravnatelju donio velike ovlasti. Ovdje smo čuli kolegu iz HDZ-a je li koji napada taj zakon, donio ga je ovaj, onaj itd. a imali su punih 7 godina sa svim svojim koalicijskim partnerima i u dva mandata itd. da ga promijene. No, nije napravljeno, nije učinjeno ništa. HRT-u treba hitna dubinska i snažna reforma, izbor kompletno novog vodstva, izmjena Zakona o HRT-u koji će osigurati neovisnost javnog servisa od politike. Dakle, to su ključni koraci na putu Dakle, izbor novog vodstva, izmjena Zakona o HRT-u, osigurati da se iz javnog servisa makne politika i postoji neovisno tijelo koje će kontrolirati njegov rad. Nisam htjela ulaziti u diskusiju sada ovdje o pretplati i potrebi plaćanja ili ukidanja pretplate, jer ovo, dakle javni servis nam apsolutno treba, ali ovo što danas imamo HRT ovakav kakav je i kako funkcionira danas zapravo nije javni servis kakvi građani očekuju u zaslužuju. U skladu time jedan ono dubinski reset bi bio i ukidanje HRT pretplate čisto da ih malo šokiramo i da vidimo hoće li to pomoći ikakvoj reformi. Druge zemlje u Europi ne znam Švedska, Češka prelaze na neke druge modele iz postojećih poreza je li i onako smo najopterećenija država valjda u Europi ako ne i u svijetu po porezima. Dakle, oni uvode nekakve druge modele da s njima sad ne diskutiram, ali zaključak generalni dakle ovo nije javni servis kakvog naše društvo i naša država treba i naravno evo nećemo podržati ova izvješća. Hvala. Slijede pojedinačne rasprave. Prva je poštovani Davor Dretar, nema ga gubi pravo. Slijedi poštovani zastupnik Marijan Pavliček, izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege, evo kao što sam istaknuo u ime Kluba Hrvatskih suverenista smatram da smatram da HRT sa svojih milijardu i 291 milion prihoda o toga milijardu i 127 milijuna od rtv pristojbe ipak ima povlašteni položaj u odnosu na ostale komercionalne tv kuće. Kada državna kuća ima takve prihode onda očekujem da program bude kvalitetniji u smislu da nećemo gledati recimo filmove 5 puta jedne te iste, da pogledamo koji film u premijeri, da već znamo u koje doba otprilike koji film ide. Onda očekujem da ta tv kuća prenosi sva svjetska i europska prvenstva u bilo kojem sportu u kojem je igra Hrvatska nogometna reprezentacija, hrvatska reprezentacija, a ne da moramo recimo rukomet gledati na nekim drugim komercijalnim tv kuća što se tiče svjetskog prvenstva i slično. Onda očekujem da se gledateljima uistinu ponudi taj širok dijapezan cjelokupnoga programa. Ali isto s obzirom da znamo da politika postavlja čelne ljude HRT-a, čelne ljude nadzornog odbora, 9 od 11 članova programskog vijeća HRT-a se bira ovdje i potvrđuje ovdje u Hrvatskom saboru, očekujem da ta kuća ipak predstavlja i širu hrvatsku javnost. Naime, ostao sam neugodno iznenađen ovih dana, ne samo ja nego na tisuće naših sugrađana i desetke tisuća vezano za prikazivanje animiranog serijala Drske djevojke gdje se promovira LGBTAQ propaganda, gdje se udara na temelje kršćanskih obitelji. Ono što je još gore taj sadržaj je bio pristupačan maloljetnoj djeci. Ja ne želim da moje dijete, a imam ih troje maloljetnih od 4, 6 i 9 godina u 2 popodne gleda film u kojem tj. crtani film o kojem se govori o abortusu, o promjeni spola, o transrodnosti, o tome da se treba odreći vjere i vjerovati u neke marksističke nauke i Nema, pustite to u 11 navečer kada djeca spavaju, ali ne može trovati našu djecu preko ovakvih animiranih crtanih serija. I očekujem da ipak čelni ljudi HRT-a nakon brojnih pritužbi koje su građani poslali povuku ovaj animirani film iz programa jer ipak moramo uvijek imati na umu da u ovoj državi živi gotovo 90% vjernika, živi preko 80% katolika i da se ipak treba poštivati i mišljenje većine. Isto tako moram spomenuti da je ovaj tv servis morao biti u nekim stvarima objektivniji prvenstveno što se tiče dnevnopolitičkih emisija gdje ne ne stoji teza kolege Borića o pozivanju pripadnika oporbe ili predstavnika vlasti i njihovog omjera u tim dnevnopolitičkim emisijama. Ili se zovu jedni te isti kao da u ovom Hrvatskom saboru imamo svega 15 zastupnika, stalno se jedni te isti pojavljuju u tim medijima, a oni koji su ovdje u Hrvatskom saboru koji rade, koji se trude ne dobiju tu mogućnost. I mislim da to nije fer ni korektno. Već sam spomenuo znači evo ja u ovih 2,5 godine kao čelnik čovjek političke opcije koja ovdje ima 4 saborska zastupnika, koji je najaktivniji iz 5. izborne jedinice nisam niti jedanput gostovao u Otvorenom, niti jedanput. …/Upadica se ne razumije./… Neka, ali moram reći još jedanput. S druge strane evo pojedinci su znači očigledno pretplaćeni na to Otvoreno, mislim da ih već stolica čeka svaki put, već piše njihovo prezime, prezime Habijan, prezime Hrebak, prezime Zekanović i Ja isto kao Marijan Pavliček plaćam 80 kuna tv pristojbe kao i jedan Hrebak pa ne vidim razloga po čemu on može biti znači 20 puta pozvan u ovom mandatu, a Marijan Pavliček nula puta. Evo ja ne vidim tu nikakav valjani razlog i nema objašnjenja za to i ja očekujem da ćete u pisanom obliku mi odgovorit na ovo pitanje kao što ste rekli, nisam to zaboravio. I još jedanput ću napomenuti što je jako bitno, a to je stvarno evo dobronamjeran savjet da ipak očekujem da na u informativnom programu u dnevniku jednom tjedno se posveti bar 5 minuta izvještajima o Hrvatima u BiH jer se HRT prvenstveno sluša, jer nemaju svoj tv program na hrvatskom jeziku BiH-a i da se posveti više vremena radu europskih zastupnika iz Hrvatske. Hvala lijepa. Ima nekoliko replika, prva je poštovana Sanja Radolović. **Radolović, Sanja (SDP)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega Pavliček, mene zanima da mi komentirate činjenicu prema nedavnom istraživanju Eurobarometra prosjek povjerenja u javne servise nekakvih 55% po uzoru na francuski javni servis, a ako se mi volimo uspoređivati i težimo prosjeku na skandinavskim zemljama to je tamo kod njih 75%. I sad pazite, povjerenje se HRT-u se prošle godine zaustavilo na 39%. Loša vijest je da se javnim medijima manje vjeruje samo u Mađarskoj, Grčkoj i Poljskoj. Kako vi uopće mislite da se taj trend opadanja može zaustaviti i što zapravo bi trebalo napraviti da mi dostignemo barem onu razinu nisku od 55% koja je nekakav prosjek EU? Hvala. Evo zahvaljujem na pitanju. Pa školski rečeno radio sam u prosvjeti to bi bila jedinica, ne bi bila prolazna ocjena, a na 30%, nažalost i naš Sabor koji je na nekih dva cijelih nešto, znači to je u biti preslika hrvatskog društva, ali to je najgora preslika autokratskog vođenja politike u Hrvatskoj od strane prvenstveno Andreja Plenkovića koji preko svojih ljudi očigledno želi zavladati svim sferama našeg društva Ovakav općenito politički utjecaj i autokratsko vođenje nismo imali u ja ja bih se usudio reći u doba ratnog stanja kada je trebalo bit jedinstveno i kada nisu mogle ići svakakve informacije van radi sigurnosti, a ovo danas što se događa da svi oni koji misle drugačije jednostavno nemaju prostora u javnom servisu. I dok god bude politika imala ovakav utjecaj

niz frustracija koje ste iznijeli neke bih mogao i dijeliti, ali recimo što se tiče sportskog programa, mislim i generalnog koncepta javne televizije, moralo bi bit nešto za svakoga, al ne može bit baš sve za svakoga. Ja npr. jako vodim džudo, džudo mi je jedan od najdražih sportova godinama sam ga trenirao, mi trenutno imamo svjetsku prvakinju i svjetsku viceprvakinju u džudu, dakle to prvenstvo nije bilo emitirano na HRT-u ako se ne varam, tu je glavni ravnatelj pa će me ispraviti ako griješim, a relevantno je samo još četri zemlje imaju su imale u povijesti ikada u džudu ženskom prvakinju prvakinju i viceprvakinju. Samo jedan primjer. A što se tiče ovoga marksizma na javnoj televiziji ako mi dokažete da ima marksizma plaćam janje, mislim jer ja doista ne vjerujem u to. Dobro ja vjerujem da i glavnom ravnatelju HRT-a nije lako, maloprije je kolega Beljak rekao da se radi o katolicizmu, mi govorimo o marksizmu sad treba nać neku zlatnu sredinu, svako govori ono gdje ga boli. Ali mislim da ipak ima dovoljno tv programa na HRT-u da se mogu popratiti prvenstveno sportovi gdje imamo vrhunske uspjehe i sportove u kojima se natječe hrvatska reprezentacija. Mislim da je žalosno da posebice, ajmo reći ne bih uvrijedio niti jedan sport, oni koji su masivniji i koji prati veći broj gledatelja da moramo to gledati na nekim drugim tv kućama koje su komercijalne i ne mogu realno gledajući parirati u financijskom smislu HRT-u HRT-u i mislim da si ubuduće HRT takve stvari ne smije dozvoliti da takve i slične stvari moramo gledati ili preko Max TV-a uz dodatno plaćanje ili na drugim tv kućama. **Sanader, Ante (HDZ)** Replika sljedeća poštovani Željko Sačić. Poštovani kolega Pavliček. Dakle, imali smo prilike danas čuti doista čitav niz opravdanih primjedbi na rad naše HRT-a kao javnog servisa i čak su nam se i sami smo ostali zgroženi kad smo vidjeli niz pojedinačnih slučajeva, zlouporaba i nedjelovanja našeg vodstva menadžmenta, međutim doista za svakog čovjeka u Hrvatskoj, a i izvan Hrvatske mora ostat frapantna činjenica da prije tri, kao gost na hrvatsku gledanu emisiju još uvijek Otvoreno pozvan nekakvi samozvani afrikanista koji je otvoreno propagirao međunarodno krijumčarenje djecom. Pa zar vi glavni ravnatelju nakon toga ostajete još u svojoj stolici? Nisu trepnuli ono obrvom. Prijavili smo DORH-u cijeli slučaj jel to je kazneno djelo, da Programsko vijeće nije trepnulo, da glavni ravnatelj nije …/Upadica Sanader: Vrijeme./… ravnateljstvo suverenisti)** Mislim da je problem u tom što Programsko vijeće bira politika i onda teško da će se usuditi neke stvari jer u ovom slučaju što se tiče slučaja Kongo vidimo da vladajući svim sredstvima nastoje obraniti hrvatske državljane, a na stotine i stotine ne znaju koliko je hrvatskih državljana već po raznim zatvorima diljem cijelog svijeta, niti za jednog se nisu tako ni približno založili ko za ovih četvero. A danas imamo potvrdu samog suda u Kongu da se radi o krivotvorenim dokumentima i pitanje kako će taj cijeli slučaj završiti. Bojim se da će naše MVEP sa tim brojnim prosvjednim notama ovo što sad radi napravit veću štetu nego korist hrvatskim građanima dolje u Kongu.

Poštovani kolega, potaknuli ste me u svojoj raspravi da se sjetim jednog podatka, a ravnatelj će možda klimnut glavom je li točan, dakle da ravnatelj HRT-a ne može imenovati urednike Vjerskog programa na HTV-u i Hrvatskom radiju bez suglasnosti Hrvatske biskupske konferencije, to sam našla jedan podatak. Dakle, katolički biskupi su jedini u Hrvatskoj izborili pravo i da formalno utječu na imenovanje urednika na evo javnoj medijskoj kući. To vam je isto tako kao da kad bi za urednika poljoprivredne emisije tražili odobrenje ministra poljoprivrede ili sportskog nekog programa tražili odobrenje ministra sporta ili ministrice koja je zadužena za sport. Dakle, je li ovo malo previše miješanja u uredničku politiku javnog servisa? Hvala. **Pavliček, zahvaljujem. Ne ovo mi je prvo iskreno da vam kažem informacija. Što se tiče urednika mislim da to prvenstveno mora biti profesionalna osoba koja zna i pozna dobro katolički nauk i crkvene zakone, ukoliko ja nisam vidio da se do sada neko žalio na urednike koje su vodili te vjerske emisije pa mislim da nema razloga da bude i ubuduće nekih ekstra promjena. Ali evo to mislim da pitanje trebate postaviti možda s jedne strane Katoličkoj crkvi, a s druge strane ravnatelju HRT-a. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedi pojedinačna rasprava poštovanog Bojana Glavaševića.

Ovako, počeo bih sa time da ovdje zapravo sjede krivi ljudi. U jednom malenom dijelu izvještaja za 2021.g. ovdje možemo, taj izvještaj se u jednom malom dijelu tiče aktualnog glavnog ravnatelja HRT-a, a zapravo se 99% taj izvještaj tiče njegovog prethodnika i zato ja u ovoj pojedinačnoj raspravi ću se upravo u tom omjeru i baviti aktualnim glavnim ravnateljem, a i njegovim prethodnikom. za one, dakle prije svega govorimo o dva saziva sabora, neki od nas nisu bili ovdje u razdoblju u kojemu, izvještaj i pol, dakle 2019. i dobar dio 2020. zapravo je prethodni saziv sabora, a ovaj tek, tek zapravo druga, drugi izvještaj i pol pokrivaju ovaj saziv sabora i naravno onda malo je teško zapravo se svima nama prisjetiti nekih okolnosti ili nekima ne, kolega Borić je recimo bio i u prethodnom sa…, ne, jel da, prethodni saziv sabora, dakle neki od nas smo sudjelovali ovaj u situacijama i u raspravama o HRT-u i u Nadzornom odboru i u Programskom vijeću cijelo to vrijeme i mislim da treba podsjetiti da je taj period zapravo bio grozan, period prethodnika aktualnog glavnog ravnatelja. Stalno, dakle stalno smo imali upozorenja i od Nadzornih odbora, Nadzornih odbora u različitim njihovim sastavima i Programskog vijeća o nepravilnostima u radu, o tome na koji način je tadašnja uprava funkcionirala i veliku količinu, velik dio vremena za ovom govornicom u prethodnom sazivu sabora pogotovo proveo sam govoreći prethodniku aktualnog glavnog ravnatelja da to što radi će moći raditi još i tako je i bilo. da će ga odvesti ili ljudi s vilama jer je program bio katastrofa ili će ga odvesti hrvatske institucije. Na kraju se ispostavilo da sam bio upravu, volio bih da nisam i volio bih da, da je responzivnije, da je responzivniji bio i pošteniji prošli glavni ravnatelj HRT-a, volio bih isto tako da je Vlada u tom periodu bila responzivnija i da je ranije prepoznala sve probleme od neodobrenja, ne davanja suglasnosti na plan rada, na, na probleme sa programom, dakle toga, toga je bilo jako puno. Ja neću reći da je, da su problemi s HRT-om počeli sa Kazimirom Bačićem, ali su u njegovo vrijeme ja mislim dosegnuli svoj vrhunac. Ja se nadam iskreno da možemo nekako postaviti viši standard za nasljednike ili nasljednice u budućnosti Kazimira Bačića jer očekivanje da budete bolji glavni ravnatelj od svog prethodnika mislim to je nezamislivo niska ljestvica, a s druge strane vam daje ogroman prostor za rast. U onih 1% u 40-tak sekundi kojima se želim baviti vama aktualni glavni ravnatelju tiče se onoga što mislim da ste propustili napraviti, a to je da ste propustili zaista prekinuti tužbe i progon novinara. Dakle HRT se i dalje žalio na oslobađajuće presude za Zovka, dakle to je potrajalo i u vašem mandatu i trebali ste to zaustaviti i te presude koje HRT gubi i koje je gubio mislim da trebaju bit ipak nekakva lekcija da se, da se to ne treba raditi. Tako da ne ponovilo se barem što se tiče Kazimira Bačića i HRT je bio, isto to vam ubrajam u mane, ste bili puno blaži prema Kazimiru Bačiću nego što je on voljan biti prema zaposlenicima HRT-a, o tom treba razmisliti, hvala. Slijedi replika poštovane Mirele Ahmetović. **Ahmetović, Mirela (SDP)** Poštovani zastupniče, ako stavimo na stranu nelagodu zbog činjenice da raspravljamo o izvješću između ostaloga i od prije 4.g. i i nelagodu što tu nema čovjeka koji bi trebao ne znam kako, ali braniti ta izvješća, bilo bi mu jako teško s obzirom na sve nalaze i Nadzornog odbora i Programskog vijeća i sve ove javno poznate činjenice, molim vas vaš komentar na to da se u svo, u čitavom ovom izvještajnom razdoblju iz godine u godinu povećavalo sredstva i za program i za investicije, a konstantno su se ostvarivala manja sredstva negoli su planirana. Nekako ostaje dojam odnosno zapravo je činjenica da se gledalo samo kako da se izvuče maksimalna dobit iz poslovanja HRT-a kao da smo u nekakvom privatnom poduzeću, a na štetu programa na što je upravo Programsko vijeće, pa i čitava stručna javnost upozoravala i upozorava, molim vas komentar. prvo bih se osvrnuo na, na ono što ste rekli o prethodniku g. Šveba. Dakle Kazimir Bačić je trenutno raspoređen na mjesto čini mi se inženjer osam da se pozicija zove jel tako, koja je nekakva ipak rukovodeća pozicija. Ja moram priznat da je meni to mislim ja daleko od toga ne bih nikad pozivao da se ni krši zakon ni da se sad čovjeka neovisno o tome što je napravio da ga se zgazi i da je ono mu se kak bi rekao, u demokraciji stvari ne funkcioniraju na taj način čak i kad te policiji uhapsi sa ono 50 tisuća eura u torbi koju nosiš ono za, za mito, ali ok. Mislim da ipak postoje različiti načini hendlanja takvih situacija. A što se programa tiče mislim to je isto duga, dugoročna jedna rak rana i ja trebat će, mislim da trebamo vidjeti iduće izvještajno razdoblje da možemo aktualnom glavnom ravnatelju suditi kad je to u pitanju. Slijedeća replika poštovana Marijana Puljak. kad smo gledali čemu služi programsko vijeće nitko se ne uzbuđuje ako da nekakvu negativnu ocjenu, nema nekih, ravnatelj može to poslušati i ne poslušati itd., dakle koje je svrha evo po vama postojanja uopće programskog vijeća HRT-a. Dakle, jesmo li čuli da su se tresla brda ako je programsko vijeće ono dalo nekakvu negativnu ocjenu nekog, nekog programa ili, ili nešto loše ocijenilo, je li se nešto dogodilo, popravilo, unaprijedilo? Dakle, ono čini se da

zapravo najviše ovisi o pojedinačnom angažmanu svake članice ili člana. To je tako. A zašto je tome tako? Zato što zapravo HRT je zarobljen u začaranom krugu politike. Mi, politika bira programsko vijeće, politika bira nadzorni odbor, politika bira glavnog ravnatelja. Mislim i to je ono notorna činjenica. O tome je kolega Borić govorio, znamo gdje to počinje, ali znamo isto tako da u zadnjih 6 godina ova Vlada nije napravila ništa da promjeni taj zakon, ajmo ono bob jel tako, pošteno ovaj ako ne ide drugačije. A ali to je nešto što reba napraviti. Moramo nekako u nekome trenutku se usuglasiti da HRT svečano jednom i zauvijek maknemo od politike i politiku od HRT-a. Gotove su replike. Slijedeća pojedinačna rasprava poštovana Karolina Vidović Krišto. Dame i gospodo zamislimo da HRT radi sukladno Zakonu o HRT-u te primjerice počne izvještavati o relevantnim događajima u Hrvatskoj kako to inače i Zakon o HRT-u i nalaže. Sve države koje imaju javni medijski servis od ARD-a do BBC-a time jamče objektivnost jer se financiraju kroz javna sredstva i nisu i ne smiju biti podložni interesnim skupinama već moraju djelovati profesionalno i etično u interesu javnosti. Tko daje pravo HRT-u da uskraćuje hrvatskim građanima ono što imaju Englezi ili Nijemci? Zašto HRT primjerice ne obradi kako se građanima mažu oči s natječajima za zapošljavanje, a onda glasnogovornik Vlade Marko Milić SMS-om mimo bilo kojih pravila zapošljava u državne tvrtke? Zašto HRT ne napravi dokumentarni film i straži privatizaciju INE pri kojoj su hrvatski građani oštećeni za milijarde eura i o tome kako korumpiranim strukturama nisu dovoljne ni te milijarde već su hrvatski građani oštećeni zbog arbitraža s MOL-om za još 300 milijuna eura. Zašto HRT ne istraži čime Ivica Todorić ucjenjuje hrvatsku Vladu i pravosuđe da ga ne smiju uhititi ili kojom je metodom Plenković prisilio Zlatu Hrvoj Šipek da ne procesuira kriminalni Borg? Isto tako hrvatski građani imaju pravo znati zašto u Austriji vlada pada zbog korumpiranja medija i anketnih agencija, a bivšem kancelaru prijeti zatvor od 10 godina, ali u Hrvatskoj Plenković otvoreno korumpira medije i objavljuje lažne ankete koje demoraliziraju hrvatske građane i ubijaju im nadu u bolje sutra. U konačnici HRT bi trebao hrvatskim gledateljima objasniti koji su uzroci da medicinska sestra, liječnik, policajac ili učitelj zarađuju 3 do 4 puta manje nego u Njemačkoj ili Austriji dok su mu cijene iste kao u navedenim državama dapače često i skuplje. često i skuplje. HRT bi hrvatske gledatelje trebala izvijestiti o radu Državnog sudbenog vijeća koji donosi odluke protiv zakona, protiv hrvatskog Ustava i protiv Ugovora o EU jer imenuje kompromitiranog i skandaloznog suca Bruna Kleina za predsjednika Županijskog suda u Splitu, a u tom imenovanju sudjeluju i HDZ i SDP rame uz rame. Suradnja tih dviju stanaka u razaranju Hrvatske putem blokade i deformacije pravosuđa ima svoju tradiciju. Sjetimo se samo imenovanja ustavnih sudaca kada su zajednički imenovali Davorina Mlakara koji se lažno predstavljao na porti Hypo banke kada je preuzimao proviziju. Svaki građanin bi zbog lažnog predstavljanja završio u zatvoru, ali HDZ i SDP tog čovjeka imenuju u Ustavni sud. Sve navedeno utječe na standard svakog hrvatskog građanina, utječe na sva područja u Hrvatskoj, od predškolskog odgoja do zdravstva, od upravljanja šumama do turizma, od stanja na sveučilištu do stanja u poljoprivredi i u kulturi. Dame i gospodo zašto HRT ne radi svoj posao kako je to zakonom predviđeno, a hrvatski ga građani plaćaju? Odgovor je vrlo jednostavan. Kontrola medija je preduvjet opstanka korumpirane vlasti. HRT ima ljude koji su profesionalci i koji bi mogli ove zadatke ispuniti, ali profesionalci ne mogu doći do izražaja na HRT-u jer ljudi u vodstvu ne samo aktualnog već od skandaloznog i korumpiranog Gorana Radmana preko nesposobnog i kontroverznog Josipa Popovca do skandalozne Marije Nemčić djeluju kao okupatorska sila koja sprječava pravo hrvatske javnosti na istinu. Vi u vodstvu HRT-a doista mislite da će sve ovo proći nekažnjeno i da će hrvatski građani vječito plaćati vlastite zlostavljače. Podsjetit ću vas kako je današnja europska tužiteljica Laura Kovesi dok je bila državna odvjetnica u Rumunjskoj uhitila niz medijskih moćnika upravo zbog cenzura i manipulacija kakve vi danas činite. Budite svjesni ove činjenice jer hrvatski narod jest strpljiv, ali je isto tako žestok u obrani slobodarskih ideja kada ga se ugrozi u elementarnim pravima, a ta prava jesu elementarno ugrožena. Vi iz vodstva HRT-a nemate pravo uskraćivati hrvatskim građanima njihovo pravo na objektivne informacije jer vas oni putem pretplate financiraju i budite svjesni da ćete zbog ovih prijestupa vrlo skoro položiti račune.

Možda da iznesete jedino, znam da je politički okvir najvažniji da se promijeni stanje, al šta mislite kako u prvom ili drugom koraku kako samopomoć hrvatski narod da si pruži da zapravo zaustavi ovo zlostavljanje? Ovo je nepodnošljivo stanje za svakog normalnog Hrvata u Hrvatskoj. Što vi mislite što, što, šta bi sad da li je to protest, da li je to da li je to neki referendum o ukidanju pretplate, da li je to dnevno kritiziranje tu ovog nedostojnog vodstva koje imamo personificirano za to zlo koje nam serviraju, događaju, izluđuju, peru mozak eto ako možete u minutu. Hvala. Hvala na pitanju. Odgovor je vrlo jednostavan, u uređenim državama prosvjedi imaju smisla jer se tada trese Vlada i mora ili napraviti ustupak ili se dogovoriti ili otić s vlasti u uređenim sustavima ima smisla raditi referendume jer se poštuju, ovdje Vlada krši zakon. Dakle, kako urediti HRT? Jedino i isključivo uređenjem Hrvatske države, dakle nikakvi prosvjedi i referendumi ne može proć kada Vlada krši Ustav i zakone, ne može, ne možemo očekivati da od onoga tko jest problem da on bude rješenje probleme. Dakle, odgovor je jasan, na izborima hrvatski građani moraju izaći na izbore i promijeniti odnose u HS-u, vrijeme je za većinu u HS-u koja će donijeti promjene ovom društvu, očistiti doslovno očistiti sve ono što ne valja počevši od hrvatskog pravosuđa pa na dolje. Ova parlamentarna većina kao i ona prethodna samo radi na razgradnji Hrvatske, to hrvatski građani vide. Hvala lijepo. Uvaženi potpredsjedniče, uvaženi ravnatelju HRT-a, uvaženi državni tajniče, uvažene kolegice i kolege. Ja neću govoriti o IMS-u to je za velike dečke koji su otišli iz sabornice nakon prve replike i više ih nema, ja ću govoriti o nečem što mislim da ima smisla i da HRT kao javni servis svih građana RH treba treba funkcionirati drugačije i tu uopće ne treba dovoditi u vezu sa komercijalnim televizijama, na kraju krajeva i Zakon o HRT-u propisuje što to HRT mora raditi. Danas smo čuli puno stvari koje su djelomično, pa čak ne i djelomično nego barem u 80 ili 90% netočne,

uglavnom na HRT-u dolaze HDZ-ovci i onda kada se pročitaju brojke koje su upućene od glavnog ravnatelja HRT-a su obrnuto proporcionalne, čak štoviše HDZ kao neko ko ima 76 ruku sa svojim koalicijskim partnerima 77 je čak u manjini kada je u pitanju participiranje u četiri nekakve političke emisije koje HRT emitira u svojim programima i tu su brojke neumitne, one su točne i one su takve kakve jesu. Puno je bilo ovdje govora o stvarima koje nisu točne. Predvodnici su čak bili ljudi koji su izvješće za 2019., 2020. i '21. osudili kao nešto grozno, a isti ti su primali naknade i bili su zaposlenici HRT-a. Obitelj Obitelj Raspudić je participirala u te tri godine sa svojom emisijom i uzela 310.000 kuna honorara, a sad taj isti Kazimir Bačić kojeg su ovdje prozivali, kojeg i ja prozivam naravno zbog onoga što je učinio je nekakav neprijatelj broj jedan za njih. Prema tome, miješaju se ovdje jabuke i šljive nešto što nema veze. No progovorit ću u ove dvije i pol minute o nečemu što mislim da da sam dužan prema svojim biračima, ljudima koji su me i poslali u HS. Čovjek sam koji dolazi iz ruralne sredine, koji cijeli život proveo u folkloru u narodnoj glazbi, Hrvatska je prebogata sa tradicijom, kulturom, običajima koje ja bi rekao da malo zemalja ima u cijeloj EU, ali mi se čini da u programu HRT-a je malo Hrvatski narod zaslužuje više zabave, zaslužuje više nečega što je život nešto što su naši preci živili godinama nama ostavili u amanet, a mi nekako bi rekao da to blago rasipamo i da ga ne koristimo dovoljno. Austrijska televizija, njemačka televizija u svojim programima narodu glazbu preferiraju kao nešto što je dio njihovog habitusa, njihove samo njihove na kraju krajeva državnosti i mislim da to moramo pokazati Europi. I ja sam evo kao saborski zastupnik ovdje koji dolazi iz tih područja i učinit ću sve da i u zagovoru sa glavnim ravnateljem HRT-om, sa Programskim vijećem ne da im se miješam u posao nego da im probam ukazati i dokazati da je to nešto što je bitno za Hrvatsku državu i da to jednostavno moramo staviti u fokus, na kraju krajeva mislim da su i ljudi koji prate HRT jednostavno željni takvih programa. I ono što svakako treba komparirati uvijek to je gledanost. Dolaskom g. Šveba na čelo HRT-a hrvatski Dnevnik odnosno Dnevnik HRT-a je evo sada od sedam dana šest dana najgledanija informativna emisija od svih televizija. pomaci na HRT-u se itekako događaju, to ćemo naravno vidjeti u izvješću za 2022.-2023.g. kada ćemo moć usporediti što je to ravnatelj kojeg smo ovdje izabrali u HS učinio da HRT bude naravno javni, bude naravno javni, javni servis, ali da ima tu svoju prisutnost gledanost od svih građana RH, naravno uz i ovu percepciju iako ja se ne slažem sa ovim dijelom

Hvala poštovani potpredsjedniče. Kolega zastupniče, evo danas i tijekom rasprave vidljivo je da nam je svima interes jačati javni medijski servis HRT, ovo i ovo i je mjesto gdje trebamo putem i ovakvih izvješća zapravo i komentirati neke i nedostatke možda u radu, ali i nuditi i prijedloge za poboljšanje. Svakako je interes očuvati javni medijski servis, više informativnog i edukativnog sadržaja koji bi i nadomjestio sve ono što komercijalne televizije ne mogu pružiti ili na prvu im nije odmah isplativo, ali je svakako važno zadržati te tendencije prvenstveno informiranja javnosti i educiranja u smislu kvalitetnih emisija. Ono što želim još dodatno potaknuti, a to da ovdje i raspravljamo o unaprjeđenju sadržaja u smislu novih platformi na kojima bi se trebao pojaviti HRT, ali i dodatno ulaganje u njihovo opremanje i tehnološki Goran (HDZ)** Hvala lijepo. Tako je, čuli smo iz uvodnih izlaganja glavnog ravnatelja da danas televizija nije više ista kao što je bila prije 5 ili 10, a da ne pričamo od prije 20 ili 30.g., danas danas HRT kao javni servis se mora jednostavno prilagoditi vremenu u kojem živimo, danas su društvene mreže nešto što je puno brže i učinkovitije nego pripremanje same vijesti, pa plasman te iste vijesti puno duže traje i kolko sam ja čuo od, a bio sam ovdje cijeli dan, od glavnog ravnatelja da i na svim ovim i na društvenim mrežama, pogotovo na YouTube kanalu, HRT bilježi one brojke o kojima smo do prije 2.g. možda mogli samo sanjati, prema tome ta transformacija nije dovoljna samo u tehnološkom smislu, za nju su potrebni i ljudi, a i o tome je ravnatelj HRT-a govorio da se mora dogoditi upravo ne samo ova tehnološka revolucija, ona se mora dogoditi i u samom kadru koji radi na HRT-u. **Sanader, Ante Slijedeća replika poštovani Josip Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Ivanović, ako ste primijetili danas u raspravi dva zastupnika, jedna zastupnica i jedan zastupnik koji su baš s HRT-a ajmo reći došli u politiku, u politiku, da je to bila dobra odskočna daska uz svu manjkavost svih izvještaja, svih ravnatelja, svih urednika itd., oni su našli put da uz pomoć te televizije postanu poznati, danas im ne valja i mene čisto interesira kako je jedna gđa. zastupnica postala nekad davno zamjenica glavnog urednika središnjeg Dnevnika, nećemo možda nikada saznati o tome, ali prijete svima i naravno govore vrlo loše o toj televiziji koja im je ustvari bila odskočna daska, ko bi za njih znao u politici jer se nisu bavili s politikom do tada da nisu bili na HRT-u. To su te amnezije koje se događaju, zaboravi, a znaju šta su radili i što na takve danas odgovoriti, što im reć, koju poruku im poslati s obzirom da i mi imamo primjedbe na taj HRT, imamo ih sigurno, ali institucija, to je nešto što svi zajedno na neki način moramo sačuvat sa svim svojim mišljenima. Hvala lijepo. Dvije su pošasti ovog 21. stoljeća najizraženije, jedna je naknadno pamćenje, a druga je zaborav, ja ja bi rekao da se ovdje radi o naknadnom pamćenju pojedinaca koji su danas vrlo kreativno govorili, čak u smislu da jednostavno HRT bi vjerojatno trebalo zatvoriti ili ju pretvoriti u nešto, nešto sasvim drugo, a upravo im je ta televizija dala tu, tu prepoznatljivost. Ja sam također u politici 33.g., ali onu prepoznatljivost koju sam doživio sam doživio kad sam počeo raditi na jednoj maloj televiziji koja se ne može mjeriti sa javnim servisom, al mi je dala upravo tu prepoznatljivost da me ljudi praktički u svakom kraju poznaju i znaju, no ja sam i dalje ostao dosljedan tim ljudima za razliku od njih koji su sada promijenili mišljenje, ali Bože dragi na njima je i mislim da će vrlo brzo shvatiti da su pirili u pogrešnu trubu za kraj. Potpredsjedniče, još jedanput evo želim nešto kratko reći još ono što možda sam propustio kao u ime Kluba HDZ-a. Mislim da je današnja rasprava ipak pokazala da sve ono što se pokušavalo stvoriti oko ovih izvješća jednostavno ne drži vodu i da je za nas koji smo u tom prostoru ili pokušavamo sudjelovati u tom prostoru, pa i medija, ali i politike, ne prihvatljivo je da jedan recimo zastupnik koji možda čini stalni postav HRT-a kad su informativne emisije u pitanju bilo ove koje su ovdje navedene u statistici ili možda same središnje informativne emisije, mislim na kolegu Grmoju, kaže da je cenzuriran i da ne može do HRT-a. To jednostavno danas na taj način izgovarati nije fer, jednostavno se postavlja pitanje što ti onda radiš kao opozicijski zastupnik s obzirom na sve ono što smo prošli zajedno s njima ovdje da bi u toj kući imali strukturu i da bi imali i ravnatelja i Programsko vijeće i Nadzorni odbor. Pa dolazimo do opće amnezije, recimo kolegice ovdje iz SPD-a koja nikako da utvrdi što je krivo između Nadzornog odbora i Programskog vijeća i gdje je nastala greška koje do tada nije bilo dok netko se nije sjetio promijenit taj isti zakon 2012.g.. Nećemo to priznat i kolega Glavašević vi ste bili u toj vlasti, nećemo priznat, kad ste upozoravali da će se dogoditi to što će se danas dogoditi, ne i sad nas pitate a što vi to 6.g. radite? Kad mi stavimo profesionalne, ne znam, umjesto pomoćnika ministara stavimo ravnatelje upravo oni kažu kad mi dođemo mi ćemo to vratiti nazad, to su napravili iz HRT-a. Isto je to bilo i na onom vremenu 2000. Ne možete se oslanjati na ljude koji kad uđu prostor da mogu utjecati na određene situacije oni to rade i naprave ono što oni misle da je njima tada uputno. I zato danas imamo prostor koji je opterećen time, čujemo i kolegu recimo Pavličeka, evo nadam se da je uspio izmoliti barem jedan, jedno gostovanje u Otvorenom u svojoj raspravi danas jer se on smatra da nije zastupljen. Bili su neki drugi suverenisti, ja ne znam zašto nije bio on, možda se i vodi kriva statistika, ali piše da su neki suverenisti bili u nekim emisijama ono. Kad znamo da oporba ima i svoju emisiju posebnu gdje ideš jedan na jedan. Na radiju imate oporbenu, sve ok. Ima i Vlada svoje. Dođe ministar govori o svome. Mislim da je prostor otvoren da političari govore i to i je i namjena, ali on nije najvažniji. Što ćemo sa svim drugim sadržajima, zašto su oni toliko nevažni? Pa i ovaj crtić je pitanje isto odgovornosti. Ja mislim ravnatelju da ne može sam ravnatelj reći ja imam urednike nije to moj posao. Ima tu situacija koje diraju i naše ljude neke tu. I pišu mi evo cijelo popodne, netko je poveo, ja stvarno nisam to poveo, a znači dodatno ima neki utjecaj na jednu publiku, širu publiku. Što će time događati? To je na onome tko vodi kuću da o tome razmišlja, nije na nama političarima. Mi smo tu da komentiramo. Komentiramo svako iz svog kuta. Ali onu riječ cenzura ne želimo …/Govornik se ne razumije./… s obzirom na ono što piše. Argument da li je moja glava uvjet da bih ja rekao na toj televiziji u središnjem dnevniku da sam bio pa je onda televizija dobra, nisam bio ne valja, to je niska razina rasprave. Mislim da su svi koji su htjeli na neki način sudjelovati u nekim događajima koji se tiču politike imali priliku dati izjavu. Znamo što se događa dolje u hodniku ispred Bašćanske ploče. Pa to su dnevne tiskovne konferencije, presice, svi govore što žele, što će ući, neki bi da ih se prenosi cijeli dan, nitko ne gleda saborsku raspravu. Postoji i televizija ovog sabora koju netko gleda vjerojatno i ima obveza ugovorna koja funkcionira. Rekli smo bilo je nekih rasprava koje su išle na 4 programu. Da li smo mi najsretniji sa 4 programom? Pa ako pitate građane koji plaćaju također kao i kolega Pavliček ovaj pretplatu oni kažu to je gotovo oporbeni kanal. Tamo ćete vrlo kratko sjesti ili sresti nekog zastupnika iz većine. Da li mi od toga stvaramo problem? Ja ne vidim problem jer je stranka HDZ velika, mi imamo publiku u dvoranama. Problem imaju oni koji nemaju članova, nemaju svojih struktura i jednu vidljivost koju imaju vidljivost je putem očito medija i to je njihov problem. I zato napadaju HRT da nije dovoljno uslužan, a ja tvrdim da je puno više nego u bilo kojem vremenu dosada, a da ne govorim o komercijalnim televizijama, lokalnim i svim ostalima gdje možete doći. Oni koji uređuju kanal ne znam Ivan Pernar televiziju žele uređivati i ovu. Mi nismo ti. Mi govorimo mislim iskreno i više-manje objektivno o cijeloj toj situaciji.

Pa stvarno je izazov nakon tog vašeg galimatijasa u replici nešto suvislo poentirati. Ali osvrnut ću se na ove vaše riječi kako oporba ima problem jer ima premalo članova pa nam je onda HRT jedini medij putem kojeg bi građani mogli zapravo saznati čime se mi u našem političkom radu bavimo. Ne, gospodine Borić to nije naš problem, to je problem hrvatskih građana koji imaju pravo da javni servis prenosi sve što svatko od nas pojedinačno ovdje, ali i u drugim tijelima javne vlasti radi, to ne dobivaju već za pretplatu u iznosu od 80 kuna dobivaju propagandno glasilo HR, HDZ-a, doduše HDZ HRT nekako dolazi do prevelikog poistovjećivanja. ključne političke emisije poput emisije Otvoreno doista su ne gledljive, ne gledljive zbog Zekanovića koji prečesto u njima sudjeluje, zbog Hrebaka koji ima koliko ono 0,00 nešto podrške, a praktički je tamo postao dio inventara. Pa nemam neku potrebu odgovorit na ovo. Ovo je jedan izraz opet frustracije kolegice Orešković, to vjerojatno ona nije stalni postav na HRT-u ne, pa da onda ti građani s guštom ne znam plaćaju tih nekoliko koji nju podržavaju to pretplatu. Tako se to danas meni čini ovdje u ovoj raspravi. Plaćam pretplatu želim gledati svoga zastupnika, cijeli dan, 24 sata, kad se sjetim, kad upalim, pa mislim jel je to televizija, pa valjda ona ima i neke druge zadatke kao takva oli je sve samo informativni program. Točno piše u svakom izvješću koliko toga pokriva informativni, koliko je obrazovni program, koliko je program manjina, koliko je program za branitelje. Mislim to radi jedino HRT. Na komercijalnim televizijama gdje ste vi glavni, glavni likovi nitko ništa ne govori i to je u redu. Mi njih ne plaćamo neka zovu koga žele, ali da ćete nam prodavat priču da smo mi ti koji ne znam što tamo uređujemo i mi smo tamo, a vas nema, to neće ići s obzirom na to da ste vi u stanju izgovoriti sve što ste izgovorili i sve se prenese. Od nas vrlo malo ili gotovo ništa. Dalija (Stranka s imenom i prezimenom)** Članak 238., pa nisam ja kriva što se od vas baš i nema što za prenijeti, ali kad smo već na ovoj temi i emisije Otvoreno, evo ja ću bez imalo pardona postaviti pitanje. Na primjer kada su teme pravosuđe, antikorupcijski slučajevi po kojoj to logici i po kojem kriteriju jedan Zekanović tamo ima nešto malo više za reći od mene kao pravnice s položenim pravosudnim ispitom, kao bivše predsjednice Povjerenstva za sukob interesa i članice antikorupcijskog vijeća. Dajte mi recite koji su to kriteriji jel vidim da vi sve o tome znate, a paše vam naravno. HDZ zna se. Poštovani gospodine Borić govorite da je SDP donio loš zakon kao što ste i sami rekli, mislim najlakše je krivit drugoga, jel i sami ste rekli da je to jedna niska razina rasprave, a vrlo često upotrebljavate pa i govorit da su neki zastupnici frustrirani. Stvarno to, ovo nije mjesto da takve se stvari govore, ja mislim da se treba držat argumenata. Dakle s obzirom da ste rekli da je dakle Zakon o HRT-u loš mene zanima da li ste ga vi, kao što zapravo traži HND i stručna društva, da li ste ga vi spremni mijenjati? I druga stvar, zanima me s obzirom na to da ste nekoliko puta danas rekli da nema cenzure na HRT-u kako onda komentirate zapravo tužbe ove, ove kuće protiv svojih novinara i činjenicu da je zapravo HRT u vrijeme bivšeg ravnatelja bio poznat po rekordnom broju SLAPP tužbi protiv novinara zbog čeg je bio i nominiran na, na zapravo na europskoj razini, evo zahvaljujem. Hvala lijepa. Što se tiče tužbi mislim da je ravnatelj tu sve rekao, da su povučene tužbe i da tu više nekih odnosa što ja znam nema, problematičnih. Što se tiče cenzure, ne pristaje na to u vašu priču da je cenzura na HRT-u jer ona argumentirano se ne može objasnit, na koji način će vas netko tamo ne znam što, radit na tom HRT-u, a neće na nekoj komercijalnoj televiziji ili negdje drugdje na isti način, možemo tako raspravljat, zašto e ovo plaćamo, tamo je, tamo ne plaćamo, tamo nije, pa se vrtimo u krug. Ja mislim da sve što vi izgovorite bilo gdje u ovom saboru da li u sabornici, da li dolje, nađe neki svoj put, da li je baš sve kako kaže kolegica, jedino ona pametno govori, mi svi nešto u krivu ne, pa nema šansi, mi imamo, ne znam, ali da li smo mi ti koji to trebamo uređivati ovdje u sabornici, moja glava, televizija je dobra, moje glave nema, televizija ne valja, to je današnji nekakav dio koji me cijelo vrijeme vodi u ovoj raspravi, a ko je što zaboravio spomenuo sam kolegicu. Zašto? Jer smo ih upozoravali da će se to dogoditi i da ravnatelj može raditi bez obzira na sva ova mišljenja što se događaju i sve ovo što se događalo kroz Programsko vijeće i Nadzorni odbor u prošlosti…/Upadica Sanader: Vrijeme/…a neću spominjat 2011.-2015. šta se tad događalo. **Sanader, Ante (HDZ)** Imat ćete priliku nastavit nakon kolege Damira **Habijan, Damir (HDZ)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Borić, dvije riječi su se zapravo danas ovdje nekako provlačile iz usta oporbe, prvo je cenzura, o cenzuri je pričao najviše ako sam dobro stekao dojam, više ih ovdje nema, nešto se događa u Mostu, u zadnje vrijeme nisu nešto u popodnevnim satima prisutni, govorio je kolega Grmoja. Dakle iz iskustva govorim svaka tema o pravosuđu kolega Grmoja samo o HRT-u, dakle iz iskustva, to nije da sam ja izmislio, jel. Ako pogledamo podatke oni ne lažu, 307 naprema 207 u korist oporbe, dakle o čemu pričamo o kakvoj cenzuri. Uređivačka politika, drugi termin koji je danas isto tako na tapeti, sad čujemo kolegicu Orešković koga bi trebalo zvati u emisije, dakle ona se sama pozvala, ja se nadam da će bar jednu emisiju dozvolit da bude ona prisutna, da bude zadovoljna, dakle i to su osobe koje u konačnici onda govore o demokraciji i vladavini prava, a ovdje spominju cenzuru koja ne znam gdje postoji i uređivali bi dakle politiku javne televizije koju svi građani plaćaju. I ovo što ste zadnje rekli, ako njih nema ne valja, ako ih ima e onda je okej, samo okej. Josip (HDZ)** Pa ne onih koji, kolega Habijan onih koji ima oni su se danas vješto tu malo onako na brzinu i nestali su, oni znaju da će oni opet doći u tu priliku da budu na tom HRT-u prije ili kasnije, danas ili sutra sasvim je nevažno, nas to previše kažem u tom problemu mi ne vidimo način zašto raspravljamo o izvješću na ovaj način. Znači samo smo htjeli ako već se držimo da je nešto balans da to onda i prati, ipak je tu oporbe puno više nego što govore neki odnosi politički u saboru. Tako da ovo što govori kolegica recimo Orešković Antikorupcijsko vijeće, pa to je prenošeno na kanalu 4., na 4., koliko sam ja pratio, rezultati rada tog nisu preneseni, zašto? Evo od 9 mjeseca zasjedaju, gdje su zaključci, gdje su zaključci, di su? Nema ih. Koliko morate zasjedat, koliko morate pisat da bi napisali ono što ćete sami izglasat? Pa vjerojatno imate problem, sami ćete to izglasat,

je nešto više od, od IMS-a i sami ste rekli da je tu i obrazovni program, da je tu sportski program, da je tu zabavni program i stvarno je sebično od nekih političara slušati ovdje kolko bi oni još uvijek sebe gledali. Gledaju nas ljudi cijeli dan ovdje, HRT 4 prenosi sjednice HS, ljudi imaju pravo vidjeti ko je u sabornici, ko govori, ko ne govori, što govori, ali ne ja želim još, želim u „Otvoreno“, želim u „Dnevnik“, želim u „Poligraf“. Mi danas jednu riječ nismo rekli o Hrvatskom radiju kao bitnom segmentu HRT-a. Ja bi rekao da Hrvatski radio je stvarno podigao ljestvicu strašno visoko u svim svojim programima i ko sluša Hrvatski radio, a ja ga slušam sva tri programa, jednu riječ nismo rekli, ali o sebi želimo govoriti, mi želimo uređivati, mi želimo reći koga će se pozvati, samopozivamo se u emisije, pa dal je to…/Upadica Vidović: Hvala/…javni servis kakav Hrvati zaslužuju? **Borić, Josip (HDZ)** Hvala vam lijepo. Kolega Ivanović, evo nedavno je bila anketa HRejting i to provodi taj javni servis, imaju i druge komercijalne televizije svoje ankete koliko sam primijetio. U tim anketama svi ovi koji su se pozvali danas u emisiju ne prelaze prag, ne čak ni 3%, niti 1% neki, neki 0 i po, znači od 100 ljudi pola za tebe glasa, 201 i imaš osjećaj da si najjači i najpametniji i da ti baš trebaš…/Govornik se ne razumije/…i još prijete sve ćemo vas smijeniti. Rekao sam već puno puta o nekim ljudima koji su nam ovdje prijetili da će nas sve smijenit, pozatvarat itd. da nam nikome ne znam barem za sebe osobno govorim, krivice nisu našli. Ja bih njima mogao govoriti o njihovim krivicama, ali taj model koji su postavili, sve ovo naše komercijalno također i HRT nam mora bit podložan da mi nešto napravimo jer mi publike nemamo osim one u medijima. Mi kad dođemo u salu u našoj sali sjedi 5 ili 10 ljudi, mi u dnevnom boravku biramo predsjedništvo,

ovo su bile prethodno žalopojke, sad najedanput samo se razgovara o tome koliko ih nema u medijima i koliko ih nema u HRT-u. A osim toga govori se o tome da se raspravlja o '19. i '20.g., a znamo da u tom periodu i u '21. nismo niti mogli to staviti kao kao izvješće s obzirom na bivšeg ravnatelja. Prema tome, umjesto da se ovdje raspravlja o tome kakav je program, kakve su nove platforme kako se poslovalo financijski, a vidimo da se i tu stabilizirala. ne govori se o onoj kvaliteti koja treba biti u budućnosti nego samo o osobnim njihovim stranačkim interesima. Slažem se kolegice Perić. Mislim mi smo 2020.g. početka pandemiji, godini potresa imali i izbore parlamentarne sjećamo se, HRT tu je jasno napiso da je to najprije 2019. europarlamentarne izbore, pa 2020. parlamentarne pa lokalne svi su mogli onako u skladu s pravilima reć što misle, kome su se svidjeli kome nisu, rezultat je bio nepovoljan za njih. Opet nije dosta zato ćemo stalno vikati ovdje da je cenzura i da je to HDZ-ova televizija da bi ti urednici morali njih pozivat u te emisije, kako oni hoće. Da li oni na telefon rade s onim drugim, ja ne znam, ali postoje određena pravila i načini ponašanja valjda i u tom svijetu. I kad dobijete ovu tablicu koja kaže onako kako je, ravnatelj je potpiso, koliko je koga bilo ili nije bilo, sve jasno piše. Što ćemo govorit, da oni ne znaju zbrojit ili napisat tko im je ušao kroz portu tamo i najavio se u tu i tu emisiju? Pa nije istina, piše sve kako je. I onda kažu e to je …/Upadica Vidović: Hvala./… HDZ-ova televizija, a njih sto puta više ajmo sto više nego

o tome kolko uspješno to nećemo o tome, ali recimo danas je groteskno slušati te vaše filipike ili ne znam kak bi ih sve nazvao jel zbog toga jer Zakon o HRT-u jasno propisuje šta HRT mora radit, šta mora radit glavni ravnatelj, šta Programsko vijeće i sad bi ja volio da se vi referirate na zakon, a ne na vaš osobni dojam. Znači tamo jasno piše da je HRT javni servis i da mora jedna od temeljnih zadaća svim svim snagama u našem hrvatskom društvu političkim, gospodarskim, kulturnim, identitetskim ne znam kakvim davati šanse u skladu sa njihovim sa njihovom relevantnošću. Eto,

Kolega Sačić ovdje meni piše na zahtjev odbora ravnatelj potpisao da su Hrvatski suvernisti u emisiji Otvoreno gostovali u 2021. četiri puta, da su u Poligrafu bili nula puta, a da su Mreži prvoga bili dva onda je on očito tako i percipiran. Šta da ja sad time kažem mislim ne, vjerojatno će se sad ponovit, ali sad će ić drugi članovi evo. Oni se cijelo vrijeme današnje rasprave pozivaju u te emisije, pa dajte im da govore tamo ja ne znam šta više hoće ja mislim ima tu tiskovne konferencije imaju svaki dan to se prenosi u svakom Dnevniku koliko ja pratim, u vijestima, ne znam u podne, u pet, u sedam itd. stalno su te priče otvorene i opet nas nije dosta. Vama da … ajoj, pa kažem neki su iz SDP-a stalni postavka, kolega Grmoja itd. tamo stoje i ujutro se bude i navečer legnu tamo šta ja znam mislim, pa to građani vide i sve nam napišu u poruci, kažu šta je taj čovjek isto toliko …/Upadica Vidović: Grmoja iz SDP-a dobro hvala. Kolega Sačić izvolite. Poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege, glavni ravnatelju HTV-a doravnatelju, kolegice, hrvatska javnosti. Evo već je puno je sati 19,34 ali još smo nekako u kondiciji. Ja sam jako nezadovoljan sa vašim radom, sa odnosom HTV-a koja u skladu sa hrvatskim zakonom bi trebala biti u funkciji hrvatskog naroda. To je moj dojam i naravno vi ste s tim nećete složit, ali ja ću iskoristit svaku priliku da vas kritiziram, da vas vas ono oštro, oštro difamiram pred hrvatskom javnošću jel smatram da ne radite u interesu hrvatskog naroda. Da je vaša misija znači zacrtana na dobrobit svih slojeva ovog hrvatskog društva svih naših ideja, ideologija, politika, gospodarstva, kulture, tradicije, vjere, ali vi to nekakvom nevidljivom rukom politički mimo zakona politički, zakon vam kaže da ste samostalna, neovisna i da ste stručno zapravo da Programsko vijeće imate koji program donosi da ono treba biti izvorište tog smjera koje će široko zahvatit čitav hrvatski narod i sve narodnosti i ne znam manjine, sve druge da budu ono razmjerno i racionalno sve podjednako zastupljene u svim segmentima. Ali nekakva nevidljiva ruka neka politička vas steže za vrat i ne da vam tim vašim stručnim nekakvim objektivnim i očekivanim nastojanjima da zadovoljite cijelo hrvatsko društvo nego vas stavlja u funkciju najjače političke opcije. I to nije u redu, to je jako loše, to je iznimno i to narod vidi. Pa vidite koje je to nezadovoljstvo, pa ne može bit da je cijela oporba danas kao da odrežete žiletom vidjeli ste, svi smo po vama, svi smo po vama udarali, svi smo vas kritizirali, nismo birali riječi da vas da vam dademo do znanja da svoje nezadovoljstvo za izrazimo na vaš rad jer vi ste personifikacija. Možda vi osobni i niste baš tak sve krivi, ali po zakonu ja vidim da dosta jeste, da imate vi strašne ovlasti tamo i zar vam nije palo na pamet pa nemoguće da svi ti ljudi desno od HDZ-a ovaj i desnije i lijevo da su svi oni u krivu i da oni ono kritiziraju zato jer im se hoće. Pa nije u pitanju jedno gostovanje, u pitanju je jedno sustavno ignoriranje većine hrvatskog naroda i vrijeđanje ispiranje mozga čak, ispiranje znači reći ću tu grubu riječ jer onako kako ste se u korona kriza postavili, u tom korona totalitarizmu i fašizmu koji je bio opasnost za hrvatski narod i za hrvatske ljude, ja to ne osporavam ali kako ste vi izvještavali to je bilo za zapletaj crijeva, to jedan normalan običan čovjek prosječno obrazovan je vidio da ste vi enormno, enormno pristrani, neobjektivni, da zapravo to je frustrirajuće bilo. Mnogi ljudi su vjerojatno i psihičke smetnje dobili slušajući i gledajući vaše ovaj uratke na HTV od toga cijepi se, budi odgovoran, budi doma, zatvori se u podrum, nemoj nigdje ići lockdown i onda dođe potres i ona možemo ići, ona je korona pobjegla. Onda dođe nažalost rat u Ukrajini i onda više ništa. Onda dođu nus pojave, onda dođe bacanje 100 ne znam koliko, 100 tisuća, 200 tisuća cjepiva jer se ljudi nisu htjeli cijepiti, nisu nasjeli na vašu propagandu. Šta sad, šta sad govorite o tome? 64 miliona, danas smo ujutro imali prilike slušat, cjepiva smo donirali, starog cjepiva, ja ne znam da li je to uopće humano, staro cjepivo kojem rok trajanja prošao smo dali u nekakve susjedne zemlje ili zemlje ne znam kakvog svijeta. Što sad o tome ne govorite? Zatim

dobrim dijelom sudjelovala u dezinformaciji i širenju straha među hrvatskim građanima jer se na kraju pokazalo, na kraju se pokazalo u službenim podacima koje smo zadnji put imali izvještaj u Hrvatskom saboru, evo tu su kolege iz vladajuće većine za 6., 7. i 8. mjesec da smo imali više hospitaliziranih od onih koji su se dva puta cijepili sa booster dozom i da smo imali više umrlih tih koji su se cijepili od onih koji se nisu cijepili. E sad smatrate li da tu HRT ipak snosi dio odgovornosti jer sjetimo se prvih dana Covid pandemije, na čeg je to izgledao svi čekamo 2 sata i palimo, 2 sata i čekamo famozni stožer što će reći za HRT kakve ekskluzive imamo, koliko imamo oboljelih, umrlih itd. Zamislite da svaki dan

zapravo nevjerojatna činjenica da smo mi Hrvati dozvolili 30 godina nakon rata da nam toliko uz pomoć te hrvatske nazovi hrvatske televizije ispiru mozak i da nas u to guraju jedne, jedne korona ovaj krize koja je, gdje se nije uopće stručna ona izvorna stručna javnost, ono drugo mišljenje nije se dalo na, na, da ispliva. I to je dovelo, to je dovelo do jednog stanja da smo mi koji smo zadržali zdrav razum bili proglašavani teoretičarima zavjere, luđacima navodno i ne znam kako. Korona potvrde su ispisivali da bi ovdje u sabor došli. I to je hrvatska televizija podržavala. Sram vas može biti sve. Sram, Sram, sram, sram. Hrvatska sadašnjost i budućnost svaki dan vam sve veći teret na leđa stavlja na kraju ćete biti ono što stvarno svi o vama mislimo. **Vidović, Davorko (Socijaldemokrati)** Hvala. Sada imate repliku kolegice Dalije Orešković pa opet možete onda s imenom i prezimenom)** Zastupniče Sačić ne slažem se s vama svjetonazorski, ne mogu podržati vaše riječi vezane uz kritiku na rodnu ideologiju koja se navodno propagira na HRT-u to tamo ne primjećujem. Također smatram da HRT kao institucija ni na koji način nije odgovoran za upravljanje Covid krizom, za to je bila odgovorna Vlada i neustavan Covid stožer. Međutim, u potpunosti se slažem sa svime ostalim što ste izrekli, a ide na račun nepostojeće neovisnosti u radu HRT-a. Djelomično to proizlazi i iz upravljačkih i osobnih sposobnosti trenutnog glavnog ravnatelja, međutim problem je strukturne naravi zato što je loše krojen sam Zakon o HRT-u koji omogućava da glavnog ravnatelja bira vladajuća većina, a vladajuća većina bira čovjeka po svojoj mjeri.

pravnice, juristice, odvjetnice, je normalno da se ne slažemo i ali se uvažavamo to je važno. I ja predstavljam svoj spektar biračkog tijela, svoj dio hrvatskog naroda, vi svoj, ali HTV mora podjednako služiti i vašem i mojem i onom kojeg tu nema čak i vanparlamentarnima ovaj to je njegova funkcija. E sad kako doći do te objektivizirane, do tog stanja teško je reći, međutim sa svakom pristupom demokraciji i ulaskom u evo mi smo puno očekivali ulaskom u EU da će se tu stanje poboljšati, međutim isto je. Ništa Ursula von der Leyen ostali nisu, malo su kritizirali, okej, Nijemci kritiziraju, znači, slabi su tu vanjski utjecaji da ih depolitiziraju ove naše na Hrvatskoj televiziji, ali trudit ćemo se svi zajedno da ostvarimo te naše ideale.

Keksa ćemo drugi put stavit, evo ga, izvolite. Dakle, za veliku većinu naših građana stvarnost je onakva kakvu ju HRT kao javni servis prikazuje zato što im nisu zbog mjesta stanovanja dostupne druge televizije, a vrlo često zbog financijskih uvjeta ne mogu kupovati druge dnevne novine. Stoga je jako bitno što se to na HRT-u prikazuje. Nismo mi govorili o cenzuri u klasičnom smislu nego smo govorili o tome da se putem HRT-a provodi HDZ-ova propaganda i da kroz dnevnike, kroz informativne emisije, kroz odabir tema, još više kroz način prikazivanja tema HDZ provodi ono što mu je i bila osnovna namjera, a to je samo hvala i promocija Andreja Plenkovića, to su naprosto činjenice, to je ono što svi vide neovisno o tome s kojeg dijela političkog spektra dolazili. E sad, to sve pokazuje zašto je HRT za HDZ ovako važna institucija, pa zato što putem glavnog ravnatelja, a glavnog ravnatelja bira obična saborska većina, mogu naprosto nametati svoje teme, a neke druge teme naprosto gurati iz fokusa javnosti da se o njima ne raspravlja, da budu dugo neteme, pa ta netema, između ostalog je dugi niz godina bilo i samo izvješće glavnog ravnatelja. Mi sada, evo u ovim večernjim satima raspravljamo o sveukupno 3 izvješća, o 3 izvješća, 2019., 2020., 2021. A zašto? Zato što, da smo ranije stavili pravovremeno pristojno, u neko pristojno vrijeme Izvještaj iz 2019. ili 2020., onda tema ne bi bila ono što u tim izvješćima piše već bi tema bila korupcijska afera prethodnog ravnatelja Kazimira Bačića, a to HDZ-u nije odgovaralo da se o tome raspravlja pa je temu trebalo potisnuti da padne u zaborav. U međuvremenu se na HRT-u dogodilo puno nepovoljnih situacija, između ostalog, godinama smo imali teror nad vlastitim novinarima, pogotovo onima koji su nastojali izvještavati objektivno i ne na način kako to HDZ-u odgovara pa smo imali silne tužbe matične kuće prema vlastitim djelatnicima. Ja mislim da Hrvatska nikad, po pitanju medijskih sloboda, a medijske slobode su jedan od glavnih indikatora stvarnog stanja demokracije, dakle nikada nismo pali niže nego u ovom mandatu ove vlade Andreja Plenkovića. Zato nije bilo ovih izvješća. E sad, ja mislim da bi bilo korisnije raspravljati o tome kakav nam je Zakon o HRT-u i kakav bi HRT u budućnosti trebao biti pa bismo trebali promijeniti način financiranja, primjerice, kad već sklapamo ugovor za neko programsko razdoblje i iznos sredstava koji će ionako doći iz državnog proračuna, ajmo ukinuti pretplate, stvarno nema smisla. Ajmo drugačije urediti unutarnje odnose između tijela koja upravljaju HRT-om, ajmo spriječiti utjecaj Katoličke crkve na kadroviranje, pogotovo u Odjelu za vjersko informiranje i ajmo općenito uspostaviti neke kriterije čemu bi taj javni servis trebao služiti. Evo, to bi po meni trebala biti tema, glavna tema i buduća tema ove rasprave. A ovu zadnju minutu posvetit ću još .../nerazumljivo/... jednoj temi iz ovoga izvješća, a to je priča o investicijskom izazovu i velikom iskoraku prema novim platformama u skladu s potrebama korisnika i evo, i vremenom u kojem se nalazimo. Činjenica je da je za potrebe izvještavanja nogometnog .../nerazumljivo/... prvenstva u Kataru, HRT sklopio ugovor sa vanjskom kućom, sa jednom medijskom kućom baš za održavanje digitalnih platformi pa me zanima zašto je tome tako i voljela bih da mi glavni ravnatelj HRT-a odgovori na pitanje, ako je točan podatak da je upravo za web platforme HRT zaposlio 50 svojih djelatnika, zašto je bilo potrebno sklopiti ovakve ugovore s vanjskim kućama i je li u tim ugovorima, tim vanjskim kućama omogućeno da dođu do baza podataka HRT-a jer ako je, to je problem i to je tema nekih budućih istraga. Hvala. **Vidović, Imamo nekoliko replika. Ostanite, kolegice, Mirela Ahmetović ima prvu repliku. **Ahmetović, Mirela (SDP)** Hvala lijepa. Poštovana zastupnice, od kud da počnem? Čuli smo maloprije u raspravi jednog saborskog zastupnika iz vladajuće većine da nije problem u lošem programu nego u članovima programskog vijeća i načinu na koji se oni biraju pa se oni ne slažu sa nadzornim odborom, itd., a programa rada nema. Onda smo čuli od jedne saborske zastupnice iz vladajuće većine da, pa nije .../nerazumljivo/... da HRT-u sve samo o programu, nešto ima i u opremanju, poslovanju, financijama, itd., evo da istaknem, recimo, samo jedan slučaj, nabavka videozida za 12 450 000 kn, odjedanput prestane jer za to treba suglasnost nadzornog odbora pa se ta cifra svede na do 10 milijuna kuna, 9 milijuna 890, čini se, čini mi se, tisuća kuna jer tada ne treba suglasnost nadzornog odbora. Što vi kažete o tom poslovanju i o tom programu rada kojeg nema, zato što su eto, krivo birani članovi programskog vijeća? Hvala. Izvolite odgovor. putem tijela javne vlasti eto koristeći zakonske mehanizme ponderira se sa javnim nabavama, sa jednostavnim javnim nabavama, sa ciframa za vanjske izvođače i podizvođače i tu naprosto nema mogućnosti bilo kakve učinkovite kontrole, nema tog USKOK-a, DORH-a ili Državne revizije koja može pročešljati sve te ugovore i pronaći što je sve u njima sporno, pogotovo kada govorim o nabavci digitalnih platformi i kažem ovim vanjskim suradnicima očito je da je tu model Gabrijele Žalac ukorijenjen doslovno u svim sektorima i podsektorima. Hvala. Kolegica Miloš ima repliku. **Miloš, Jelena (Možemo!)** Poštovana gospođo Orešković evo dakle ja sam danas nekoliko puta spomenula i pitala zašto zapravo izvještaj iz 2019. stiže na dnevni red tek 2023., nisam dobila nikakav odgovor i zapravo ste vi jedina ponudili plauzibilno objašnjenje, a to je upravo zato da se maknu iz fokusa korupcijske afere tadašnjeg ravnatelja Kazimira Bačića o čijim izvještajima djelomično i danas raspravljamo, a koji je pod vrlo teškim optužbama za korupciju. S druge strane zanima me možete li komentirati ove izjave da na HRT-u nema cenzure kada istovremeno znamo da je HRT tužio vlastite novinare i to trenutnog predsjednika HND-a g. Zovku koji je zapravo sve presude dobio, a uručen mu je dva puta nezakonit otkaz i još su ga tužili zapravo za pogledu ugleda i časti. Zahvaljujem. Točno, dva su razloga, prvo to da korupcijska afera Kazimira Bačića ostane ne tema, ali da ne tema bude i pritisak na novinare i novinarske slobode te famozne slapp tužbe. Sve te presude protiv HRT-a, sudski postupci pokazuju da je HRT politički, financijski, organizacijski i urednički ovisan o trenutnoj vlasti o HDZ-u. I moj prijedlog, moj apel je da doista počnemo razgovarati o tome kako HRT preustrojiti jer onog trena kad HRT doista postane javni servis na kojem se mogu čuti sve relevantne vijesti uravnotežene, objektivizirane da predstavljaju sve hrvatske građane, ja mislim da bi i rezultat izbora, a i bome anketa bio bitno drugačiji. Hvala lijepa. Kolegice Orešković evo vi ste došli sad ste u stranci Centar vidimo da je to više-manje obiteljski biznis jutros supruga zastupnica brani svog supruga gradonačelnika i to je vama ok, politika je očito postala obiteljski biznis i u vašoj stranci. Bilo je već ovdje ima i sada još nekih koji su u nekakvim srodstvima itd. znači to nije pojedinac nego sad i čitave obitelji pomalo ulaze pa i u Sabor ili hoće biti ne znam što. Ali me interesira ovo što ste sada rekli da ćete ukinut pretplatu kao stranka Centar sam dobro čuo? …/Upadica Orešković: kao nekakav dio evo već je krenula i kampanja pa da znamo što nas čeka od te stranke, vas koji sve znate i tko će to platit. **Vidović, Hvala zastupniče Boriću, evo ovo je prvi put da ste stvarno bili u ulozi saborskog zastupnika, postavili suvislo pitanje na koje vam mogu dati suvisli odgovor. Nije prvi put da kažem da se zalažem za to da se ukine HRT-u pretplata i da se HRT financira kao što se tako i onako financira iz sredstava državnog proračuna. sve druge probleme možemo riješiti dakle i o njima se treba raspravljati, naravno zakon prođe i javno savjetovanje, danas smo čuli i o povećanju iznosa putem reklama, dobili bismo nekakvu malo konkurentniju tv kuću. Ali jednu stvar vam želim reći kada govorite o rejtinzima stranaka dakle niti ja niti bilo ko od mojih kolega nismo ušli u HS po Duhu Svetom, izabrani smo glasovima birača i morate to počet respektirat, možda vam se rejting sada čini kao nešto što nas obeshrabruje, ali tome naprosto nije tako. Hvala. Evo isteklo. Kolegica Urša Raukar Gamulin ima raspravu. Izvolite. Zahvaljujem. Uvaženi. U ovom izvještajnom razdoblju o kojem raspravljamo naravno sa nekoliko godina zakašnjenja, HRT je bio čuven i po svojim tužbama protiv svojih novinara. Najpoznatije su one protiv Hrvoja Zovka sadašnjeg predsjednika HND-a koji je HRT optužio za cenzuru. Novi ravnatelj Šveb je sve tužbe povukao, ali one protiv g. Zovka nije. I podsjetimo se još jednom dakle HRT je tužio Hrvoja Zovka za izjavu da na HRT-u ima cenzure i time je HRT-u oštetio ugled i čast i i tu tužbu tada kažem novi ravnatelj Šveb nije povukao. Bit će zanimljivo vidjeti vaš izvještaj za '22., nadam se da će doći prije raspuštanja ovog saziva Sabora u proceduru, a ne poslije. Kako će objasniti zašto tu tužbu nije povukao jer u '22. ju je na drugom stupnju pravomoćno izgubio. U presudi sud vrlo jasno kaže da radna atmosfera i okruženje kod tužiteljice HRT u razdoblju koje je trajalo dulje vrijeme i prethodilo je spornim izjavama tuženika Hrvoja Zovka općenito bili takvi da je kod većeg broja osoba tako i tuženika, osnovano moglo uputiti na zaključak o postojanju određenog stupnja ograničenja zaposlenika tužiteljice HRT u neometanom izražavanju i razmjeni mišljenja i ideja. Svjedokinja tužitelja Katarina Periša Čakarun i Ankica Posavljak pokušale su uvjeriti sud da svjedoci npr. Marko Stričević, Tina Šimurina, Stipe Alfier, Sanja Mikleušević Pavić, Maja Sever te tuženi Hrvoje Zovak ne razumiju što znači uređivačka politika te da su stoga skloni odbijanja svojih prijedloga za obradu neke teme shvatiti kao cenzuru. Da nije tragično bilo bi zaista komično. S takvom nevjerojatnom argumentacijom HRT je naravno pravomoćno izgubio spor, dokazano je da na HRT postoji cenzura, a troškove suludog …/Govornica se hrvatski građani, pretplatnici HRT-a, a Katarina Periša Čakarun i dalje je ravnateljica informativnog medijskog servisa HRT-a. Danas nam je evo gospodin ravnatelj Šveb rekao da ju on nije zamijenio zato jer nema bolje. Pa da kako će biti bolje osobe od one koja je slala glasnogovorniku Vlade Marku Miliću s pitanjima koje pokazuje da je Plenkovićev intervju koji je vodila upravo zamislite Periša Čakarun bio naravno fingiran i namješten odnosno sva pitanja koja je toga dana Katarina Periša Čakarun postavila gospodinu Plenkoviću ranije su poslana glasnogovorniku Vlade, to je bilo '21. godine, nema toga naravno u izvještaju. A za pretpostaviti je da se i ta praksa pod vodstvom takve osobe uredno i nastavlja jer kako kaže ravnatelj Šveb nema bolje. Da, činjenica je isto da je i gospodin suprug Čakarun visokopozicionirani djelatnik SOA-e. Imali li to nekog utjecaja da, na to da je baš gospođa Čakarun najbolja osoba prosudite sami. Što se tiče usporedbe BBC-a i HRT-a vjerujem da na BBC-u pripadnik tajne službe ne može biti u takvoj relaciji sa ravnateljicom informativnog programa jer u Zakonu o HRT-u Članak 7. jasno stoji HRT je dužan trajno, istinito, cjelovito, nepristrano i pravodobno informirati javnost o činjenicama, događajima i pojava u zemlji i inozemstvu od javnog interesa. E da, to bi trebalo tko biti ali postoje osnovane sumnje da to tako neće biti dok je najbolja osoba za ravnateljicu informativno medijskog servisa gospođa Katarina Periša Čakarun. Što se Zakona o HRT-u tiče moram reći da je dosta zabavno slušati kolege sa ove strane koji predbacuju SDP-u loš zakon iz 2012., a pritom zaboravljaju da su na vlasti već 7 godina gotovo pa se doista ne može reći da nije bilo prilike za izmjene tog zakona, da je bilo i najmanje dobre volje. Očito vladajućima itekako odgovara čvrsta kontrola nad HRT-om koji je danas zaista stranačka, a nikako javna televizije. Eto, možete donijeti prijedloge izmjena zakona, možete naći bolju osobu od one koja šalje unaprijed pripremljena pitanja premijeru, premijerovom glasnogovorniku i koja tvrdi da vrsni HRT novinari ne razumiju što znači uređivačka politika te da su stoga skloni odbijanja svojih prijedloga za obradu neke teme shvatiti

Hvala gospodine potpredsjedniče sabora. Kolegice Raukar, meni je ustvari ono jedno poprilično gorka ironija zapravo razlika u tome kako je HRT tretirao dvije osobe za koje se tvrdi da su povrijedile čast i ugled te institucije. S jedne strane Zovko koji je dokazno, dakle nije to učinio i taj otkaz koji je dobio i koji nije trebao dobiti i bio je progonjen do zadnjega zapravo, s jedne strane. S druge strane Kazimir Bačić koji je smijenjen ovdje jer je dakle povrijedio čast i ugled se bez imalo problema vratio na drugu, na drugo radno mjesto unutar iste kuće. Da li smatrate da je to nekakva vrst, da li je to pravedno, u kojem slučaju od ta dva je zapravo HRT postupio bolje, evo ja bih tako postavio pitanje po vašem mišljenju? Urša (Možemo!)** Zahvaljujem. Zahvaljujem vama kolega na pitanju. Da vidite zanimljive su te dvije različite, različiti aršini što se tiče presumpcije nevinosti. Kada nam je to potrebno govorim o vladajućima onda je ta presumpcija nevinosti potpuni imperativ pa se osumnjičenik vraća na vrlo lukreativno mjesto na HRT-u. Dok se novinaru, istaknutom novinaru, priznatom novinaru koji se pobunio protiv cenzure na HRT-u daje otkaz i to ne jednom. vrlo evidentno postoje različiti aršini za one koji su dobrodošli vladajućima i za one koji se bore za javni interes i za slobodu medija. I zbog toga doista hrvatska televizija nažalost

s obzirom da pričamo o izvještajnom razdoblju u kojem su se vršili progoni protiv novinara, neosnovano podizale tužbe koje su neslavno završavale za HRT i naravno neslavno po džepove hrvatskih građana koji sve te tužbe plaćaju, gdje su se program rada i financijski plan odvojeno davali na usvajanje nadzornom odboru, program rada se nije usvajao na programskom vijeću nekad niti na nadzornom odboru, radile su se razne muljaže makljaže sa investicijama, izbjegavale suglasnosti nadzornog odbora za te investicije, procijenjene vrijednosti su preko noći gubile svoju vrijednost kako bi se moglo eto ispod žita dogovoriti nešto itd., itd. Možete li mi objasniti kako kako vama izgleda izvjesno usvajanje ovakvih izvješća od strane vladajuće većine? **Vidović, Davorko Pa ja sam vrlo često u takvim slučajevima citirala Krležu. On to zove njihova kompaktna većina. Dakle, ne postoji način da se 76 ruku ne digne za bilo šta. 78 kolega neka se nađe, 79 može i toliko, nemam ja s tim problem, ali imam problem s time da se bez razmišljanja osvajaju, usvajaju, izglasavaju ovakva izvješća pa do one čuvene kad ste isto tako izglasali plan rada za statistički zavod za '21. to ste učinili 19.3.'22. Hvala lijepo. Imamo sada završne rasprave. Prva će u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a govoriti kolegica Dalija Orešković. završnom izlaganju želim naglasiti da je da je HS odgovoran za ustroj i uređenje svih drugih državnih tijela, pa tako i za HRT i slažem se sa kolegom Bojanom Glavaševićem da je javni servis civilizacijsko pitanje i HRT bi to trebao civilizacijski doseg. Međutim, to što pretplatu plaćaju građani, nije pomoglo depolitiziranju svrhe postojanja HRT-a kao javnog servisa, svi smo danas utvrdili da HRT javni servis to nije. naravno, nije se usuglasio s tim HDZ i time zapravo samo potvrdio naše navode. ono što bismo mogli učiniti, mogli bismo otvoriti jednu poštenu i fer debatu o tome kako riješiti one probleme na koje je ukazao europski sud u presudi protiv protiv HRT-a kada je rekao da je HRT i politički i financijski, organizacijski i urednički ovisan o vlasti, o vladi, o parlamentarnoj većini jedne političke stranke na koju oporba praktički nema nikakav utjecaj. Ono s čim bismo za početak mogli početi je to da ovakva izvješća nikada više ne sjede u ladici nekoliko uzastopnih godina, Sabor ima matični odbor za medije na kojem bi se o stanju na HRT-u ili općenito o stupnju medijskih sloboda moglo raspravljati po potrebi jednom kvartalno, svaka 3 ili 4 mjeseca. Tada bismo mogli pratiti i trendove i usmjeravati i sve programske sadržaje koji se definiraju ugovorom o HRT-u i Vlade, trenutni ugovor je sklopljen za razdoblje od 1. siječnja 2018. g. do 31. prosinca 2022. g. Ukoliko kroz to razdoblje nemamo čak niti ovakvu plenarnu raspravu u kojoj sudjeluje manje od 10 saborskih zastupnika, tada niti HRT, ali niti mi kao HS nismo na razini svog javnog djelovanja. Evo, u budućim izmjenama Zakona o HRT-u koji neće biti donesen onako kao što to radi HDZ, dakle silom i isključivo po vlastitom nahođenju, doista bi bilo lijepo raspravljati pa saslušati sve argumente i kontraargumente i pronaći za naše građane neko najbolje rješenje. Hvala. **Vidović, Davorko

Zahvaljujem. Evo, zapravo u ovom završnom obraćanju bih se htjela prisjetiti nekih stvari koje smo danas govorili. Dakle prije svega, tajming ovog izvještaja nije nebitan, dakle Izvještaj za 2019. dobivamo u 2023. g., dakle s 4 godine zakašnjenja. Ja sam danas nekoliko puta pitala zašto je tome tako, odgovora zapravo nema, jedino, plauzibilan odgovor dala je upravo maloprije gđa. Orešković koja je primijetila da više nisu u fokusu korupcijske afere prethodnog ravnatelja HRT-a koji je optužen zapravo za niz vrlo ozbiljnih koruptivnih, koruptivnih djela. U svakom slučaju, to je nepoštivanje saborskih procedura, nepoštivanje ovog tijela i mislim da takve stvari ne bismo više trebali dopustiti. Što se tiče izvještaja, i sama sam rekla već ranije da njih potpisuje dakle upravo dio njih i prethodni ravnatelj koji je dakle poznat i po korupcijskim aferama, ali i po zapravo nedopustivim tužbama, odnosno SLAPP tužbama protiv novinara, u tom smislu da je zapravo HRT i na europskoj razini poznat kao jedan javni servis koji zapravo u rekordnom broju tuži svoje novinare. Spomenut ću i mislim da je to važno da ne možemo danas govoriti da na HRT-u nema cenzure kada zapravo je ta kuća tužila dakle današnjeg predsjednika HND-a, dala mu 2 dakle nezakonita otkaza koje je sud potvrdio da su nezakonita, a onda ga još i tužio za povredu ugleda i časti, što je dakle sud osporio i ne samo to nego je u svojoj presudi implicirao dakle da je do cenzure zaista i došlo. povijest HRT-a koja se ne smije zaboraviti i treba reći, isto tako, da novi ravnatelj zapravo nije povukao tužbe, nije se ni žalio na pravomoćnu presudu, ali tužbe nije povukao da HRT u tom smislu treba napraviti zaokret i da više se zapravo ovakve stvari ne događaju i da se pokaže nekakvo novo lice ovog servisa. Što se tiče Zakona o HRT-u, mi smo govorili danas da bi taj, prva stvar, svi su govorili da je zakon loš, da ga treba mijenjati, ali ja sam nekoliko puta, isto tako, pitala da li će HDZ krenuti u izmjene Zakona o HRT-u i to na način da dakle, savjetovanju sa, dakle sa, dakle savjetovanju sa medijskim stručnjacima i da se konačno napravi način izbora ključnih upravljačkih tijela, dakle i glavnog ravnatelja, programskog vijeća koje doduše nema neku ulogu danas i zapravo nadzornog odbora na način da to tijelo zaista funkcionira kao neovisan servis i da funkcionira daleko od stranačkih interesa. Rekli smo i da je očito da ovakav model u kojem se bira natpolovičnom većinom u Saboru ne funkcionira i mislim da nije korektno da se s jedne strane, dakle vadi na SDP, da je SDP napravio zakon a zapravo je HDZ sedam godina na vlasti pa ne vidim da je taj da je taj zakon izmijenjen. Najlakše se zapravo, najlakše je okrivi drugoga, a ono što nama treba su konkretni potezi da se stanje promijeni. Reći ću što se tiče Otvorenog, mislim da je jedna zanimljiva statistika koju bi trebao tražiti Odbor za medije i evo ja ću to tražiti na Odboru za medije i koliko je recimo u Otvorenom bilo zastupljeno žena u prethodnim godinama, ako je sudeći po nekakvoj statistici populacije to bi trebalo biti 50%, pa me zanima, a vjerujem da baš i nije tako, tako da ovaj to ću svakako tražiti. Na kraju isto jedna stvar koja je bitna i koju sam nekoliko puta ponovila, mislim da ovaj pravilnik zapravo o prijavi zlostavljanja i uznemiravanja na javnom mjestu ne samo na HRT-u nego na svim javnim ustanovama treba biti što prije donesen jer to su ozbiljne stvari, to su ozbiljne

Hvala lijepo potpredsjedniče. Evo na kraju ove današnje cjelodnevne rasprave imali smo prilike čuti svega i svačega. Naravno javni servis zahtijeva raspravu da o njemu govore svi oni koji misle da imaju što reć, čuli smo tu i revolucionarnih rješenja da se treba ukinuti tv pristojba i da to treba prijeći na državni proračun što je stvarno jedna od revolucionarnijih ideja kada je u pitanju funkcioniranje javnog servisa i s tim bi se stvarno onda svi problemi HRT-a riješili. Ja želim reći i nekoliko stvari za koje smatram da su bitne. Stvarno me pogodila količina tog nekog ega koji političari nose pogotovo pojedinci ovdje u Saboru, koliko su nezadovoljni s tim što oni nisu više na televiziji, to je nešto strašno. Kolko je vrijednih načelnika, gradonačelnika, župana ljudi koji rade na dobrobit zajednice, možda neki od njih nikada nisu bili na televiziji, možda nikada niste čuli za njih, a učinili su za svoju zajednicu vrhunske stvari. Ne bi li to trebalo biti nešto što bi Programsko vijeće HRT-a trebalo potencirati, usvojiti i takve ljude promovirati. Ne, mi smo najbitniji ako smo danas od pola deset ujutro pa evo još uvijek da da li na nekoj platformi, da li na HRT-u 4 još uvijek smo mi na televiziji. Prema tome, ja želim glavnom ravnatelju HRT-a naravno da skupa sa Programskim vijećem, Nadzornim odborom provede ono što i Zakon o HRT-u nalaže da svi segmenti programa HRT-a budu dostupni svim građanima, da teme koje se obrađuju na javnoj televiziji budu one teme koje bitno unapređuju život u RH i da na taj način javni servis pošalje onu poruku građanima koju treba poslati, a da je to televizija svih ljudi koji žive na prostoru RH. Slažem se sa nekim od rasprava ovdje i oporbenih zastupnika, vidljivost malo veća možda i Hrvata u BiH u Srbiji, možda i oni zaslužuju više pozornosti, sportski programi su ovdje bili danas isto apostrofirani, možda i na tome treba poraditi i da oni budu ti koji će pokazati i dokazati da je sport s čime se isplati možda potaći mlade da se bave više sportom. I ono što sam i rekao u svojoj pojedinačnoj raspravi volio bi da tradicijska kultura, narodna, hrvatska narodna glazba bude više zastupljena u programima hrvatskog radija i u HRT i dat ću svoj i dat ću svoj obol maksimalni da se to dogodi, ne da bi se miješao nekome u posao nego da bi svojim znanjem kojeg sam stekao u ovih 16 godina, doduše na manjoj televiziji, napravili nešto što mislim da će svi ljudi koji žive na prostoru RH prihvatiti. Naravno ovdje je bilo puno govora o zakonu, Josip Borić kao zastupnik većine je jasno rekao 2010. smo donijeli zakon kojim je Programsko vijeće i Nadzorni odbor biralo glavnog ravnatelja ili ravnatelja HRT-a, 2012. smo pregazili taj zakon odnosno SDP je pregazio taj zakon i rekao ne, glavni ravnatelj HRT će se birati ovdje u birati ovdje u HS-u. Svi smo se složili kad je bio Zakon o medijima, kada smo o tome raspravljali, a i sama ministrica, ovdje evo ovdje i prisutan i državni tajnik je intencija da se ponovo vratimo u zakon koji je bio do 2012. odnosno da Programsko vijeće i Nadzorni odbor biraju i članove uprave i onda nakon toga i glavnog ravnatelja ili predsjednika uprave sasvim je svejedno. I tu uopće nemamo dilema, tu ja mislim da smo na istim pozicijama i da će se to dogoditi u vremenu koje je ispred nas. Evo stoga u ime HDZ-a prihvatit ćemo ova izvješća za 2019., '20. i '21. i naravno čekati izvješće za '22.

Hvala. Kolegice Mirela Ahmetović će govoriti završno u ime Kluba zastupnika SDP-a. **Ahmetović, Mirela (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Da na početku samo ukažem kolegi Ivanoviću, izvješće za '22. ako je suditi po ovim izvješćima dobit ćemo 2026. odnosno dobit će zastupnici koji god bili 2026. pa će raspravljati. Ima vremena, pomalo. Dakle, što reći o ovim izvješćima? Da rezimiram, iznijeli su primjedbe na sva izvješća i Programsko vijeće i Nadzorni odbor. žalilo se na ponavljanje ciljeva iz prethodnih godina u svakom sljedećem izvješću što znači da se ciljevi ne ostvaruju, žalilo se i na kršenje Zakona o HRT-u, zamislite HRT krš Zakon o HRT-u žalilo se i na kršenje ugovora s Vladom RH, kršenje određenih etičkih profesionalnih novinarskih i ostalih standarda, na probleme organizacije, probleme poslovanja koji se izravno odražavaju na program itd.. Kad govorimo o primjedbama Nadzornog odbora, bilo je tu riječi o muljaži sa primjerice Nabavom video zida, govorim o poslu u vrijednosti procijenjenoj na 12 milijuna 450 jednim rezom ovako umjetno srezano na ispod 10 milijuna kuna i to tik do 10 milijuna kuna samo da se ne dobiva odnosno ne mora ishoditi suglasnost Nadzornog odbora. Bilo je tu riječi i o pokušaju provedbe investicije vrijedne 130 milijuna kuna bez suglasnosti Nadzornog odbora, bilo je tu riječi i o netransparentnom postupanju prilikom prelaska na neprofitno računovodstvo, bilo je tu riječi i o zataškavanju seksualnog uznemiravanja od šefova pojedinih odjela, itd., itd.. Što je još problem sa ovim izvješćem? Problem je i u tome što su se u izvještajnom razdoblju događale tužbe protiv novinara, nazvat ćemo ih i to sa potpunim pravom, progonom protiv novinara koji su se drznuli reći istinu o načinu i sustavu rada na HRT-u. O tome da su se drznuli reći istinu govore i pravomoćne presude u korist tih novinara. Kad govorimo o primjedbama na ova izvješća govorimo i o egzodusu najkvalitetnijih novinara, najkvalitetnijeg kadra sa HRT-a, dakle govorimo o onom vrhu novinara kojeg je HRT mogao imati, a tako olako ga se riješio i čini mi se da su sretni da su ih se riješili jer eto i oni su htjeli izvještavati objektivno, stručno i profesionalno što valjda nije dobrodošlo na HRT-u. Govorilo se ovdje o svemu i svačemu, pa i o prisutnosti na HRT-u. Ono što je, je meni baš bilo simpatično je da mi dva dana prije održavanja ove rasprave dobivamo statistiku o prisutnosti na HRT-u i od, i to od strane glavnog ravnatelja ovdje prisutnog kao da se htjelo unaprijed sanirati štetu koja bi se mogla dogoditi ako se nekakva zastupnica sjeti reći, a kakva je statistika izvještavanja o aktivnostima pojedinih političkih stranaka ili predstavnika pojedinih političkih stranaka, ako ne govorimo o izvještavanju recimo nekakvim unutarstranačkim razmiricama nego o prijedlogu politika te stranke ili predstavnika stranke ili zastupnika. Ono što najzornije govori o stanju na HRT-u jeste današnji dan, današnji dan u podne kada su zaposlenici HRT-a rekli što misle o HRT-u, što misle o tretmanu zaposlenika na HRT-u kada su otkriveni podaci da čak 75 zaposlenika na HRT-u na javnom servisu prima plaću ispod minimalca koji se pomoću trikova dovede do one zakonske razine, kada smo čuli istinu da velika većina ljudi prima ispodprosječnu plaću, a istovremeno HRT gle čuda ostvaruje enormne dobiti i govorimo u uspješnom poslovanju HRT-a. O takvom izvješću i o takvim izvješćima kolegice i kolege mi govorimo.

Prijedlogom Zakona o izvanparničnom postupku, prvo čitanje, u 9 i 30. Pozdrav svima i ugodno veče.